Hvala vam g.

Hvala vam

Hvala vam

Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prelaza na prvu točku dnevnog reda. Danas prva na redu zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavlja pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu. Izvolite zastupnice. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predsjedniče Vlade i ministri, poštovani gospodine ministre. Temeljem odredbi svog Ustava Republika Hrvatska je dužna štititi prava i interese svojih državljana koji žive i borave u inozemstvu, te promicati njihove veze s Domovinom. Na osnovu navedenih ustavnih odredbi Republika Hrvatska skrbi i o interesima Hrvata u BiH što je posebice važno istaknuti s obzirom na aktualnu političku situaciju nama u susjednoj državi. Jednakopravnost i konstitutivnost naroda u BiH kao u suverenoj i jedinstvenoj državi politička je platforma koju načelno podupiru predstavnici RH prigodom svih međunarodnih konzultacija koje se vode s ciljem prevladavanja različitih gledišta o budućem funkcioniranju državnih institucija BiH. Pored navedenih činjenica dužna sam napomenuti to da pripadnici bošnjačke nacionalne manjine u RH prirodno njeguju poseban interes za sva politička zbivanja u BiH u kojoj u kojoj njihova matična nacionalna zajednica predstavlja ujedno i najbrojniji od 3 jednakopravna i konstruktivna naroda koji čine temelj državnosti BiH. Budući da sam kao zastupnica Hrvatskog sabora istovremeno i predstavnica i bošnjačke nacionalne manjine u ovom visokom domu željela bih vam postaviti gospodine ministre slijedeće pitanje. S obzirom da ste kao šef hrvatske diplomacije nedavno posjetili Sarajevo i Moskvu i da su tom prilikom vođeni sadržajni i konstruktivni razgovori o temi BiH molim vas da nam odgovorite koliko smo se prema vašem mišljenju uspjeli …/Upadica: da završim optimalnom rješenju i održivom dogovoru oko funkcionalnog državnog ustrojstva BiH. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Lekaj molim vas da se držimo reda zbog budućih pitanja. Izvolite ministre odgovoro. Hvala lijepa poštovana gospođo zastupnice. Prije svega bih rekao da u pravu ste što se tiče Hrvatske kao demokratske države koja je jedinstvena zapravo u Europi, koja upravo temeljem poštivanja nacionalnih prava,

u Sarajevu sam bio nedavno kao nastavni sastanak na odlazak premijera Andreja Plenkovića 13. prosinca upravo u trenutku kada su bile istaknute političke tenzije u BiH koje ste pratili i bile su izuzetno vidljive. S jedne strane separatističke težnje, s druge strane unitarističke, a vidjeli ste po refleksiji i po utjecaju naknadno i svih političkih lidera da je taj posjet predsjednika vlade Andreja Plenkovića bio izuzetno dobro prihvaćen od svih sudionika, svih političkih aktera i naravno međunarodne zajednice. Prva rečenica došao je kao prijatelj, došao je kao partner. Drugi dan sam na vijeću za vanjske poslove upravo govorio o tome, o tome posjetu jer Hrvatska je jedna od rijetkih članica, zemalja članica EU koja izravno posjećuje i pridaje izuzetnu važnost stabilnost, političkoj stabilnosti …/nerazumljivo/… funkcionalnosti i prosperitetu BiH. To je za Hrvatsku ne samo izuzetno važno zbog hrvatskog naroda koji je tamo konstitutivni narod, koji bi trebao biti jednakopravni narod temeljem inzistiranja na izmjeni, izmjeni izbornog zakona koji bi trebao ukloniti sve oblike diskriminacije, nejednakosti u izbornom procesu nego je to i sigurnosno političko pitanje. Naime, Hrvatska je jedina članica EU koja dijeli najdužu granicu, vanjsku granicu s BiH. I može, ime I može, ime i ekspertizu, iskustvo jedina doista legitimno svjedočiti unutar EU o važnosti, stabilnosti i funkcionalnosti BiH. Naravno, predsjednik vlade je na Europskom vijeću govorio upravo 3-4 dana iza toga, a u dogovoru našem ja sam bio prvi ministar koji je posjetio BiH u prvim danima Nove godine 4. i 5. temeljem dogovora i razgovora sa predsjednikom vijeća ministara o potrebi održavanja zajedničke sjednice Vlade RH i Vijeća ministara BiH koji bi se trebao dogoditi u proljeće. Prema tome, tu nema samo dakle političkog načelnog narativa nego ima i supstance, ima i sadržaja kada govorimo o pitanju energetike, kada govorimo o prometnoj infrastrukturi, o plinskoj konekciji, zaštiti okoliša i svim onim drugim temama koje nas povezuju. Naravno da ćemo se snažno zalagati upravo još ima prostora, vremena, da se dogodi izmjena, izmjena izbornog zakona jer on je jedini temelj i jedina garancija budućnosti stabilnosti BiH. O tome sam razgovarao kao što ste naravno spomenuli i za mog recentnog posjeta Moskvi. Naravno Moskva je isto tako zainteresirana, Rusija je važna zemlja prije toga. Prije svega moj posjet tamo je bio kako bih poslao poruku mira, stabilnosti, kako bih dao prostora dijalogu i jako smo sveobuhvatno razgovarali naravno i o BiH o potrebi promjeni izbornog zakona za što sam dobio i njihovu suglasnost. Hvala lijepa. Izvolite kolegice Lekaj Prljaskaj. i vjerujem da će na tom putu BiH imati apsolutnu potporu od strane državne vlasti RH. Još jednom zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prelazimo na drugo pitanje. Zastupnik Mato Franković postavit će ga ministru mora, prometa i infrastrukture, Olegu Butkoviću. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, poštovani ministre Butković na brodskoj liniji 807 Dubrovnik – Koločep – Čopud – Šipan prometuje brod Postira. Navedeni brod proizveden je 1963. godine te je unatoč redovnom održavanju njegovo stanje danas takvo da bi nastavak prometovanja ovog broda na liniji 807 predstavljao ozbiljnu životnu ugrozu, kako za posadu tako i za sve putnike na navedenom plovilu. Naime, 25. listopada 2021.g. zbog dotrajalosti plovilo je imalo pomorsku nezgodu, srećom bez posljedica za ljudske živote te su svi bili uvjereni kako se nakon toga navedeno plovilo više neće vratiti u plovidbu na liniji 807. Međutim, navedeno plovilo se nakon remonta vratilo te ponovno vrši prijevoz na navedenoj liniji. U zadnjih 20 godina promijenilo se više predsjednika Uprave Jadrolinije, otprilike jednaki broj je bio i obećanja kako će Elafidski otoci dobiti novije plovilo. Radili su se nacrti, prezentirali javnosti no do današnjeg dana od tog svega nije se dogodilo ništa. Želim napomenuti kako se radi o iznimnoj isplativoj liniji koja najmanje šest mjeseci u godini radi sa punim kapacitetom, stoga je još nerazumnija dugogodišnja ogluha uprave Jadrolinije na probleme stanovnika Elafita, ali istovremeno ignoriranje sigurnosnih aspekata plovidbe brodom Postira gdje se gotovo svakodnevno u potencijalnu opasnost dovode posada i putnici. Poštovani g. ministre stanovnici Elafita nikad nisu tražili najnovije plovilo. Na tržištu rabljenih plovila postoji cijeli niz plovila koji udovoljavaju potrebama linije 807. Slijedom navedenog kao predsjednik skupštine Jadrolinije molim vas da pozovete na odgovornost predsjednika Uprave Jadrolinije te zatražite odgovornost u kojem vremenskom roku se može očekivati zamjena broda Postira novijim plovilom, adekvatnim za svakodnevno putovanje u Elafite …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Hvala lijepo g. zastupniče. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovane zastupnice i zastupnici. Što se tiče vašeg pitanja odlukom Vlade RH iz 2016.g. kojom je zapravo Vlada donijela odluku o određivanju linija u javno obalnom linijskom prijevozu određena je linija br. 807 koja spaja Šipan, Lopud, Koločep s Dubrovnikom i obrnuto i u toj odluci je određena minimalna učestalost tjednih linija, konkretno i te linije što iznosi 26 linija tjedno u van sezoni i 28 linija u sezoni tjedno. Točno je da navedenu liniju servisira brodar Jadrolinija sa brodom Postira koji je duljine negdje oko 45 metara, brzinom do 14 čvorova točno je da je godina proizvodnje odnosno da budem slikovit, stariji je od aktualnog ministra mora, prometa i infrastrukture u ovom sazivu Vlade. Slijedom toga mi smo sa Upravom Jadrolinije razgovarali na tu temu, činjenica je da je korona u posljednjih dvije godine udarila ne samo turizam nego i promet pa time i Jadroliniju i da je njihov prihod u posljednje dvije godine poglavito u 2020.g. bio manji i nisu mogli ići u neke dodatne odnosno ići u investiciju nabavke i gradnje novih brodova, budući da su se borili za likvidnost i u tom dijelu je Vlada RH i pomogla ne samo Jadroliniji nego i svim drugim vidovima prometa, naravno prijevoznicima kojima je to bilo potrebno. Mi smo u ovoj godini planirali najprije kroz NPO nabavku šest novih brodova i to konkretno tri nova putnička broda od čega bi dva bila do 45 metara i to na hibridni pogon koji bi zadovoljili ne samo Elafite nego i Lošinjski arhipelag i u tom smislu su projekti završeni i oni će biti predani Upravi Jadrolinije, oni će raspisati natječaj u ovoj godini i u ovoj 2022.g. krenut će gradnja tih brodova, tako da možemo računati negdje kroz 2023.g. da će biti izrađena nova dva broda, jedan definitivno i za ovaj dio koji vas zanima. ćemo pokušati naći način da Postira ako ona to ne bude više mogla još uvijek to servisira da se možda i kupnjom nekog polovnog broda to to nadomjesti na način da ljudi dolje budu zadovoljni, naravno da linija i sve to skupa funkcionira. Ponavljam, znači Jadrolinija ide u nabavku novih brodova, šest novih brodova koji će se financirati najviše iz NPO-a, dijelom iz dijelom iz kreditnih sredstava i to tri nova putnička broda i tri katamarana i u tom dijelu krećemo u taj investicijski ciklus koji je bitan za održavanje svih linija, naravno bitno je i za natječaje koji slijede jer samo onaj brodar koji ima nove brodove koji je spreman može zadovoljiti uvjetima natječaja. Hvala vam lijepa. brod Postira jednostavno više nije adekvatan i predstavlja ugrozu i za posadu i za sve putnike i ne možemo ni zamisliti kakav bi scenarij bio da se ne daj bože nešto dogodi. vam želim skrenuti pažnju na to da akcije treba poduzimati čim prije i poslati zamjenski brod umjesto broda Postire jer brod Postira ovaj posao više ne može izvršavati. Hvala lijepo. Prelazimo sada na treće pitanje, zastupnik Hrvoje Šimić postavit će ga ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću. Izvolite. **Šimić, Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče HS-a. Poštovane predsjedniče Vlade RH sa ministrima, ministricom. Evo moje pitanje za poštovanog ministra Ćorić. Nedavno ste posjetili Slavoniju, točnije bili ste u našičkom kraju u Općini Donja Motičina u mjestu Seonu ste otvorili svečano radove na jednoj od dionica aglomeracija Našice jednog od vrlo kompleksnih i zahtjevnih projekata koji će gotovo u cijelosti riješiti i vodoopskrbnu, ali i komunalnu mrežu na širem području grada Našica i pripadajućih općina. Takvih projekata je niz diljem RH, naravno u raznim fazama izvođenja. Zanima me evo vaše mišljenje, što to predstavlja u konačnici i za lokalno stanovništvo nakon realizacije tih projekata, ali isto tako što to predstavlja pojedinoj jedinica lokalne samouprave kao opterećenje njihovog proračuna? Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala vam lijepa g. zastupniče Šimiću na vašem pitanju. Dakle, projekti vodno komunalne infrastrukture ne samo Našicama koje ste spomenuli kao jedan od primjere već općenito širem RH imaju prije svega za cilj učiniti odnosno postići standard koji su naše građanke i građani zaslužili na području cijele RH, a to je pristup javnoj Vodoopskrbi s jedne strane, s druge strane i javnoj vodi. Kada govorimo o Slavoniji i slavonskim županijama u ovom trenutku riječ je o 17 projekata ukupne vrijednosti preko 4 milijarde kuna, kada govorimo o RH govorimo o projektima koji u ovom trenutku njih 60-tak su vrijednosti preko 25 milijardi kuna i govorimo o tisućama kilometara prije svega javne Vodoopskrbe s jedne strane jer je ona znatno veći problem, ispričavam se, javne odvodnje s jedne strane koja je veći problem od javne Vodoopskrbe s druge strane. Ono što ćemo učiniti na taj način je premrežiti RH vodnokomunalnom infrastrukturom i u svakom dijelu RH neovisno o geografskoj poziciji otvoriti perspektivu prije svega ostanka našeg stanovništva s jedne strane, s druge strane i razvoja čitavog niza djelatnosti koji bez te vodnokomunalne infrastrukture jednostavno ne bi mogle biti razvijenije. Tu mislim, mislim i o turizmu, ruralnom turizmu u dijelu područja tu mislim isto tako i o industrijskoj aktivnosti naravno bez, koja bez vodnokomunalne infrastrukture nije moguća. Kako i na koji način to mislimo financirati jasno je da je riječ o kombinaciji omotnica s jedne strane sredstvima iz prošlog OPKK 2014.-'20.. Ta sredstva bit će potrošena do kraja 2023.g. u apsolutnom iznosu. S druge strane u novom programskom razdoblju '21.-'27. i ta sredstva bit će isto tako podržana Sredstva iz NPOO-a za ove potrebe iznosit će nešto preko 4 milijarde kuna. I u konačnici ona infrastruktura koja ne bude obuhvaćena aglomeracijama bit će financirana iz NPOO-a putem manjih intervencija odnosno manjih zahvata. Iznosi za to predviđeni su preko milijardu i pol kuna. Neki od tih natječaja su već u tijeku i mislimo omogućiti svakoj JLS u Hrvatskoj koja je izradili dokumentaciju da pristupi tim natječajima i zapravo riješi probleme opskrbe vodom s jedne strane odnosno s druge strane kanalizacije odnosno sustava javne odvodnje. Naša ideja je bila i bit će ubuduće da troškovi financiranja ovih projekata budu prije svega pokriveni sredstvima iz EU kako, kako sam rekao iz operativnog programa tako iz NPOO-a, pored toga dominantno pored toga dominantno financiranjem Hrvatskih voda odnosno Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i tek u nekom manjem dijelu koji je prosječno oko 5-6% kao što znate

da minimalno participiraju u ovim projektima, te svoj novac odnosno svoje proračune usmjere na druge projekte, a prije svega u cilju dizanja životnog standarda odnosno povećanje kvalitete života građanki i građana širom RH. Hvala vam lijepo. Izvolite zastupniče očitovanje. **Šimić, Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepa ministre. Naravno da sam zadovoljan sa vašim odgovorom, ali prenosim također i zadovoljstvo krajnjih korisnika koji su godinama čekala opskrbu pitkom vodom. Znamo da je pitka voda kao što ste i sami rekli jedan od znakova standarda kvalitete i osnovnih preduvjeta za ostanak, pogotovo u ruralnim sredinama, ali naravno i preduvjet i za bilo koju vrstu, daljnju vrstu napretka upravo u tim krajevima. Izuzetno mi je drago i ovo što ste spomenuli da će i oni koji nisu uspjeli odraditi projekte vezano uz projekt aglomeracije da će uspjeti riješiti svoje osnovne probleme na drugi način kako ste spomenuli odnosno da će Vlada RH naći načina da pomogne upravo i za popravke vodoopskrbne mreže, ali i za dogradnju daljnje komunalne infrastrukture poglavito u ruralnim sredinama. Evo, hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će zastupnik Davor Dretar postaviti pitanje predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Hvala vam lijepa poštovani g. predsjedniče HS, uvažene ministrice, uvaženi ministri, kolegice i kolege. Poštovani premijeru dozvolite, moje će pitanje biti vezano uz izradu strateškog plana za poljoprivredu, dakle ključnog dokumenta za povlačenje 3 milijarde i šest stotina milijuna eura iz europske blagajni namijenjenih hrvatskom selu i proizvodnji hrane. Koncem prošle godine, samo da podsjetim, u Ministarstvu poljoprivrede došlo je do dramatičnih događanja nakon što je iz Europske komisije stigao dokument na 83 stranice u kojem se opširno govori o nedostacima hrvatskog nacrta strateškog plana za poljoprivredu, dakle ključnoga dokumenta za povlačenje već spomenutih sredstava u razdoblju od 2023. do 2027.. Zbog kritika Europske komisije vidjeli smo u cijelu situaciju morali ste se umiješati i vi i zatražiti promjene na čelu tima zaduženog za izradu strateškog plana, pa ste umjesto državnog tajnika Zdravka Tušeka kao prvog čovjeka za izradu tog dokumenta imenovali drugog državnog tajnika Tugomira Majdaka. poštovani premijeru dozvolite da vas pitam. Trebaju li se hrvatski poljoprivrednici da će zbog nerada i nesposobnosti zbog lošeg strateškog plana hrvatska poljoprivreda ostati bez 3 milijarde i 6 stotina milijuna eura i hoće li državni tajnik Tušek snositi kakvu političku odgovornost zbog neodgovornog rada na dokumentu kojim kreiramo budućnost hrvatskog sela i hrvatske poljoprivrede? Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Poštovani predsjedniče HS, poštovane zastupnice i zastupnici dobar dan na početku još jednog zasjedanja HS u ovome sazivu. Zahvaljujem zastupniku Dretaru na ovom pitanju. Što se tiče strateškoga dokumenta, dakle plana zajedničke poljoprivredne politike i svega onoga što je dio našega nacionalnoga plana za ovo višegodišnje financijsko razdoblje on je u potpunosti na tragu programa Vlade RH povećanja poljoprivredne proizvodnje naše strategije za poljoprivredu koja je kao što znate provedena u javnoj raspravi koju je zaista najveći broj dionika i osobno sam bio na nekoliko takvih velikih konferencija sa svim našim poljoprivrednicima temeljito raspravljao ministrica Vučković uživa moje povjerenje, ona je ta koja je zadužena da se svi dokumenti prihvate na vrijeme, da se pripreme podloge i da naravno, intenzivnim radom iskoristimo sve one mogućnosti koje imamo na raspolaganju kroz zajedničku poljoprivrednu politiku, kroz ulaganja u ruralni razvoj. Mi smo u proteklim godinama zaista na na neki način i rasteretili hrvatski državni proračun jer se dio potpore našim poljoprivrednicima proteklih godina sve više prebacio na europski proračun, a sve manje imao terete za dio dio proračuna koji se odnosi na poljoprivredu, ali smo, isto tako, prateći sve rizike, sve izazove, sve krize s kojima je bio suočen poljoprivredni sektor, osobito u ovom razdoblju koja je izazvala poremećaje po svim mogućim segmentima gospodarstva ili sektorskih politika, pa tako i u poljoprivredi, donosili brze, adekvatne mjere potpore koje su omogućile baš svim dionicima u okviru našeg poljoprivrednog sustava da ostanu na nogama i da rješavaju svoje probleme. Mi ćemo zato u dobroj suradnji koju imamo i sa poljskim povjerenikom u EU komisiji koji je i osobno sudjelovao na nizu tih sastanaka i pozna Hrvatsku i bio je ovdje i osobito za vrijeme predsjedanja, učiniti napore da, ne samo svi strateški dokumenti budu doneseni na vrijeme, nego da se iskoriste ta sredstva za jačanje hrvatske poljoprivredne proizvodnje, njenu konkurentnost, ulaganje za mlade, a na određeni način i digitalizaciju poljoprivrede. S te strane, niz zakona koji će biti u saborskoj proceduri ili su već bili usvojeni, predstavljaju jednu cjelinu reformi koje poduzimamo, a sa osnovnim ciljom ispunjavanja naših ambicija iz programa Vlade iz 2020. g. usklađenih sa Nacionalnom razvojnom strategijom koji će biti kvalitetan i snažan doprinos snaženju hrvatske poljoprivrede i hrvatskoga sela. Naravno da nećemo zaboraviti ni ribarstvo budući da je Hrvatska pomorska zemlja, ulažu se maksimalni napori i uopće za našu jadransku i mediteransku orijentaciju i to gledamo holistički, cjelovito i kroz aktivnosti Ministarstva mora koje provodi praktički, renesansu na hrvatskoj obali kad je riječ o investicijama u hrvatske luke, a to onda uključuje i ribarske luke i to naši ribari jako dobro znaju i nastojat ćemo da cjelina tih aktivnosti bude upravo onakva kakvu smo planirali. Prema tome, da li negdje nešto piše u nekom članku, da li je netko negdje na nekoj funkciji, ja moramo priznati da nikakvih problema na razini Vlade

Hvala vam lijepa poštovani predsjedavajući, poštovani g. premijeru. Eto, ne mogu baš reći da sam zadovoljan vašim odgovorom, mogu reći da sam zadovoljan formom u kojoj ste dali taj odgovor jer je to naravno jedna klasična i standardna forma koju smo i očekivali, dakle jedan PR-ovski članak, molim vas lijepo, bez ikakve zamjerke, ali od istine se ne može pobjeći. Istina jest takva da vi odnosno vaše poštovane kolegice i kolege vladajući gledate na situaciju u Hrvatskoj očigledno nekim potpuno drugim naočalama iz neke potpuno druge perspektive. eto i od članova vaše Vlade da je vama u ovoj zemlji dobro i da je ovdje lijepo živjeti. Pokazatelji su nažalost potpuno drugačiji, kako gospodarski, tako i oni demografski, vidimo i sami, kad ste se vratili sa grudanja iz Petrinje što o tome tamo misle ljudi. Vjerujem da svatko tko ovu zemlju želi gledati kao zemlju u kojoj svi imamo isto pravo na jednak život, život dostojan čovjeka, na pristojnu plaću, dostojanstven posao, ne mogu biti suglasni sa načinom na koji trenutno ova Hrvatska stoji i načinom i smjerom u kojem ova domovina ide. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na pitanje broj 5, zastupnica / zastupnik Dragana Jeckov postavit će ga ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Alandroviću, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani g. ministre Aladroviću, iza nas su dvije uspješne faze programa zapošljavanja žena poznatog pod nazivom Zaželi. Uspješne, kako iz perspektive zaposlenih žena, tako iz perspektive korisnika, odnosno onima o kojima su se te žene brinule. Međutim, krajem prošle godine taj projekat je u najvećem broju jedinica lokalne samouprave završio. G. ministre, moje pitanje je vrlo jednostavno.

Poštovana saborska zastupnice, poštovani predsjedniče HS-a, poštovane zastupnice i zastupnici. Kada govorimo o projektu Zaželi, ja ću se apsolutno složiti s vama da je ovo apsolutno uspješan projekt, projekt za koji je u, se ne razumije./... odnosno locirano oko 300 milijuna kuna, a koji je narastao na 1,8 milijardi kuna, dakle ušesterostručen je proračun za projekt Zaželi kao takav i to je najbolji pokazatelj kako je projekt utjecao, kako na zapošljavanje žena u ruralnim krajevima, tako i na socijalnu uključenost istih žena, odnosno na istim lokacijama. On se provodio u 749 projekata je bilo ukupno, dakle vrijednosti više od 1,8 milijardi kuna i kao takav je predviđen i u programiranju za ISF Plus, dakle za programsko razdoblje između 2021. i 2027. 2027. g. Mi smo u kontinuiranoj komunikaciji sa EU komisijom, projekt kao takav se nastavlja i u sljedećem financijskom razdoblju. Ono gdje postoji određeni izazov koji je pred nama je upravo ovo razdoblje dok, između dakle završetka jednog programskog razdoblja i usvajanja operativnog programa, međutim, razrađujemo nekoliko scenarija na koje ćemo kompenzirati taj preostali dio vremena i u Ministarstvu vrlo aktivno radimo na tome. Nije u većini nego u dijelu jedinica završen projekt, no međutim u svakoj jedinici u kojoj je završen mi moramo naći alternativan način kako da se brinemo o starijim osobama koje su obuhvaćene projektom, tako i da zaposlimo sve one koji su na tržištu rada odnosno koji su na tržištu rada Taj projekt u sebi zapravo obuhvaća tri od četiri prioritetne osi iz Europskog socijalnog fonda, govorim o zapošljavanju, socijalnoj uključenosti i obrazovanju i kao takav će zasigurno biti nastavljen i u sljedećem Za 2022. godinu naći ćemo određene kompenzacijske modele i vrlo brzo ih predstaviti kako javnosti tako i svima onim jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, te svim onim udrugama civilnog društva koje su provodile ovaj projekt da znaju da imaju informacije na koji način će se projekt sada kratkoročno, a zatim i dugoročno nastaviti. Hvala. Izvolite očitovanje zastupnice Jeckov. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre ja sam djelimično zadovoljna vašim odgovorom. Očekivala sam da ćemo imati priliku biti još precizniji, međutim ukoliko ste spomenuli kompenzacijske mjere to je nešto što je dobro, to je nešto što će svakako itekako obradovati sve one koji su kako korisnici, dakle osobe starije životne dobi u nepovoljnijem položaju, tako i nezaposlene žene i kao što ste rekli sve tri osi će i dalje biti i dalje biti prisutne i dalje će biti ispunjene. Dakle, očekujemo vašu hitnu reakciju kao što ste rekli kompenzacijskim mjerama. Zahvaljujem. Šesto pitanje zastupnica Vesna Vučemilović postavit će potpredsjedniku Vlade i ministru financija Zdravku Mariću. Izvolite. **Vučemilović, Vesna Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, ministri i ministrice moje pitanje je poštovanom ministru Mariću. Naime, prije ulaska u EU Hrvatska je imala nultu stopu PDV-a na sve sve vrste kruha, mlijeka i još neke proizvode. Ulaskom u EU ta privilegija je bila samo za one stare, odabrane privilegirane članice. Uveli smo stopu od pet Vjerujem da vam je poznato kako od ove godine ćemo opet imati mogućnost imati ne samo nultu stopu PDV-a nego isto tako i jednu među stopu sniženu između nula Svakodnevno bilježimo i svjedočimo poskupljenjima ulje, šećer, mlijeko, kruh, brašno, osnovne prehrambene namirnice. Od 1. travnja isto tako plin, električna energija. Sve poskupljuje ne jednoznamenkastim stopama, nego 10, 20, 30 pa čak i 40%. Ja ću vas podsjetiti da u Hrvatskoj živi 423451 umirovljenik koji prima mirovinu manju od 2500 kuna. To su ljudi koji žive u teškom siromaštvu, usudila bih se reći u bijedi. I moje pitanje vama ministre glasi imate li bilo kakve projekcije i hoćete li iskoristiti ovu novu mogućnost, te uvesti nultu stopu PDV-a i isto tako sniženu stopu PDV-a između nula i pet posto do kraja ove godine i na koje proizvode. Izvolite odgovor potpredsjedniče Vlade. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege, cijenjeni zastupnici i zastupnice. Prije svega evo obzirom da se prvi puta vidimo da zaželim sve najbolje, uspješan rad u 2022. godini, prije svega puno zdravlja. Poštovana zastupnice hvala vam na pitanju. Porezna politika mislim da se u Hrvatskom saboru jako proteklih godina raspravljala i to je dobro, porezna reforma i svi ovi krugovi poreznog rasterećenja otvorili su čitav niz tema i ja mislim da možemo i danas konstatirati da je učinjeno jako puno i dobroga prije svega na rasterećenju gospodarstva i građana bilo u segmentu izravnog oporezivanja, bilo u segmentu neizravnog oporezivanja između ostalog u koji spada i porez na dodanu vrijednost koji ste sada upravo i spomenuli. Dakle, na jednoj od zadnjih sjednica Vijeća EU krajem prošle godine donesena je odluka, odnosno usklađena su sva stajališta da je otvorena ova mogućnost koju ste i vi spomenuli da se sada malo proširuju mogućnosti zemljama članicama po pitanju sniženih stopa poreza na dodanu vrijednost. Kako je i to kada je objavljeno odnosno sam sam osobno sudjelovao u tim raspravama i donošenju i tad smo rekli da u Vladi ćemo sigurno to uzeti u obzir, ali staviti i u kontekst kompletnog okvira i porezne politike što smo do sada učinili, trenutnih okolnosti i izazova, ali i pogleda prema naprijed. Tako da PDV u svakom slučaju neće biti zanemaren u nekakvim našim idućim koracima. Koje mjere konkretno će biti o tome ćemo naravno izvijestiti i Hrvatski sabor, a i javnost kada za to bude i trenutak i trenutak bilo da govorimo o ovim trenutnim okolnostima, bilo da govorimo o nekakvim pogledima u budućnost. Ja ću vas podsjetiti da u programu Vlade koji je bio zapravo izborni program za ovaj drugi mandat, a isto tako i ušlo je u program Vlade između ostaloga i mjera sa kojom smo predvidjeli nastaviti i daljnje rasterećenje u smislu poreza na dodanu vrijednost spuštajući opću stopu PDV-a na sniženu za sve ostale prehrambene artikle. Koja je zapravo bila naša osnovna namjera i sa prvim izmjenama u sustavu poreza na dodanu vrijednost i zapravo pokušati doprijeti upravo do između ostaloga kategorija stanovništva i naših sugrađana koje ste i spomenuli da li umirovljenika, da li naših građana, dakle radnika koji ostvaruju ispod prosječna primanja kojima izmjene poreza na dohodak bilo stopa, razreda, osobnih odbitaka ne mogu učiniti nekakvu korist obzirom da niti nisu u tim škarama, dakle zbog na žalost visine primanja bilo mirovine, bilo dohotka niti ne ulaze u te škare, nego da se posredno kroz snižavanje stope poreza na dodanu vrijednost utječe na snižavanje cijena koje bi onda upravo u artiklima koji su u njihovim košaricama relativno više zastupljeni dovele do toga da dođe i do posebnog rasta njihovog raspoloživog dohotka. Međutim, iskustva koja smo do sada imali su više nego jasna. Dakle, kod snižavanja stope recimo poreza na dodanu vrijednost na električnu energiju, odvoz smeća i slične komunalije mislimo da se možemo složiti da je došlo i do opravdanog i pravog snižavanja cijene upravo za taj iznos snižavanja PDV-a, međutim situacija nije u potpunosti rezultira što smo u konačnici i sami bili u potpunosti svjesni kod recimo svježeg mesa, svježe ribe, voća, povrća, jaja gdje naravno nije porez na dodanu vrijednost jedina kategorija koja utječe na ukupnu cijenu. U svakom slučaju ja bih rekao da je uzevši u obzir trenutne okolnosti koje ste spomenuli bilo da što se tiče energenata, plina, struje, pogonskih goriva i sličnih sve je to nešto što promišljamo. Znate i sami da smo do sada također poduzimali određene mjere, a isto tako u razdoblju koje je ispred nas poduzet ćemo dodatne mjere. Porezna politika je jedan od segmenata tog paketa o kojemu govorimo. Hvala lijepo. (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa. Odgovorom nisam zadovoljna. Znači ova inicijativa na razini EU nije od jučer. Ona je krenula 2018. godine imali ste dovoljno vremena u ministarstvu, a imate i dovoljno ljudi, mogli ste napraviti analize, projekcije, utjecaj na proračun itd. Očekivala sam konkretan odgovor, očigledno ga nema i malo me taj vaš odgovor podsjeća na onu narodnu sit gladnom ne vjeruje. Činjenica je da ste vi i ova vlada izabrali upravo PDV kao glavni punjač proračuna. To je najnepravedniji porez, plaćaju ga isto i oni koji imaju i oni koji nemaju činjenica je da nikada niste krenuli sa malo ozbiljnijim zahvatima kad je u pitanju porez na imovinu, da bi oni najbogatiji, oni koji imaju najviše plaćali ipak malo više u taj državni proračun. Doduše možda bi onda izgubili i ponekog prijatelja na čijim jahtama ljetujete, ali s druge strane ipak možda bi trebali razmisliti o tome svaki drugi stanovnik RH nema novaca za neke nepredviđene troškove i to je naša realnost i to je realnost ove države u kojoj živimo. Čak 70% onih koji su u kategoriji siromašnih je u 5 slavonskih županija i u Sisačko-moslavačkoj županiji. To nije spriječilo HDZ-ovu gradonačelnicu Petrinje da uvede prirez od 10% od ove godine. Stoga nama Slavoncima ova vlada je osigurala kartu u jednom smjeru za Njemačku i ništa više ni u prošlom, a ni u ovom mandatu. Molim pisani odgovor jer nisam zadovoljna. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prelazimo sada na 7 pitanje, zastupnica Selak Raspudić postavit će ga predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Poštovani premijeru Plenkoviću, neću vam pitati je li vam se grlo osušilo kada ste trebali nazvati Ursulu von der Leyen kao što ste obećavali da nam produži rok za Fond solidarnosti EU ili ili se Ursula možda ne javlja na vaše pozive zato što je recimo u razgovoru s europskim javnim tužiteljem odlučila malo bolje birati društvo. Neću vas to pitati jer je svima jasno da imate bilo kakav utjecaj unutar EU nešto nešto biste po tom pitanju učinili i ti novci ne bi na kraju išli iz naših džepova nego iz Fonda solidarnosti. Neću pitati ni zašto naričete nad nedostatkom medijske pažnje i jesu li sva sredstva javnog oglašavanja trebala prenositi uživo vaš velebni intervju na HRT-u. Neću vas to pitati jer je neupitno da će ministrica Obuljen koja je ovdje, kojoj je u emisiji Otvoreno čudesno izletjelo kako uređuje prilog u toj istoj emisiji potaknuti makar javni servis da malo bolje izvijesti o uspjesima vaše vlade. Neću vas pitati ni zašto je Markov trg još uvijek ograđen kada ste samo vi prepoznali ugrozu od terorizma ili kako vam se sviđa mijenjanje šešira vašeg najdražeg koalicijskog partnera Pupovca od proslave do proslave. Da vam to smeta sigurno biste tu koaliciju odavno raskinuli. Pitat ću vas radije jedno strukturno pitanje koje nije u fokusu javnosti, a koje objašnjava mnogo toga što se događa u Hrvatskoj kako ste premrežili sve institucije, širili vlastitu biračku bazu i onemogućili dugoročni prosperitet naše domovine. Moje pitanje je jednostavno, imate li podatak ili barem okvirni broj koliko je narastao ili se smanjio broj zaposlenih u središnjoj državnoj i javnoj upravi u odnosu na posljednje 4 godine i čime taj broj opravdavate? Hvala vam lijepa. Poštovana, poštovana zastupnice Selak Raspudić, najprije vam čestitam, želim vam svako dobro, pratimo medije, ne gledamo samo vlastite intervjue i u tom kontekstu osvrnut ću se na ove neke stvari koje ste rekli da nećete pitati jer mislim da je dobro da to pitamo. Prvo ću omiljenu tezu MOST-a, ne samo vas nego i vaših kolega, a to je proglašavanje naše parlamentarne većine hrvatsko-srpskom koalicijom. Vi kao glavna ljubiteljica Milanovića šutite, kao i gospodin Bulj tu iza vas kad se Milanović grli, hvali, bratimi, partneruje s Dodikom, tišina, gromoglasna tišina MOST-ovaca. Ništa, nula, zero i tako godinu i pol dana, a niste jedini, kao i svi ovi drugi koji su se očitovali prije 10-tak dana, šute, čak i na jučerašnju ili prekjučerašnju izjavu šute, ništa. Šta biste vi raskinuli, jeste vi raskinuli vašu ljubav s Milanovićem, niste. E pa vidite kada aršini budu isti onda grakćite. Ne mislim na vas, nego na druge koji su se tu očitovali. Što se tiče EU, dakle za razliku od vas i vašeg silnog utjecaja i u Hrvatskoj, a kamoli na europskoj razini, Hrvatska je respektabilna članica EU. Članica koja u ovom razdoblju, a to je razvojno desetljeće jer kad smo riješili sve nacionalne zadaće ima na raspolaganju 25 milijardi EUR-a, od toga većina bespovratna. To je sigurno zaslugom MOST-a, jer da nije bilo MOST-a i oporbe sigurno tih novaca na raspolaganju ne bi bilo. Ne bi, 100% ih ne bi bilo to je sigurno. Što se tiče upliva i utjecaja, e to ćemo vidjet, to ćemo vidjet. Što se tiče Europskog fonda solidarnosti ja ne pamtim da je netko dobio za Grad Zagreb, čini mi se 683 milijuna eura sa usporedivim prirodnim katastrofama u drugim situacijama, a za Petrinju 320 milijuna i jedno i drugo se provodi, troši, ubrzat će se, dapače, propasti neće. Specifičnost dvaju potresa, specifičnost činjenice da se sve ovo odvija u vremenu pandemije covida-19, specifičnost činjenice koju omogućuje regulativa Europskog fonda solidarnosti to je da ako birate da ne vraćate samo u prijašnje stanje, a samo bi neko ko nema nikakav osjećaj u kavom stanju je Zagreb i njegove stare zgrade u pogledu čvrstine i protupotresne snage vrati sve u prijašnje stanje, malo polijepio i čekao da nas puf pukne još neki potres recimo od 6 pa da sve nestane kao kula od karata. Upravo zato je preporuka stručnjaka bila ići na konstrukciju obnovu, a EU fond solidarnosti će participirati u onom dijelu sredstava dokle bi išlo inače prihvatljivo u povratu prijašnje stanje. Prema tome, mi ćemo to sve riješiti, a što se tiče broja zaposlenih dal ih ima manje ili više, vjerojatno ih ima više, ja ću to pitati ministra Malenicu, ja taj podatak nemam, nemam ga u rukavu, ali ima zaposlenih zaposleni su da država bude učinkovitija, bolja i na korist građanima. Tako da u miksu ovoga što niste pitali i onoga što jeste, Malenica će vam poslati precizan broj. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije nego što se očituje zastupnica Selak Raspudić kolega Bulj zatražio je povredu Poslovnika. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo predsjedniče. Premijer je povrijedio čl. 238. najprije imenovao mene osobno što nema veze sa pitanjem moje kolegice, samo bi ukazao premijeru da na četničkim dernecima u Bačkoj Palanci i slaveći tvorevine kao što je Republika Srpska je bio vaš koalicijski partner Milorad Pupovac, slavio je tvorevinu četničku koja je nastala na zločinu

Nisam iznenađena da ne znate odgovor na moje ključno pitanje, a to pokazuje koliko ozbiljno upravljate sustavom kad nemate ni pojma koliko je ljudi u njemu zaposleno, a kamoli onda tko tu i radi, pa ću ga ja dati. Dakle, uspoređujući podatke na dan 31.12.2017. i 30.9.2021. vidi se da je broj zaposlenih narastao za 6.761, kada se tom broju pridodaju i oni koji su decentralizacijom prešli u županije i oni koji su otišli u mirovine ispada da ste unazad četiri godine zaposlili najmanje 15.000 ljudi. Godinama vas se upozorava da državni javni aparat treba smanjiti jer ne samo da je ovoliki mastadont nemoguće financirati nego on omogućava razvoj klijentelizma koji vam očito odgovara čineći značajan broj ovisnima o političkoj volji onoga ko ih je na ta mjesta postavio. I onda se netko pita tko to guši naše gospodarstvo, zašto su porezi visoki i gdje nestaju proračunske milijarde. Ali kao u nekoj reklami, ni to nije sve, povrh tih novih troškova na hrvatskim kunama i nadalje jašu tvrtke povezane s USKOK-ovim optuženicima, pa tako vidimo da je Središnji državni ured za obnovu odabrao prvog izvođača radova na zamjenskim kućama koje će se graditi na potresom pogođenom području tvrtku u vlasništvu Marija Peteka sina kontroverznog poduzetnika Kreše Peteka koji je bio kao prvooptužen, uhićen u aferi Janaf. Mogli biste se malo raspitati o tome kako se troše proračunski novci u obnovi na potresom pogođenom području, ako nećete vi možda će europski javni tužitelj koji nije prepoznao kvalitete Gabi pa ju je ipak priveo pravdi kao što vi recimo jeste. Budući da jezik holivudskih blockbustera očito najbolje razumijete reći ću vam ovako, dont look down premijeru Plenkoviću, pardon dont look up, look down pa ćete vidjeti kakva je hrvatska stvarnost i zašto se toliki broj građana …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… iseljava i sve ono što je nama svima ostalima odavno jasno. Idemo dalje, 8. zastupničko pitanje, kolega Mažar Nikola postavit će ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a. Cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici, poštovani predsjedniče Vlade RH sa ministricama i ministrima. Svoje pitanje upućujem ministrici kulture i medija gospođi Nini Obuljen Koržinek. Svjedoci smo da su nakon katastrofalnih potresa koji su zadesili RH, prvo onoga zagrebačkoga od 22. ožujka 2020.g., a potom i jačega petrinjskoga koji je 28. i 29. prosinca pogodio središnju Hrvatsku nanijete značajne štete na svim vrstama građevina, pa tako i na zgradama na području povijesnih urbanih cjelina i zgradama koje su pojedinačno označene kao zaštićena kulturna dobra. Možete li nam stoga reći, što je do sada Ministarstvo kulture i medija kao tijelo odgovorno za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu poduzelo vezano za pripremu projektne dokumentacije i provođenje radova sanacije na javnim zgradama sa statusom kulturnoga dobra? Hvala vam g. zastupniče. Pa da ovdje ima dosta preklapanja i možda je dobro razjasniti da kada govorimo o kulturnoj baštini da u najvećoj mjeri govorimo ne o zgradama koje su namijenjene sustavu kulture nego različitim javnim zgradama kao što je recimo i ova zgrada u kojoj danas zasjedamo. Ja ću kratko rekapitulirati onaj dio koji se tiče obnove javnih zgrada, dakle dva potresa prvo zagrebački zatim petrinjski u najkraćem roku su procijenjene popisane sve štete po međunarodno verificiranoj metodologiji što je isto tako pomoglo da se odobre sredstva za hitne intervencije i tu bih se malo referirala i na ovaj komentar prethodni oko broja zaposlenih. Voljela bih da se recimo Ministarstvu kulture i medija uputi pitanje koliko stručnih kolega konzervatora koji inače godišnje za cijelu Hrvatsku prođu otprilike i odrade oko 300 milijuna investicija u ovom trenutku pruža ruku u provom redu Gradskom zavodu u Zagrebu, al onda i Sisačko-moslavačkoj i drugoj županiji da se potroši 3,5 milijarde u tako kratkim rokovima. To su stručni poslovi koji zahtijevaju vrlo temeljit rad koji će kasnije proći sve kontrole. Dakle, telegrafski ukratko od predviđene alokacije od 850 milijuna kuna za zagrebački potres ugovoreno je 3,5 milijarde 150 projekata koji se tiču javnih zgrada, sakralnih objekata, javnih zgrada u vlasništvu Grada Zagreba itd.. Više od 40 projekata u ovom trenutku kreće u nabavu ili je završilo nabavu za radove. Kao što je i predsjednik vlade objasnio, ta su sredstva namijenjena za onaj hitni brzi dio konstrukcijske u prvom redu sanacije. Međutim, treba shvatit kad radite na kulturnom dobru to ne možete napraviti bez cjelovite dokumentacije jer biste zapravo mogli dovest u opasnost kasnije i sigurnost zgrade, a sasvim sigurno i ugroziti status kulturnog dobra. Ono što smo još napravili i da olakšamo i ubrzamo taj proces, ali i da damo priliku da se obnove zgrade na najbolji mogući način formirala sam i međunarodno savjetodavno povjerenstvo u kojem sjede europski vrhunski stručnjaci, inženjeri specijalizirani za protupotresnu obnovu koji pružaju svoje savjete i pomažu verificirati vrlo kompleksne projekte od škola, zgrada velikog volumena itd.. Sasvim je jasno da će ovaj proces trajati dugo, ubrzati ga možemo svi koji u njemu sudjelujemo. Što se tiče sustava Ministarstva kulture i medija kao što sam rekla mi smo zaista pružili ruku i lokalnoj samoupravi i preuzeli najveći dio i ugovaranja i praćenja radova na sebe. Za grad Petrinju završen je plan obnove kulturno povijesne cjeline što je bila zakonska obveza. Danas smo uputili na savjetovanje partnerima plan obnove kulturno povijesne cjeline Siska kojim se utvrđuju prioriteti. Apeliram s ovog mjesta još jednom da se ista stvar napravi za Grad Zagreb što je u nadležnosti Grada Zagreba jer to će pomoći dodatno da se projekti prioritiziraju i da se ubrzaju procedure u zaštićenoj kulturno povijesnoj sredini, a kao što znamo upravo je taj dio Hvala vam. Izvolite očitovanje. Hvala lijepo poštovana ministrice. Mogu reći da sam zadovoljan vašim odgovorom, prije svega iz razloga ne samo što ste kao Ministarstvo kulture i medija odobrili 150 projekata iz Fonda solidarnosti vrijednosti preko 3,5 milijarde kuna nego se niste zaustavili na tome, angažirali ste i Hrvatski restauratorski zavod preko kojega ide i dodanih 50 projekata vrijednosti 70 milijuna kuna, ali isto tako ste napravili i program cjelovite obnove kulturno povijesne cjeline grada Petrinje gdje ste sklopili sporazum sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje, sami ste rekli stvorili ste i međunarodno stručno savjetodavno tijelo za konstrukcijsku obnovu prije svega kroz struku, kroz inženjere građevine i vjerujem da upravo taj jedan cjeloviti pristup i ministarstvo zajedno sa drugim resornim ministarstvima i sa drugim državnim tijelima, ali i sa strukom će doprinjeti upravo tome da se osim obnove obiteljskih kuća koja je sigurno prioritet svih prioriteta ide i u obnovu kulturne baštine, sakralnih objekata, javnih zgrada jer upravo to je nešto što, evo mogu i osobno svjedočiti kao povratnik u grad Vukovar 1998. kada smo osim tipske obnove obiteljskih kuća, konstrukcijske obnove, krenuli zajedno i u obnovu i sakralnih objekata i gradskoga muzeja dvorca Eltz i muzeja Vučedolske kulture i rodne kuće prvog nobelovca Lavoslava Ružičke i time ne samo davali nadu u povratak i u ostanak nego stvaranje preduvjeta kvalitetnoga života u našem lijepom gradu. Vjerujem da je to ono što zaslužuju i žitelji Sisačko-moslavačke županije, ali i iz svih drugih županija koje su pretrpjele štete potresa i nadam se evo da ćete nastaviti ovim tempom. Prelazimo sada na pitanje br. 9., zastupnik Miro Bulj postavit će ga predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Poštovani premijeru, znam da imate velike probleme, demontiraju vas europske institucije, znamo da OLAF vašoj Gabi provjerava trošenje europskih sredstava, svjedoci smo da i fond koji je 5 milijardi EU da ćete ga vi riješit jednim telefonom rekli ste sa vašom prijateljicom Ursulom, međutim očito ste vi drugorazredni igrač, il eventualno trećerazredni igrač pa nemate nekakvi utjecaj prema vašoj prijateljici Ursuli, ali to nije moje pitanje. Moje pitanje je realnost. Trenutno imamo najskuplje cijene goriva, dolazimo na granicu 12 kuna. Vi ste zamrzli cijene, međutim što se događa, pada cijena barela, a u Hrvatskoj raste cijena goriva jel kod zamrzavanja vi ste trebali smanjiti i trošarine, a trošarine niste smanjili i sad ste trgovcima naravno omogućili da ono šta su izgubili kod zamrzavanja sad naplate kod odmrzavanja i to utječe na cijene, to i sama energija koja utječe na cijenu naravno povećanje cijene svih i prehrambenih proizvoda, cijene života, standarda. Evo samo plin, povećanje plina će utjecati na poljoprivrede. Evo vidjet ćete koliko će biti umjetno gnojivo poljoprivrednicima i kako će biti skupa hrana i opstanak uopće ljudi, a vidimo da ljudi s tih područja odlaze.

Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Bulj. Kada drugi puta budem išao na Europsko vijeće uzet ću vas sa mnom ili bilo koga iz MOST-a da mi malo tamo rastumači tko je tko, s kim kako razgovarati, na kojem jeziku. Tako da me malo uputite. A još ću vas pitati za savjet i možda preporučiti Božinoviću da vas kao antivaksera kotira u Stožer, jer bih volio vidjeti neku Vladu u kojoj je recimo ponovno MOST što se naravno neće dogoditi, u kojoj recimo vaš kolega gospodin Bekavac kaže ljudi molim vas cijepite se. Onda nastupa recimo ministar unutarnjih poslova Bulj dolje s covid potvrdama, nemojte se cijepiti. To bi bila jedna konzistentna politika bez da uključujemo u to vlastitu kreativnost tko bi vam bili partneri, a vidim da se udružujete sa krajnjom ljevicom, glumite desnu i kršćansku opciju. Dakle, važno je da javnost to zna s kim ljudi imaju posla kada podržavaju vas, vaše ideje za koje sami šapućete ovdje ajme falili smo. Sami šapućete da ste falili. I sad skupljate potpise, skupljajte ih još što se mene tiče i do 25.1.2023. meni sasvim svejedno. Zašto to govorim ovako usput jer to kao da nije pitanje, da ljudi shvate tko je tu konstruktivan, tko je destruktivan, tko je bio taj tko je predložio da Hrvatska uđe u sustav pojačane suradnje europskog javnog tužitelja. Jeste li vi to možda napravili ili je to napravila naša Vlada? možda MOST toga sjetio? Nije. Prema tome, kad malo to sve sjedne na svoje mjesto onda će ljudi vidjeti tko su ti koji hoće pravnu državu, koji hoće europske vrijednosti, koji se bore protiv korupcije, koji su tu da realiziraju u punini ono što je članstvo Hrvatske u EU u ovom desetljeću. Da je do vas, da ste vi bili ovdje primjerice kad je bio referendum ili kad se ratificirao ugovor o pristupanju sumnjam ja da bi vi bili za. Teško bi se našao jedan Mostovac koji bi među tadašnjih 150 zastupnika ovog Visokog doma koji je dizao ruku za članstvo u EU. Vas tad nije bilo. Prema tome, cijela vaša priča o toj temi je pase. Što se tiče cijena goriva, dakle mi smo prije 3 mjeseca donijeli uredbu kojom smo limitirali cijene goriva na 11,10 kuna i na 11 kuna, držali tu cijenu 2 mjeseca. Na taj način izbjegli bilo kakav udar na građane kada je riječ o njihovoj osobnoj potrošnji li poslovnoj potrošnji. Nakon toga smo ponovno prepustili stvari tržištu. Naravno da smo kao i svi primijetili današnje cijene benzina koje su više od te cijene. I ukoliko imamo procjenu da će eventualno cijena nakon što se vidi kakva je situacija na tržištu ovoga tjedna, idućeg tjedna možda ići gore mi ćemo ponovno limitirati sva goriva osim Premiuma na onu razinu koja je bila tada i time olakšati ekonomski položaj naših građana. Jer cijelo vrijeme, mi dvije godine dok vi grintate i destruktivni ste, mi gradimo da nam ljudi imaju plaće, da rade, da firme ne propadnu, da država pokaže svoju silinu, snagu, brzinu i ulogu kada treba pomoći u ovakvoj krizi i da privatnom sektoru 700 tisuća radnika plaću i održi na nogama 120 000 poduzeća i pripremi najbolju turističku sezonu u konkurenciji na Mediteranu ide prema rastu BDP-a koji će biti veći od 10%. Vaš doprinos tome je bio sjajan. Recimo da bude što manje cijepljenih, pa da što manje ljudi dogodine dođe u Hrvatsku, u vašu Splitsko-dalmatinsku županiju kao turist. Reći će di ću dolje, dole se nitko nije cijepio, dole je sloboda.

jer u zadnje vrijeme stalno spominje neku salamu. Ne znam jeste li na nekoj post blagdanskoj dijeti, ali mi ćemo rado pomoći u rješavanju tog problema budući da se on prelijeva i na rješavanje, odnosno ne rješavanje vaših problema koji se tiču hrvatskih građana. Tako da ćemo vam mi iz Mosta rado kupiti 10 deka da prestanete misliti o salami i vratite se na ovo pitanje i ostale probleme koji se tiču hrvatskih građana. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Jedna salama opomena za ovo što ste napravili jer nije bila nikakva povreda Poslovnika, nego replika. Evo gospodine Bulj sada se vi možete očitovati. Hvala lijepa na odgovoru premijeru. Ja bih sa salame samo rekao premijeru, premijeru nije vama Most toliki problem, veći imate vi problem unutar, imate dosta visibaba, najave proljeća. Tu vam je problem u HDZ-u vam je problem. Samo pratite gospodina Jandrokovića vidjet ćete kada vam se bude približavao kraj vi kolege iz HDZ-a, dalje nebitno. Znači uhvatite se toga dijela. Tu vam je veći problem nego Most. Samo vam je Most na pameti. ja bih samo kratko još rekao da ste spominjali antivaksere. Ja ne znam o čemu vi pričate. Apsolutno nije bilo to tema. Tema je moja da danas imamo 3 milijuna i 100 tisuća manje, 4 milijuna ljudi. Tema je da dolazite baš u tu Splitsko-dalmatinsku županiju, pa niti jedan projekt u Splitsko-dalmatinskoj županiji niti da spomenete, a to je jedan od najvećih potencijala poglavito Cetinska krajina za život. A što se tiče vaših cijena ja ću vam još jednom reći što ste vi sad rekli. Vi ste zamrzli cijene na 11 kuna. Sad kad ste odmrzli barem pada, a u Hrvatskoj cijena je došla goriva na 12 kuna. Zbog čega? Zbog toga što niste smanjili, a ukinuli trošarine u ovo vrijeme da mogu biti energenti jeftiniji. Imaju problem i javne, lokalne firme, imaju problem naši građani, imamo problem poljoprivrede, imamo ogroman problem poskupljenja cijena inflacija. I sada još uvodite euro jer vam možda guverner Vujčić rekao što znači ovo sad trenutno poskupljenje ovih cijena i ove inflacije koje nas čekaju kod eura? Što će naš narod čekati?

Idemo na 10. pitanje, kolega Bačić postavit će ga ministrici kulture i medija Obuljen Koržinek, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovana ministrice. Skupština R. Srbije 23. prosinca prošle godine donijela je zakon o srpskom kulturnom nasljeđu kojim je izdanja dubrovačke književnosti do 1867. proglasila i srpskim kulturnim naslijeđem. To vrijeme za koje se prisvaja dubrovačka književnost je vrijeme Dubrovačke Republike, a koja se u kulturi književnosti poklapa sa pravcima gotike, renesanse, baroka, klasicizma i romantizma, upravo u vrijeme kada dubrovačka književnost hrvatskoj kulturi daje književne bardove poput Držića, Gundulića, Vetranovića, Menčetića i Palmotića. Nažalost to vrijeme kojeg sam maloprije spomenuo, Srbija je dominantno pod okupacijom Osmanlija i do Dositelja Obradovića nema niti jednog značajnijeg kulturnog djela. To ostalom je rekao Vuk Karadžić 1818. kada je u srpskom rječniku rekao da Srbi hiljadu godine imaju slova i pismo, a nemaju važnijeg značajnijeg književnog djela. No, nažalost taj deficit u vlastitom kulturnom i i književnom izričaju ne može se i ne smije, skandalozno je kompenzirati prisvajanjem tuđeg kulturnog, u ovom slučaju književnog izričaja kojeg ima RH. Nažalost, ovim zakonom je pokazano da u glavama aktualne srbijanske vlasti još uvijek stanuje imperijalistička velikosrpska politika prisvajanja tuđega. Zato je moje pitanje, gđo. ministrice, što će vaše Ministarstvo i hrvatska Vlada poduzeti kako bi se taj sramotan zakon ispravio ili stavio van snage? Hvala.

Ovo pitanje je zadnjih dana u Hrvatskoj pokrenulo dosta rasprave i mi smo, i Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo vanjskih poslova već reagirali i prema hrvatskoj javnosti i prema srpskoj strani. Dakle, naravno da izražavamo i izrazili smo najoštrije suprotstavljanje donošenje ovakvog zakona, naravno da ćemo iskoristiti sve što nam stoji na raspolaganju, uključujući i ono što je pred nama i kroz bilateralne odnose, ali i kroz proces pristupanja R. Srbije EU-i, da zatražimo da se ovakve neprihvatljive odredbe uklone iz zakona. Međutim, mislim da je važno i ovo što ste vi rekli, otkud dolaze te ideje i gdje je njihovo izvorište i kako je uopće moguće da jedna europska država u 21. st. koja bi trebala biti okrenuta nekim drugim temama, uporno prisvaja i pokušava prisvojiti u tom smislu kulturne baštine nešto što nikad nije bilo njihovo, ne postoji nikakav način najkreativnijeg mogućeg znanstvenog tumačenja koje bi atribuiralo bilo kojeg pisca starije hrvatske književnosti, odnosno starije dubrovačke književnosti nekakvom srpskom kulturnom prostoru. Za razliku od ranijih posezanja kada su pokušali tvrditi da su to srpski pisci, ovdje je napravljen jedan iskorak u ovom zakonu, pa se govori o nekoj podvojenoj ili dvostrukoj pripadnosti, što je još veća besmislica, a dobro ste citirali upravo i neke važne osobe iz srpske povijesti koje su koje su u svojim nastupima i u svojim stavovima zapravo osporili ovu tezu. Ja sam u svojoj prvoj reakciji naravno i kao članica Vlade, ali naravno i kao Dubrovkinja pa i kao po svom obrazovanju profesor književnosti izrazila mišljenje da je zapravo podjednako posežete li za teritorijem ili za kulturnom baštinom, bez obzira bila ona materijalna ili nematerijalna i u tom smislu ovakav potez je još dodatno uznemirujuć, neprihvatljiv i zaslužuje osudu svih nas. On dolazi nakon što smo u proteklim godinama svjedočili i vrlo neprincipijelnim odlukama vezano uz upotrebu hrvatskog jezika u Vojvodini. Posebno se tu odnosi, mislim na pitanje Bunjevaca, i izmišljanja jednog nepostojećeg jezika, bunjevačkog jezika. Dolazi nakon što su se u nekim udžbenicima pokazale teze da je hrvatski kao nekakva inačica nekog svevelikog srpskog jezika, ali ono što bi mislim, trebala biti poruka prema nama, prema našoj javnosti, prema svim našim građanima i u Hrvatskoj i susjednim državama, reagirat ćemo mi politički, ali važno je da mi za sebe znamo tko smo, što smo, koje su naše vrijednosti, koji je jezik kojim govorimo, da ga njegujemo, održavamo, istražujemo, prezentiramo i da se ne damo uvući

Poštovana ministrice, i vi i ja dolazimo iz tog grada gospara i pamtimo kako je krvav bio pokušaj prisvajanja Dubrovnika ranih '90.-tih prošlog stoljeća i koliko je lijepa i draga sloboda o kojoj ovdje slobodi piše Ivan Gundulić 1628. godine. Nezamislivo je da bi netko tko smatra da je Dubrovnik njegov grad onako ga barbarski razarao i rušio početkom '90.-tih godina prošloga stoljeća. I umjesto da se srbijanska vlast okrene budućnosti i da gradimo mostove suradnje, na ovaj način, na ovaj skandalozan način otvara podjele, sukobe koje smo ja sam se nadao zatvorili u prošlom stoljeću. Stoga je dobro da ste poduzeli, da poduzimate radnje kako bi se ovakav zakon stavio van snage i izmijenio. I kao što ste sami rekli to nije samo pitanje ovog zakona, tu je i položaj hrvatskoj jezika u Vojvodini. Još uvijek nam je u ušima poziv da se u čitavom srpskom svetu izvjese zastave na taj dan kojega su oni smatrali da je potrebno da se izvjese, pri tome podrazumijevali i da se u Hrvatskoj takve stvari naprave. Nama je na jugu Hrvatske, a i u Hrvatskoj jasno i razumimo ovakvu poruku i sukladno toj poruci znat ćemo se postaviti i na nju odgovoriti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu 11 pitanje. Zastupnik Darko Sobota postavit će ga ministrici poljoprivrede, Mariji Vučković. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, uvažene ministrice i ministri, cijenjene kolegice i kolege, postavio bi pitanje ministrici poljoprivrede gospođi Vučković. Vlada RH iznašla je dodatna sredstva za program pomoć stočarima uslijed rasta cijena stočne hrane i dodatnih poremećaja koji su posljedica Covid krize. Zahtjevi za potpore primali su se krajem prošle godine i oni su gotovo isplaćeni svi. od toga jedan manji broj stočara s područja Koprivničko-križevačke županije, a koliko imam saznanja i s područja cijele RH zbog kako kako oni kažu dovoljno ne jasnih upozorenja prema APPR-u i prema resornom ministarstvu nisu ostvarili te potpore. U konačnici ponajviše se radi zapravo o izjavama povezanim s objektima OPG-ovima, pa me zanima ima li namjeru Ministarstvo poljoprivrede učiniti nešto po ovom pitanju. Kad govorimo o hrani svjedoci smo zapravo i poskupljenja hrane na svim nivoima, dakle pa me zanima zašto rastu cijene hrane i što vaše resorno ministarstvo i Vlada RH ima namjeru učiniti da se taj rast cijena zaustavi. **Jandroković, uključena./… dakle cijene hrane u svijetu rastu zbog različitih razloga, jedan od tih razloga svakako su poremećaji u lancima opskrbe nastali uslijed pandemije Covid-19, isto tako povećane potražnje koji su djelom povezani za oporavak nekih velikih tržišta te na kraju i vremenske neprilike u velikim zemljama proizvođačima ili izvoznicama nekih od temeljnih svjetskih sirovina. Naravno rastu cijene energenata u posljednje vrijeme što se posebno odražava na sve segmente gospodarstva pa tako i na poljoprivredu. Kad govorim o cijenama energenata prije svega svega mislim na plin slijedom umjetna gnojiva, a zatim i troškovi proizvodnje i na kraju sve to plaćaju potrošači EU pa i Hrvatske. Vlada RH reagirala je na sve krize pa tako i u ovoj krizi i tako i u pogledu porasta cijena koji je najviši u zadnji 10-tak godina i dijele ga sve zemlje EU će odgovoriti koordinirano u međuresornoj suradnji. Ministarstvo poljoprivrede uz suradnju s Vladom RH i Europskom komisijom reagira brojnim potporama, tako smo mi među onim zemljama koje su imale najveći broj notificiranih potpora u posljednjih godinu i pol dana, odobrenih potpora od strane Europske komisije i vrijednost tako izvanredno plaćenih mjera bila je 675 milijuna kuna. Trenutno se isplaćuju izravna plaćanja, poljoprivrednici su dobili predujam, uskoro će krenuti prva rata kao što je i uspostavljen red posljednjih godina, a u objavi su i investicijski natječaji vrijedni nešto više od milijardu kuna što svjedoči o snažnom interesu hrvatskih poljoprivrednika za ulaganja i za za porast produktivnosti i konkurentnosti. Mi smo i na posljednjem vijeću iznijeli niz prijedloga Europske komisije te prikazali, analitički prikazali porast cijena, efekte porasta cijena na proizvođače i isto tako razgovarali o budućim kretanjima s konkretnim prijedlozima kako pomoći, kako pomoći sektoru. Tako će biti i dalje. Što se tiče konkretne situacije i natječaja o kojima govorite Vlada RH je pronašla dodatna sredstva, krajem godine su objavljena i isplaćena 2 programa pomoći sektoru stočarstva. Jedan je vrijedio 171 milijun kuna, drugi 20 milijuna kuna. Doista je veći broj poljoprivrednika isplaćen, no jedan manji broj nije zadobio potporu zbog nepotpune dokumentacije. U ovom trenutku nije bitno tko je pogriješio, mi smo iznašli način da te poljoprivrednike također ugradimo u sustav i njima će biti omogućena dodatna prijava. Sredstva su osigurana. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovana gospođo ministrice. Izražavam zadovoljstvo vašim odgovorom i zahvaljujem se vama na vašim naporima u resornom ministarstvu, a isto tako zahvaljujem se i premijeru i Vladi RH na dodatnim sredstvima da se upravo zadovolje sve ove potrebe na koje sam skrenuo pažnju. Hvala lijepa. Idemo na 12 pitanje, zastupnik Željko Lenart uputit će ga predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče sabora- Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, s obzirom da se volimo hvaliti kako smo turistička zemlja sa velikim prihodima od turizma, velikim brojem dolazaka, noćenja, imamo puno nacionalnih parkova, parkova prirode, imamo razgranatu cestovnu infrastrukturu sa intenzivnim prometom, ali imamo i veliki broj porasta smrti od kardiovaskularnih bolesti. Ono pitanje koje ja želim vam ovdje postaviti je hitna helikopterska medicinska pomoć, da li će konačno Vlada RH iako sam ne znam koliko amandmana po tom pitanju već uložio na proračun, konačno odlučiti formirati hitnu helikoptersku medicinsku službu razgranatu po cijelom području RH koja će koristiti strogo namjenske helikoptere u tu svrhu? S obzirom da se godišnje obavi negdje oko tisuću letova nenamjenskih helikoptere koji su i preskupi i nezgrapni i neadekvatno opremljeni znamo što znači zlatni sat u preživljavanju bolesnika i stradalih u prometu, koliko je to manji trošak u liječenju zdravstvenog sustava, koliko je veće preživljavanje na neki način bismo vjerojatno i uštedjeli znatna sredstva kada bismo imali hitnu helikoptersku medicinsku službu. Mislim da to nije preveliki izdatak RH samo je pitanje volje onih koji o tome odlučuju da li to konačno žele formirati ili ne žele formirati, a što bi se sigurno odrazilo i na više dolazaka, na više noćenja i na više zarađenih sredstava u turizmu. Hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani zastupniče Lenart. Prvo, drago mi je da ste i vi konstatirali dobru mrežu hrvatskih autocesta, dobre rezultate u turizmu, povećani broj noćenja, vrlo brz možemo reći dolazak rezultata iz '21. na 2019. kada je riječ o turističkoj sezoni, osobito kada je riječ o prihodima bilo sve skupa gledano svih djelatnosti koje su povezane sa turizmom. Kad je riječ o zdravstvenoj zaštiti i hitnoj helikopterskoj medicinskoj službi, dakle ti vaši apeli su naišli na plodno na tlo, naišli su na razumijevanje i na podršku i Vlade i ministra zdravstva. Mi smo prije nekoliko dana, nevezano od ovoga sastanka imali jedan razgovor gdje ne znam da li vas je ministar obavijestio s obzirom na vaša pitanja i amandmane su poduzeti koraci i to sa različitim dionicima koji postoje, a bave se upravo hitnom helikopterskom medicinskom službom te je uspostava ove službe ušla u strateške dokumente Ministarstva zdravstva. I u tom pogledu su već u tijeku pripreme da se kroz sredstva iz NPOO-a investira u obrazovanje i medicinskih sestara koje bi bile uključene u takvu hitnu helikoptersku službu. Također nastojat ćemo iznaći način i to najboljega modela, bilo da je riječ o angažmanu postojećih kompanija koje se bave tim prijevozom, oni koji imaju i helikoptere i znanje i tehnologiju rada uz naravno naše liječnike medicinske sestre te ćemo podržati napore ministarstva da se cijeli taj proces ubrza pa da ovaj sadašnji doprinos koji se prije svega odvija na temelju angažmana helikoptera Hrvatske vojske, dakle MORH-a kompenzira sa Specijaliziranom helikopterskom medicinskom službom i ministar zdravstva će vas o tome detaljnije izvijestiti i ja smatram da je to jedna nova viša razina zašite koja će omogućiti prijevoz pacijenata iz neke unesrećene situacije ili ukoliko su u nekoj bolnici gdje se procjenjuje na temelju liječničke procjene hitna intervencija u nekim bolnicama gdje se može dobiti još kvalitetnija zdravstvena skrb. Vi znate da u tom pogledu svi resursi koje država ima praktički po difoltu su na raspolaganju našim građanima ili turistima u Hrvatskoj, koristi se i vladin zrakoplov, koriste se i naravno resursi MORH-a i to radimo redovito bez da čak nekad niti javnost nije ni svjesna koliko tih letova ima, to se radi upravo u cilju zaštite zdravlja, a ovakva vrsta službe i specijalizirana znanja onih koji bi radili taj posao bi digla tu razinu zdravstvene zaštite još dodatno. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Evo zahvaljujem na odgovoru. Onog trenutka kada bude formirana i kada profunkcionira bit ću ne zadovoljan ja nego građani RH i naši gosti koji nas posjećuju. Znamo da u nekim europskim državama autokubovi imaju hitnu helikoptersku medicinsku službu pa smatram da onda i RH vjerojatno ima toliko snage da to konačno nakon 30 godina postojanja se formira. Kao što sam i rekao zlatni sat je vrlo bitan i smatram da će se tu uštede velike pokazati u zdravstvenom sustavu koji tako grca u dugovima, da ako uspijete to u ovom mandatu formirat da će to biti jedna od velikih stvari i dosega koji će biti postignuti u RH, a naravno unaprijeđena i turistička sezona će biti vjerojatno zbog toga jer će rađe gosti dolaziti tamo gdje postoji ovakva služba.

mjera za naše iseljenike za Hrvate izvan domovine pod nazivom „Biram Hrvatsku“ koja ima za cilj uz poticaj od 200.000 kuna vratiti one koji se žele ovdje doć i započet svoj biznis, a oni su o tome jasno rekli da je za provođenje mjera prema njima kasno. uzmimo čak i da nije kasno ipak nam je ostalo nejasno na kojoj osnovi temeljite poticajne modele koje nudite jer upravo kroz mjeru „Biram Hrvatsku“ Vlada planira uložiti gotovo milijardu kuna u povratak 4.000 ljudi, dakle od iseljenih gotovo 400.000 u posljednjih deset godina planiramo vratit 4.000 ljudi i ja se pitam i vjerujem da se svi pitamo da li je to naš cilj, da li je naš cilj da za milijardu kuna vratimo samo 4 i pol tisuće ljudi. Razgovor da, poticaji da, ali pitam vas uz koje uvjete i uz koju motivaciju, što je to što mi zapravo još nudimo tim ljudima osim toga da dođu i da se samozaposle, evo što će to njih u konačnici privuć na povratak i koji su to pozitivni trendovi koji nas prate i evo molim vas da nam to malo pobliže objasnite jer sve što čujemo i sve što vidimo i čitamo jedne strane imamo to da je ona sa strane hrvatske javnosti dočekana ajmo reć s jednim gorkim okusom u ustima dok su opet ovi potencionalni povratnici istu mjeru dočekali sa jednim podsmjehom ili da kažem da su joj se samo slatko nasmijali. Paralelno tome evo imamo i ured dobrodošlice u Hrvatsku za koju nam također možete dat odgovor koliko se ljudi vratilo otkad ured postoji i koliko nas je on dosad koštao, te hoće li se zapravo ova mjera provoditi i bazirati na

na ovom vrlo važnom naravno pitanju, pratim vaš rad isto u Odboru za Hrvate izvan iz RH, aktivno, hvala vam lijepa. Znate, nije sve u novcu koji vi spominjete, ali je bitno, to je zapravo upravo poticaj vlade učiniti znači isto tako dati mogućnost ljudima koji se žele vratiti. Ono što je bitno politika ove vlade, a ja sam prošao i kao bivši iseljenik i netko tko je se vratio u RH i bio sam i bio sam veleposlanik u važnim zemljama gdje živi hrvatska dijaspora koji su još i u bivšoj državi odlazili i napuštali Hrvatsku, osobito u Kanadi sreo sam ljude drugu treću generaciju kojoj ne trebaju nekakvi poticaji nego postoji želja, postoji ljubav, postoji jedna druga perspektiva Hrvatske o kojoj možda vi ovdje uvijek kažete podsmijeh, ja ne vidim taj podsmijeh znate. Moj posao ovdje uopće ne viditi taj podsmjeh nego ovdje gledati afirmativno, gledati optimistično i gledati entuzijaistično kada imamo u vidu činjenicu doista u međunarodnom svjetskom poretku Hrvatsku koja zaslužuje reputaciju jedne od najljepših zemalja svijeta kada govorimo o turizmu, kada govorimo o njezinoj ljepoti i ono što je jako bitno uvijek da biste mogli znati koliko je vama dobro i koliko je nama dobro kolko je država uspješna treba se uvijek rukovoditi usporedbama i treba se uvijek lišavati jeftinih refleksija ako nemate odgovarajuće usporedbe. Naime, u Kanadi u SAD-u gdje sam razgovarao s iseljenicama, dakle druga treća generacija, ne ona koja je otišla pa se želi vratiti, naravno sada smo isto s američkom administracijom, evo velik je uspjeh naš nakon 30.g. što smo uspjeli ukinuti znači vize. Naši su ljudi zainteresirani dolaziti ostvariti poslovnu suradnju, osobito su zainteresirani uz veću uznapredovanu sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja osobito naši umirovljenici, ali druga treća generacija želi se useliti u Hrvatsku. U Južnoj Americi, ja ću uskoro posjetiti isto tako države Južne Amerike zajedno s kolegom Milasom i sa kolegicom Zdravkom Bušić gdje imamo ta iskustava naših ljudi koji žele ući i uselit se u RH. Hrvatska je sigurna zemlja, kvaliteta života naravno ovisi i o standardima koje ta zemlja pruža, naravno da su tu uvijek moguća poboljšanja, a upravo i reformski procesi i upravo ove mjere koje ste vi spomenuli samo je jedan u nizu doprinosa, samo je jedan u nizu zapravo onih postupaka kojima vlada zapravo želi ohrabriti naravno iseljenike, povratnike, pa i drugu treću generaciju za dolazak u RH. Puno je ljudi znate vani koji su otišli i nakon 2-3.g. života vidjeli su zapravo da i zarade koje one su relativne, ali kvaliteta života je puno, puno važnija i da povratak u Hrvatsku sigurno će biti jedna od njihovih željenih znači ciljeva, povratak i nastavak života u RH. Hvala vam. **Jandroković, Hvala vam lijepo na odgovoru, no ja ipak moram izrazit nezadovoljstvo, nisam dobila odgovor gotovo niti na jedno od postavljenih pitanja. Evo doista, pitala sam vas jeste li zadovoljni rezultatima i troškovima rada ureda dobrodošlice, ništa nisam dobila odgovor. Nadalje, koji su to konačno pozitivni trendovi koje Hrvatska nudi da bi se netko vratio. Niste dali odgovor. Nije sve u novcu, to ste rekli, to smatram i ja, ali ne može baš samo prevladat ni ta nekakva ljubav jer standard građana je ipak prva stvar koja će privuć nekoga i da ostane ovdje i da se vrate. Niste ponudili odgovor koji su to društveni i ekonomski standardi koji nas čine poželjnima i na kojima zapravo i vi radite i temeljite sve ove mjere o kojima smo govorili jer kao što sam rekla građani koji su ostali u Hrvatskoj, ja mogu reć da su s razlogom razočarani vezano za ovu mjeru „Biram Hrvatsku“ i da se osjećaju izdano jer upravo baš oni koji su odlučili ovdje ostat i borit se, koji su odlučili ovdje zasnivati svoje obitelji nemaju nikakav oblik potpore, eventualno možda imamu oblik potpore nažalost u obliku perspektivnog iseljavanja i uz svu ljubav prema domovini umjesto da se radi na tome da podignemo standard evo prije svega onima koji su ostali tu oni će opet ostat zakinuti jer će se njihovim trudom ponovno financirati povratnike. Jasno mi je da niste svjesni koja je poruka ovdje poslana, uz to nažalost evo kao što smo čuli dok se vlada bavi time tko to demontira državu u nekakvim fetama salame, nažalost naši ljudi, velik broj naših ljudi živi od fete najjeftinijeg parizera. Ja razumijem da to vama nije jasno, evo jer ste i vi sami rekli da vi i vaša obitelj živite sretno i zadovoljno, da u Hrvatskoj imamo ministre koji žive u Hrvatskoj koja je fenomenalno mjesto za život, vam reći da Hrvatska ipak nije poželjno mjesto za dolazak, nije fenomenalno mjesto za život, jer velik broj građana živi ispod, tj. na rubu siromaštva. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na pitanje broj 14. zastupnik Silvano Hrelja postavit će ga ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, da postavljam svoje pitanje ministru najvećeg ministarstva u Hrvata, a tiče se obiteljskih mirovina. Dakle u obiteljskoj mirovini imamo danas cirka 220 tisuća umirovljenika. Te su mirovine na prosječnoj razini 2200 kuna 2200 kuna prosjeka i jedne su od najobezvrijeđenijih mirovina s obzirom na zajedničke pojedinačne i zajedničke uplate doprinosa u mirovinski sustav. Građani ukazuju da su već dugo vremena, da su zemlje EU to uredile na drugi način da pored svoje mirovine netko ima pravo i na dio mirovine preminulog bračnog partnera. Naročito je to učestalo nakon 2013. jer je dio građana Republike Hrvatske smatrao da se to trebalo dogoditi automatizmom ulaska u EU što nije točno. Ja sam svoju podršku Vladi RH vezao uz realizaciju ovog projekta dvije godine ranije nego što je to prethodno bilo planirano. Dakle, sa početkom primjene novog modela sa siječnjem 2023. godine. Da bi projekt obiteljskih mirovina saživio u predviđenom roku potrebno je to pravo za sve koji jesu u mirovini ili koji će biti u mirovini, koji će to doživjeti, urediti zakonima. Jedino kada je nešto uređeno zakonom postaje realno pravo, a to se ima dogoditi ovdje. Sve ostalo su samo želje. Pitam vas gospodine ministre kada okvirno građani RH mogu očekivati prijedloge zakona u javnoj raspravi, odnosno kada će zakon biti upućen u ovaj Visoki dom na raspravu i usvajanje, odnosno kada će biti usvojen. Josip (HDZ)** Zahvaljujem se poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zastupniče, zastupnice i zastupnici. Kada govorimo o obiteljskim mirovinama i mirovinskom sustavu u cijelosti trebamo prije svega naglasiti što je Vlada u svom programu obećala izvršiti i što će Vlada izvršiti. Dakle, mi smo vrlo jasno istaknuli da će obiteljske mirovine i tu ću se složiti s vama ne polučuju onu adekvatnost koju očekujemo. U pravilu su one između 10 i 15% manje nego što su to ostale vrste mirovina i s te strane adekvatnosti, dakle definitivno tih 200, 214, 215000 građana koji ih primaju su najneadekvatnije zaštićeni između ostalog i od siromaštva. Kada govorimo o cjelovitom mirovinskom sustavu ovo je najznačajnija reforma koju ćemo sigurno provesti u ovom sljedećem razdoblju. Ono što smo se mi obvezali kao Vlada da ćemo to učiniti i kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti i kroz ostale strateške dokumente, da ćemo to učiniti u razdoblju do kraja mandata. S obzirom da radna skupina već vrlo aktivno radi na tom prijedlogu, s obzirom na to da imamo nekoliko modaliteta koje ćemo odabrati, a koji će garantirati našim građanima porast mirovina mi očekujemo da ćemo do sredine ove godine predstaviti prijedlog zakona, a da će on biti implementiran, usvojen i na kraju krajeva da će primjena takvih viših obiteljskih mirovina biti u primjeni od 1.1.2023. godine. Na to smo se obvezali strateškim dokumentima, na tome vrlo aktivno radimo i mogu reći i malo šire, ali iz konteksta resora koji vodim sve one ciljeve koje smo si postavili iz domene socijalne sigurnosti uredno ispunjavamo i ispunjavat ćemo do kraja mandata prema svemu onome što smo obećali. Hvala Silvano (HSU)** Dakle, ako sam dobro razumio jer javnost to interesira do polovice ove godine bi trebali vidjeti zakoni, naši građani bi trebali znati sami izračunati što mogu od toga očekivati sa početkom sljedeće godine. Ja znam da je ovo vrlo zahtjevan i obiman posao jer se tu počinje od ničega koliko god ljudi mislili da je dovoljno pritisnuti na dugme i da se sve to može u hipu riješiti to baš i nije tako. Ali ja vjerujem u našeg javnog osiguravatelja, a to je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje koje ove godine slavi stotu godišnjicu osnutka, da je i stručno i informatički spreman odraditi i ovaj posao. I ja se nadam da ćemo uskoro vidjeti u javnoj raspravi ovaj prijedlog zakona. Svjestan sam toga da ni vi, ni ja gospodine ministre koji zagovaram obiteljske mirovine nećemo proći bez batina jer nije se rodio koji je svima ugodio i koji je sva očekivanja ispunio. Prema tome, siguran sam da će biti kritika i velikih očekivanja, ali jednostavno vrijeme je da se to mora napraviti, da mi imamo jedan takav institut na isti način kao i zemlje Zapadne Europe. Mirovinsko osiguranje štiti svoje građane za slučaj starosti, bolesti i smrti i ima izraženu solidarnost među generacijama. To nije solidarnost rada i nerada, da oni koji nisu uplaćivali, radili dobiju a oni koji su uplaćivali i radili ne dobiju. Dakle, obrnuto je. Ja ću se uvijek zalagati i kod novih zakona da oni šta su uplaćivali više dobiju i više i uz određenu razinu solidarnosti. Hvala. Sada će zastupnica Sandra Benčić postaviti pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. Poštovani premijeru, vi ste neki dan izjavili parafrazirat da su građani manje-više sami krivi za stanje u zemlji jer vide čašu polupraznu. Nadam se naravno da pri tome cijenite da smo pogledali vaš intervju na javnoj televiziji koju vi svrstavate u državnu televiziju posebno nakon što smo vidjeli da ste pogođeni činjenicom da … Vaša izjava Vaša izjava da su građani pre pesimistični i vide čašu polupraznom dobila je zaista dostojan odgovor od našeg satiričara Borne Sora koji vam je rekao da čaša nije ni poluprazna ni polupuna nego nema čaše, ukrali ste nam čašu. Kada vam građani poručuju da ste im ukrali čašu poručuju vam da ste im uzeli perspektivu, a perspektivu ste im uzeli kontinuiranim omogućavanjem povlaštenosti manjine koja je vezana za vašu elitu i eksploatacije većine koja nije dovoljno vaša. Posljedice toga i takvih vaših politika vidjeli smo kao rezultat popisa stanovništva. Sve te stotine tisuća mladih ljudi koje su otišle, otišle su zbog nepravde i zbog nejednakosti. Jedna takva nepravda vama se godinama odvija pred očima u HNB-u, dakle vi ste svojim propisima dozvolili da zaposlenici HNB-a ujedno i direktori HNB-a trguju dionicama i obveznicama onih banaka koje reguliraju i superviziraju, onih istih banaka koje su oni trebali regulirati u slučaju Franak pa da su te banke morale vratiti građane preplaćeno bi možda dionica pala, ista ona dionica koju između ostalog drže zaposlenici HNB-a. Pa vas pitam, je li vaša odgovornost da ste to propustili regulirati Zakonom o HNB-u 2020. i smatrate li odgovornim HNB da to nije internim aktima regulirao …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… i Hvala vam lijepa. Poštovana zastupnice Benčić, sviđa mi se ovaj stil od minut i pol uvoda da se kaže sve što je odlično i dobro i sve s čime možete pohvaliti Vladu HDZ-a i HDZ, a onda postaviti pitanje koje evo recimo baš ovo nikakve veze sa HDZ-om nema. To je ono što sam vam neki dan rekao, a vi očito pratite intervjue bili na javnoj televiziji ili bili na nekoj komercijalnoj, ali to je dobro, dakle za vas i vama slične ja nikad nisam rekao da je HRT državna institucija nego sam govorio o različitim institucijama, jučer sam ih pobrojao sve koje sigurno nisu sve državne, ali su institucije koje postoje i postoji jasan trend u zadnjih 12 mjeseci da ih se sustavno po ovoj taktici parizera o kojoj govori gospođa Selak destabilizira, to je nekome ko se bavi politikom vrlo jasno pa da se stvori ozračje da eto baš ništa ne vrijedi, upravo na tragu vašega narativa o neimanju nikakve perspektive u Hrvatskoj. Dakle, mi se svo ovo vrijeme od kad smo na vlasti, a imamo šest godina povjerenje građana borimo eto tako sa Agrokorom koji je bio do nas, sa krizom brodogradilišta koji je bio do nas, sa poplavama, požarima, potresima koji su do nas, sa pandemijom koja je do nas, sa osiguravanjem da u ovakvoj krizi čak na jednom od portala koji inače nije neki veliki fen HDZ-a danas bio jedan jako dobar članak o tome kako je Hrvatska prošla gospodarski kroz zadnje dvije godine, to je zanimljivo, a vi pratite sve pa ćete to pročitat. Tako što se tiče našega cilja on je upravo obrnut od ovog što vi govorite, a to je raditi sve za građane, ne naše i vaše, ne nekima dati benefite, a druge kao što ste iskoristili termin eksploatirati, vratili ste nas ne znam u vrijeme srednje škole i nekih davnih predmeta, ali sve je to ok. Što se tiče HNB-a, dakle pozicija Vlade, pozicija HDZ-a pa i vaše kolegice, ne znam ne vidim tu sada Grozdanu u ovom trenutku je da se sve provjeri, zato je i sazvala sastanak odnosno tražila očitovanje u ime Odbora za financije HS-a da se HNB očituje o temi o kojoj se raspravlja u eteru. Ja očekujem da će se nakon tih očitovanja o tome i raspravljati jer podsjećam vodstvo Savjet HNB-a imenuje HS, ne imenuje ga Vlada. Što se tiče konkretnog slučaja u vezi guvernera, ja ga poznam dugo nemam razloga ne vjerovati da bi bilo u realnosti nešto drukčijoj od ovoga što je on rekao javno, a rekao je i meni. Kazao je da je imao dionice dviju banaka da ih je prodao prije nego što je imenovan, prije pazite sada 20 godina u tadašnje vodstvo HNB-a i to kao jedan od viceguvernera, dakle nešto što je bilo prije 20 godina i još on kaže da ih je prodao prije. da li je ova cijela tema vezana slučajno sa zadnjih 11,5 mjeseci donošenja odluka i finalnih priprema za ulazak Hrvatske u euro područje pa da bi eventualno de kredibilizirali jel je reputacijska šteta HNB-u putem eventualno nekih poteza ili propusta vodstva trebala možda dovesti u pitanje hrvatsko članstvo u euro područje, ja ću pustit vama da vi to analizirate, neću ja to govoriti, to ćete vi analitički procijeniti ima li to slučajno ikakve veze ili ne. U svakom slučaju mi želimo da nadležna tijela, a to su prije svega HANFA i opću kontrolu trgovanja vrijednosnim papirima HANFA sve provjeri i da kad oni provjere da onda donosimo sudove. Ja ove podatke mogu jedino čitati iz medija, nemam nikakav drugi način da znam što je točno i što nije. Što se tiče viših standarda unutarnje regulative …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… HNB-a da apsolutno trebalo je možda prije, a ako nije …/Upadica

i ide odlično, a građani zapravo sve to na krivi način vide. Vidite kad ste odgovarali na ovo pitanje iznijeli ste ponovno teze koje odgovaraju zapravo teorijama zavjere. Dakle, nije problem što zaposlenici i direktori HNB-a trguju dionicama banka koje oni reguliraju nego je problem, problem je u tome da je to netko vidio i rekao, to je problem. Neki akteri koji žele demontirat HNB-a mi baš smo u postupku pristupanja Eurozoni, nije problem u DORH-u, problem je u onima koji vide problem u DORH-u, nije problem u HRT-u, problem je u onima koji to vide. Nije problem u standardu u Hrvatskoj, problem je u građanima koji stalno tupe da on nije dobar iz nekog nepoznatog razloga. To prebacivanje odgovornosti na druge nije obilježje niti lidera, niti nekoga tko očigledno ima ambiciju biti neki državnik. I zato vas pozivam za korist svih građana Hrvatske da prihvatite ponekad kritiku, da uvidite gdje ste pogriješili i da u skladu s time najavite promjenu smjera, pa i promjenu nekih ljudi koji ovdje sjede jer ovakvim načinom odbijanja odgovornosti i prebacivanja odgovornosti na građane nećete ni vi, a ni mi svi zajedno doći nigdje. Dakle, kad govorite o HNB-u morate znati da se ne razgovara o Vujčiću, razgovara se o tome da je on propustio to regulirati za svoje zaposlenike, sada da je 40 i nešto njih trgovalo ne obveznicama, nego dionicama banaka u većoj vrijednosti od 10 miliona kuna. Istih onih banaka koje nadziru i reguliraju. Ovdje predsjednik ili predsjedavajući vodi računa o vremenu, tako da se ne brinete. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo dalje, sada je na redu kolega Ivan Penava, koji će postaviti pitanje predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče vlade, ministrice, ministri, cijenjena Hrvatska, gubitak 400.000 ljudi u 10 godina ili godišnje 40.000 ljudi više je nego dvostruko što su cjelokupne žrtve 2 Domovinska rata koji je trajao 5 godina. Tema svih tema i jedna čista nacionalna katastrofa. Od 10 godina koliko popis obuhvaća vi ste predsjedniče vlade 5 na vlasti, znači pola od toga kad bi gledali to tako je vaše. Ova katastrofa sasvim sam siguran u to nadilazi mogućnosti vladajuće koalicije i to je sada dokazano, to više nije ja mislim ovo, vi ono to je sada na jedan brutalan ili najgori mogući način dokazano rezultatima popisa stanovništva. Neću vama kao ni vašim prethodnicima bivšim predsjednicima vlade uputiti teške riječi kritike, a koje bih trebao i imao pravo temeljem rezultata rada vaše vlade, ali i svih dosadašnjih vlada i to samo iz razloga što smatram da ova katastrofa nadilazi bilo koju vladu pa i aktualnu i mislim da se tiče svih nas i zahtjeva zajedništvo svih nacionalnih snaga. Vas pitam, ali i pozivam hoćete li hitno raspustiti aktualnu vladu i okupiti sve političke snage u zemlji ali i stručne i znanstvene koje mogu pridonijeti rješavanju ovakvih pogubnih tendencija

Hvala lijepa poštovani zastupniče Penava da ja pokušam dešifrirati ovo što vi kažete, jel to vi kao 10-godišnji HDZ-ovac nudite nama koaliciju. Ja jedino to tako mogu pročitati. Dakle, vi ste a to ćete se dobro sjetiti bili 10 godina u HDZ-u, mi smo vam svi srdačno, kolegijalno, prijateljski pomagali da pobijedite 2014., ja osobno, niste tada imali ništa protiv da vas podrže i predstavnici Srba u Vukovaru, dapače, mislim da i to treba podsjetiti i znati i činili smo sve od srca, dijelom radi toga što ste i vi bili tada naš stranački i naš gradonačelnik Vukovara, ali prije svega radi Vukovara i radi Vukovaraca. Činili smo sve ovih zadnji 6 godina da poboljšamo život u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ja često razgovaram sa mnogima od vas koji ste tu i znam za osobito neke druge gradonačelnike koji su isto imali vrlo teške posljedice tijekom Domovinskog rata. Rekli su kad vi nas samo malo koliko Vukovar pomažete pomagali mi bi bili zadovoljni. To su vam istine i činjenice i to nije moj statement nego statement vaših kolega, vidim da mnogi ovdje kimaju glavom i znaju o čemu govorim, ali neka ja sam sretan da smo pomogli Vukovaru, sretan sam na svemu što je učinio potpredsjednik Medved. I na mjestu posebnog pijeteta i na činjenici da dostojanstveno obilježavamo 18. studenoga i na činjenici da je Vukovarska bolnica memorijalna bolnica i na činjenici da smo proveli projekte sa sjednice prve vlade van Zagreba, namjerno smo radi vas i radi Vukovaraca došli 17. studenoga 2016., niti 3 tjedna vlada nije bila tada u Vukovar s idejom, s porukom da smo tu uz vas, da smo povećali sredstva fonda za Vukovar sa 40 na 74 miliona, da se milijardu i 550 milijuna ugovorilo europskih sredstava, neću sad nabrajati ostale projekte i činili smo sve da vam pomognemo i činit ćemo i sutra, sa srcem, otvoreno i da to bude dio naše suradnje. I vi to znate. E sada, da vi prije dan, dva ne u današnjem pitanju nas sve ovdje proglasite najkorumpiranijima ikada, e to baš ne ide. Šarate mi se logikom evo mi, evo ruka suradnja, ali istodobno može, može s HDZ-om prije godinu i pol dana ali nećemo Plenkovića. Pa vi ste sami sebe izbacili iz kalkulacije da budemo partneri u ovoj vladi, sami sebe. to moramo ponoviti, to ste čak u izbornoj noći kad ste vidjeli da nećete biti bitni za 76 ponavljate, pa kako ću vam ja pomoći ako vi sami sebi to govorite. Bi li vi kao predsjednik Domovinskog pokreta tek godinu i pol ili dvije koliko ste već u njemu nakon što ste htjeli biti zamjenik predsjednik HDZ-a pa niste uspjeli, postao je Tomo, bi li vi išli u koaliciju s nekim koji kaže može Domovinski pokret, ali ne može Penava, kako bi to bilo, di ima to, ja to ne znam nigdje komparativno, nacionalno, povijesno, futuristički, nema to. Zato te teze o raspuštanju i formiranju svega ne, vlada je dobila povjerenje na izborima kad su bili, parlamentarna većina je stabilna, suočavamo se s problemima, ne bježimo od njih i ne prebacujemo odgovornost zastupnice Benčić na nekog drugog, naprotiv smo možda utekli od covida, Agrokora, potresa, nismo, od ničeg nismo utekli, radimo u svemu. Što se tiče popisa, problem je ogroman, dugotrajan, ja bi isto moga reć Vukovarsko-srijemska županija vi ste 7.g. tamo ili 8 gradonačelnik do vas je, nije do vas, do svih nas je i moram radit skupa na rješenju. Tu ću pružit ruku suradnje, al raspustit vladu neću. **Jandroković, Hvala vam lijepo poštovani predsjedniče vlade, pa dalo bi se to tako na osobnoj razini sad raspravljati, ali nije to uopće bila tema, nit je pitanje, al evo samo u 10 sekundi kao vaš HDZ-ovac 2016.g. sam vam lijepo u Vukovaru rekao i upozorio vas da odumiremo. Nisam stao na tome, dapače čak smo u jednom dijelu i skupa radili, nažalost nije nam prošlo Zakon i o poticanju investicija, pa se sjetim g. Pervana kao investitora i stotina radnih mjesta u taj dio jer sam bio svjestan da tonemo i da ćemo potonuti, bio sam svjestan ovoga dana da će on doći, jednako kao što sam svjestan da će doći i puno gori dani ukoliko se ne trgnemo. Međutim, to su sve neke stvari i prošlosti i neke stvari i relacija razgovora privatnih ili poluprivatnih ili itd.. Pitanje koje je bilo ticalo se konkretnih egzaktnih katastrofičnih podataka o odljevu stanovnika. Zašto? Naravno, bio sam vrlo oprezan u pitanju, nisam koristio teške riječi, niti mislim da je baština isključivo vaše vlade, ali definitivno imate jedan velik obol u tome. Put i mjere koje ste do sad donosili i kojim idete ne ukazuju da se imamo pravo nadati bilo čemu boljem. Ukoliko ćemo tu raspravu svesti na puko nadmudrivanje tko će biti humorističniji ili tko će kome smjestiti i dovesti ga u ćorsokak onda možemo se nastaviti nadmudrivati, otprilike to je ono što smo radili i sve ove godine prije. Ova ozbiljnost ovog trenutka nalaže nešto sasvim drugo, a to je da se sjedne za stol i da se najbolje što se ima izvuče na taj stol i sukladno tome donesu odluke kako dalje. Hvala lijepo. 17. pitanje zastupnica Nada Murganić postavit će potpredsjedniku vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa. poštovani predstavniče vlade, ministri i ministrice, lijep pozdrav. Pitanje da postavljam potpredsjedniku Tomi Medvedu ujedno i ministru hrvatskih branitelja. Vi ste na čelu Ministarstva hrvatskih branitelja već više od 6.g. i za vrijeme vašeg mandata doneseni su i iznjedrili iz tog ministarstva značajni zakoni koji su usmjereni na poboljšanje statusa hrvatskih branitelja stradalnika Domovinskog rata sa ciljem da im se poboljša kvaliteta života i njih i njihovih obitelji i to je manje-više u javnosti i iskomunicirano. Međutim, braniteljska populacija je izuzetno ranjiva skupina naših građana, vrlo osjetljivog psihofizičkog zdravstvenog stanja. To je ujedno i populacija koja ima neke procjene kraći vijek trajanja života od ostale populacije i sigurno da je tu im potrebna jedna posebna pažnja i u tom Stoga je u vašem ministarstvu, dakle našem Ministarstvu hrvatskih branitelja donesen još jedan vrlo značajan dokumenata, a to je Nacionalni program psihosocijalne i medicinske pomoći za branitelje, za njihove obitelji i općenito za stradalnike Domovinskog rata. Moje pitanje je ministre, da li i u kojoj mjeri se realizira taj program, da li ste zadovoljni sa suradnjom svih aktera koji su bili zaduženi za provođenje tog programa i svakako kakav je odaziv upravo onih kojima je program i namijenjen. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Potpredsjedniče vlade izvolite odgovor. Hvala vam lijepa poštovana zastupnice, poštovani predsjedniče HS, hvala vam na vašemu pitanju. Prije samog odgovora dakle još jedan osvrt na vrijeme u kojem živimo. Naime, evo prije samo 4 dana obilježili smo 30-tu obljetnicu međunarodnog priznanja RH i prigodom kojeg smo kao društvo posebno iskazali zahvalu hrvatskim braniteljima za slobodu koju danas u Hrvatskoj imamo. Evo već 6-tu godinu za redom naša vlada stavlja poseban naglasak na zaštitu zdravlja hrvatskih branitelja jer je rat nedvojbeno ostavio posljedice na zdravlje hrvatskih branitelja. Preduvjet za mjere koje donosimo je sustavno praćenje zdravlja hrvatskih branitelja, to zaista intenzivno činimo i poduzimamo niz mjera, sve to činimo u suradnji sa HZJZ i Medicinskim fakultetom u Zagrebu. Ono što izdvajam kao jedan od osnovnih preduvjeta je dostupnost kao ključ za iznalaženje primjerenog odgovora na specifične potrebe, a poglavito u ovo vrijeme pandemije, vrijeme u kojem živimo. Dakako da i u braniteljskoj populaciji postoji posebno ranjiva skupina, to su oni stariji hrvatski branitelji ili hrvatski branitelji koji žive kao samci i socijalno izolirani hrvatski branitelji. Važno je u cijelom ovom procesu izdvojiti iznimno dobru suradnju koju naša Vlada i Ministarstvo hrvatskih branitelja ima sa udrugama iz Domovinskog rata gdje u tom partnerstvu usmjeravamo udruge na povezivanje hrvatskih branitelja i na dostupnost. Posebno kroz ovaj program koji ste naveli izdvajam provedbu programa preventivnih medicinskih pregleda koji smo prije tri godine implementirali u praksi sa gotovo 30 zdravstvenih ustanova. I ovom prigodom se zahvaljujem tim ustanovama koje iako djeluju u izrazito zahtjevnim okolnostima u vremenu pandemije pronalaze prostor i vrijeme kako bi nastavili program program provedbe preventivnih medicinskih pregleda, a s ciljem ranog otkrivanja teških bolesti. Kroz taj program u protekle tri godine prošlo je više od 80 000 hrvatskih branitelja i rezultate koje obrađujemo nakon tih pregleda, oni nam ukazuju na nužnost nastavka ovog programa. Ono što je također važno istaknuti jest napor koji činimo u pogledu provedbe medicinske rehabilitacije koje provodimo u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama. Važno je izdvojiti i napore koje činimo u pogledu prepoznavanja specifičnih zdravstvenih ustanova i želim vas izvijestiti da smo sa KBC-om Zagreb potpisali sporazum i da ćemo u ovoj godini uspostaviti, odnosno urediti centar za otvorene rane i dekubituse što je iznimno važno za najteže hrvatske ratne vojne invalide kao i napor koji činimo u pogledu uspostave naše baro komore koju ćemo napraviti u Petrinji uz naš veteranski centar kao jedinstvenu zdravstvenu uslugu koja je važna za najteže bolesnike invalide. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Vlade zadovoljna sam naravno sa odgovorom, ali i sa činjenicom da se vidi iz ovih podataka da je program dobro usmjeren i da ga naši branitelji svakako koriste. I mislim da je i to vrlo značajna tema koju bi trebalo češće komunicirati u javnosti, jer kao što smo rekli osim nekih materijalnih prava, briga o zdravlju itekako je značajna. Hvala vam. Idemo na 18 pitanje zastupnica Marija Jelkovac postavit će ga ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu. Izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, poštovani potpredsjedniče Vlade i ministri. Sve vas pozdravljam. Poštovani gospodine Horvat imam pitanje za vas. Zadatak obnove potresom pogođenog područja nakon zagrebačkog potresa i potresa u Banovini sigurno su najprioritetniji zadatak Vlade u ovom trenutku, a posebno onog dijela koji se tiče na obnovu stambenih objekata naših sugrađana čiji su objekti stradali u potresu. Za obnovu smo dobili i značajna sredstva iz Fonda solidarnosti kao pomoć. Kako su se ovih dana u javnosti plasirale informacije vezane za korištenje tih sredstava i vezano na to da ćemo veći dio tih sredstava morati vratiti kao neiskorištene molim vas da nam date odgovor točan što je sa korištenjem tih sredstava, što vi očekujete jer ta je informacija sigurno značajna pogotovo za one naše sugrađane koji očekuju obnovu. Hvala vam. **Jandroković, Hvala poštovana saborska zastupnice i poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, saborske zastupnice i zastupnici. Pa jako puno polemike je, jako puno neistine i jako puno informacija koje ne da nisu točne nego neke od njih su izrijekom i rekao rekao bih zločeste. Dakle, krenimo od samoga početka. Od trenutka kada su se dogodili potresi puni angažman u prvom koraku, dakle procjeni i snimanju štete ne nestručno, ne bez bilo kakvog suporta, ne bez stručnjaka iz drugih zemalja, ne bez Svjetske banke i ne bez građevinskog i inih drugih fakulteta koji su nam u tome pomogli. Čime je to u stvari rezultiralo? Time da i jedna i druga aplikacija koju smo poslali prema Bruxellesu uz određena tehnička pojašnjenja i analizi koje su u prosjeku trajale od 3 do 4 mjeseca u Bruxellesu nije anulirala niti jednu brojku, niti jednu stavku prijavljenih šteta. Što to znači? Da smo prvo koristili svjetski priznatu metodologiju, da smo u procjeni štete ili u procjenu štete uključili svjetski priznate stručnjake, da smo procjenu napravili kvalitetno i da smo kroz tu procjenu, a europski prag je 303 milijuna eura, a to je 0,6% ukupnog GDP-a Republike Hrvatske dobili 2,5%, a od 303 milijuna do ukupnog iznosa prijavljene štete 6%. To je rezultiralo kroz dvije aplikacije maksimalnim iznosom jednim od 680 i 3,7 a drugim 319,3 milijuna eura. Nakon toga kritika a nije konstruktivna kritika zločesta kritika, ali zločesta kritika zna biti ponekad i deplasirana, a bilo je takvih nekoliko zadnjih dana jako puno. 30.12. Europska komisija uplaćuje novac. 5.1. raspisuju se natječaji. Vraćam se malo u povijest zagrebačkog potresa, 14 javnih poziva, osam javnih poziva kao provedbena tijela resorna ministarstva i u šest javnih poziva u četiri Grad Zagreb, u dva Krapinsko-zagorska županija i u jednom Zagrebačka županija. I kad me kao koordinatora pitate kojom se dinamikom troše ta sredstva ja vam mogu pročitat u svakom od javnih poziva koliko je aplikacija podneseno, koliko je ugovora sklopljeno i koliko ZNS-ova došlo na obradu, obrađeno i novca isplaćeno i jasno mogu ovdje i građanima RH i HS-u obrazložiti i razložiti koja provedbena tijela predvidivom dinamikom troše taj novac, a gdje su problemi i gdje nam ta provedba zapinje. Isto tako da bismo ubrzali proces donijeli smo pravilnik kojim smo pojednostavili javnu nabavu, ovdje za ovom klupom bio sam kritiziran kako donosim dokument koji je leglo korupcije, pa pozivam sve koji tu korupciju vide da je prijave jer ako je vidite i apostrofirate, a ne prijavite onda ste sami u tome krivci. Svaka javna nabava u segmentu potresa veća od 20.000 kuna …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… transparentno je objavljena u oglasniku javne nabave i na našem portalu. Poštovani ministre, zahvaljujem vam se na odgovoru i na informacijama koje ste dali i koje sigurno zanimaju cjelokupnu javnost. iskoristiti maksimum sredstava za cjelokupnu obnovu, a da će prioritet u ovom razdoblju sigurno biti obnova obiteljskih kuća odnosno stambenih jedinica koje su oštećene u potresu i u kojima ljudi trenutno ne mogu živjeti nego su u privremenom smještaju, a najgore prolaze oni koji su u tzv. kontejnerima. I sigurna sam da i mi i cjelokupna Hrvatska žele da se oni što prije vrate u obnovljene domove i vjerujem da je ovaj administrativni proces iza nas i da ćemo u ovim danima koji su u ovoj godini ispred nas na terenu zaista vidjeti strojeve da će se početi izgrađivati objekti i da će oni biti što prije završeni da će se ljudi zaista moći vratiti u normalan život. Hvala. Sada je na redu zastupnik Damir Bakić postavlja pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu. Izvolite. **Bakić, Damir predsjedniče, poštovani premijeru, poštovani ministri, poštovane kolegice i kolege dobar dan. Dakle, pitanje je zaista adresirano na ministra Fuchsa. U toku je izvođenje projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program, Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. kojim se osigurava angažman pomoćnika u nastavi u našim osnovnim i srednjim školama za učenike s teškoćama u razvoju. Ukupna vrijednost projekta je viša od 170 milijuna kuna od čega bespovratna sredstva iznose 146 milijuna kuna i taj je novac raspodijeljen na 52 grada i županije i na više od 850 škola. Procjena je da je time obuhvaćen o približno 5.000 učenika i možda približno 4.000 pomoćnika u nastavi. Sasvim je jasno da ta mreža pomoćnika u nastavi zapravo bitan tamo gdje postoji najvažniji element podrške našim učenicima s poteškoćama u nastavi. Problem je međutim u tome što taj projekt završava 1. kolovoza ove godine, dakle završava s ovom školskom godinom i potpuno je nejasno, nema nikakvih najava, nema naznaka, još manje garancija da će se financiranje pomoćnika u nastavi sa državne razine nastaviti i u idućoj školskoj godini. I zato je moje pitanje vrlo, vrlo jednostavno i vrlo konkretno. Hoće li se dakle u 2022.-2023. nastaviti financirati pomoćnike u nastavi sa državne razine iz državnih sredstava? Ako da u kojem opsegu i iz kojeg izvora?

Poštovani predsjedniče HS-a, g. premijeru, uvažene zastupnice i zastupnici, uvaženi zastupniče Bakić. Da, rekli ste otprilike čini mi se prilično točno brojke iako je ukupni iznos za ovu godinu 195 skoro 196 milijuna kuna, imam tu i onih sredstava ESF-a, a jednako tako sredstva iz lutrijskih sredstava koja su doznačavana uglavnom su u ovom cijelom postupku osnivači bili ti koji su ustvari iznosili konkretno potrebe za pomoćnicima u nastavi i nije rađena nikakva selekcija, dakle koji su zatražili su u načelu dobili i ove godine za razliku od prošle školske godine taj iznos je povećan za nekih čini mi se 85 milijuna kuna u odnosu na onu prethodnu godinu i mislimo jednako tako i konačno zbog toga je i program i Vlada ušla u taj sustav potpore učenicima kojima je potreban pomoćnik u nastavi i financirala ga iz ove kombinacije sredstava. Da, nastavit ćemo s tim programom jer se pokazao dobrim. Dozvolite nam da u idućem periodu ispregovaramo i iznađemo mogućnosti financiranja i iz nekih drugih izvora, a i u ovom trenutku vam svakako ne mogu reć na koji način će izgledati struktura financiranja, a mogu reći da ćemo nastaviti sa tim programom. Izvolite očitovanje. optimistično djeluje vaša najava da će se napori činiti, ali ja bih rekao da to nije dovoljno i nije sasvim prihvatljivo da još uvijek, da još uvijek već pri kraju prvog polugodišta u ovoj školskoj godini ne znamo što će biti dalje. Dakle, u proteklih 7.g. koliko traje ovakav sustav financiranja pomoćnika u nastavi iz europskih fondova mi vidimo rezultate i mi vidimo značajan napredak koji je postignut i koji postižu naši učenici s teškoćama u razvoju zahvaljujući baš tome i zato nam je zadaća, zato nam je svima dakle zadaća i to temeljna da ovaj sustav ne samo čuvamo nego da ga zapravo i širimo i osnažujemo. Kao što znate lokalna samouprava taj novac naprosto nema, lokalna samouprava, dakle gradovi i županije ne raspolažu sa tih 170 i ja bih rekao čak i više milijuna potrebnih kuna da nastavimo dakle suportirati učenike s teškoćama u razvoju kroz ovu mrežu pomoćnika u nastavi. Zato je državna pomoć neophodna i ja vas molim i ja apeliram da čim prije izađete sa detaljima i da učinimo svaki mogući napor da se ovaj sustav održi barem na razini kao do sada. I na kraju još nešto, a to nešto je krajnje zapravo nesiguran status pomoćnika u nastavi. Pravilnikom je određeno da ugovori sa osobama koji vrše poslove pomoćnika u nastavi i komunikacijskih posrednika mogu biti sklapani samo na određeno vrijeme i samo do kraja tekuće nastavne godine. Mi mislimo da je to zapravo vrlo vrlo otežavajuće, vrlo obeshrabrujuće i nepravedno i ja vas zato pozivam i apeliram da se ta odredba i to ograničenje vezano za kraj tekuće školske godine da se dakle ona iz toga pravilnika ukloni. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na 20. pitanje, zastupnica Katica Glamuzina postavlja ga predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Poštovani g. Plenković, dozvolite da kratko pročitam da ne bi slučajno krivo citirala dvije rečenice iz dokumenta kojeg je sastavljala vaša vlada. Hrvatska po kvaliteti znanstvenih istraživanja ima još prostora za napredovanje kada je u pitanju broj utjecajnih znanstvenih publikacija. Rezultati znanstveno istraživačkog sustava skromni su i Hrvatska se ističe velikim brojem publikacija slabe kvalitete po čemu je najlošija u EU. To vam piše u NPOO-u, ne u onoj skraćenoj verziji koju ste nama pokazali nego u onoj proširenoj koju ste od nas skrivali. Mene zanima jeste li je skrivali od čelnog čovjeka vaše stranke u drugom po veličini gradu u Hrvatskoj jer po pisanjima nekih hrvatskih portala izgleda da predsjednik vaše stranke u Splitu pojma nema da mi već imamo i viška loših znanstvenih publikacija, pa nam je odlučio podariti još jednu. Već mjesecima iz medija čitamo kako su se dakle članovi HDZ-a okomili na još jedan hrvatski sustav, ovaj put sustav obrazovanja i to izgleda opet združeno jer neki pišu ili plagiraju, neki sjede u komisijama koji sve to odobravaju i propuštaju. Zanima me, molim vas, što ćete reći studentima EFOS-a kako biste ih uvjerili da nakon svega ovoga njihove diplome i disertacije neće vrijediti apsolutno ništa? **Jandroković, Dobar dan poštovana zastupnice Glamuzina, hvala lijepa na pitanju. Što se tiče predsjednika HDZ-a u drugom najvećem gradu u Hrvatskoj, riječ je o g. Vici Mihanoviću, tako da ovi koji nisu možda do kraja pratili pitanje da shvate na koga se vi referirate, koji je obranio doktorat na osječkom ekonomskom fakultetu, na Sveučilištu u Osijeku, kao i vi svi smo pratili tu temu koja se uz snažnu potporu vas ili nekih drugih političkih aktera, vas mislim na SDP u Splitu, potencirala, amplificirala, ponavljala, naglašavala više možda nego ijedna druga tema. Ja sam imao dojam da je to važnije recimo od master plana za razvoj Splita koji je napravio bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara i kojeg sada g.

ne bi htio da se vidi da se nastavlja ono što je prethodnik radio, ali dobro. Što se tiče doktorata, ja koliko sam upućen i koliko sam informiran, posebno povjerenstvo koje je postojalo na Sveučilištu u Osijeku je pregledalo taj rad, utvrdilo je da doktorat nije plagijat evo tu vam je ministar znanosti i obrazovanja koji to može reć i što se nas tiče ta priča je tu završena. Nemam razloga da iz bilo kojega motiva dovodim u pitanje stav ljudi koji su to kazali, a pretpostavljam da su se detaljno uputili u sadržaj toga doktorata. Prema tome, ta tema je naravno bila politički iskorištena protiv kandidata HDZ-a za gradonačelnika Splita, rezultati su takvi kakvi jesu. On je sada vijećnik u gradskom vijeću, on će raditi na dobrobit Splita, Splićanki i Splićana i davati svoj doprinos kao i drugi vijećnici u Gradskom vijeću Splita. Što se tiče znanosti i obrazovanja i NPOO-a, pa ja vjerujem da bez obzira na ovu vašu tezu što ste nam pokazali, a što nam niste pokazali, ste vidjeli najbitniji dio, a najbitniji dio je financijska alokacija. Evo tu vam je ministar znanosti i obrazovanja. Hrvatska koja vjeruje u svoju perspektivu, vjeruje u svoju budućnost, želi svojim građanima pokazati smjer kuda se treba razvijati i prati globalne trendove, prati europske trendove, shvaća da su i zelena i digitalna tranzicija da nema korone dvije piste o kojima bismo praktički počinjali i završavali bilo koji razgovor o adaptaciji hrvatske ekonomije, a onda i obrazovanoga sustava budućnosti, pa smo onda mi u tom kontekstu kad smo gledali na koji način da iskoristimo sredstva koja su nam na raspolaganju i to bespovratna kazali da ćemo za znanost i obrazovanje investirati 7,5 milijardi kuna, 7,5 milijardi kuna, evo točno vizavi vas, ovdje je ministar Fuchs koji na tome radi i koji ima zadaću da ta sredstva uloži u i visoko obrazovanje, ali i u obrazovnu infrastrukturu da poboljšamo sve ono što je trenutno ili neadekvatno ili je zastarjelo i da se Hrvatska u pogledu razvoja cijeloga obrazovnoga sustava dakle od vrtića pa do visokoga obrazovanja i cijele akademske zajednice, svrsta u red onih gdje će i znanstvene publikacije, da će ih biti više i da će biti bolje. Imate ovdje akademika Reinera, on vam je, recimo, primjer izvrsnih jako citiranih

Kada spominjete svog ministra Fuchsa, dozvolite da i njega citiram, ako se ne varam, u medijima je izjavio da nikad u svojoj karijeri nije čuo da se već obranjena disertacija ispravlja. Tako, možda bolje njega ne spominjite. I još jednu jako bitnu stvar, molim vas, ja u SDP-u nisam. Moja jedina bliskost s njima je kad sjedimo u ovim klupama jer drugog izbora nema. u cijeloj, nemojte mi krasti vrijeme, u cijeloj ovoj situaciji, ono što je sramotno postalo jasno, to je zašto su hrvatska sveučilišta tako nisko postavljena na, na svjetskim znanstvenim ljestvicama. cijeli naš sustav, obezvrijeđeni su znanstveni postupci koji se u Hrvatskoj dešavaju, obezvrijeđen je svaki doktor znanosti, uključujući kolegu Reinera kojeg osobno poštujem, koji je svoje, on i brojni drugi koji su svoje Jasno mi je da se vaši stranački funkcioneri na svim razinama .../Govornik se ne razumije./... ovo sve izracionalizirati i objasniti ljudima u akademskoj znanosti da nisu budale pred čijim se očima sve ovo dešava. Dakle već obranjenu, ispravke već obranjene disertacije piše sveučilište umjesto autora, a vaš Vice čist k'o suza, čist k'o suza i pravi trendseter u svijetu znanosti. Prvi doktor znanosti uz čiju disertaciju dobijete i uputstva za korištenje. Ma sjajno, čestitke na takvom članstvu. Idemo sada na 21. pitanje, zastupnik Krunoslav Katičić postavit će ga ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Sabora, predsjedniče Vlade, ministrice i ministri, kolegice i kolege zastupnici. Svoje pitanje upućujem, kao što je i uvodno kazano, ministru pravosuđa i uprave, g. Ivanu Malenici. Poštovani ministre, presumpcija nevinosti, usudio bi se kazati je jedno od temeljnih ljudskih prava iz oporbenih redova, vole se pozivati na tu činjenicu i vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava i zaštitu u pristupanju svih institucija u bilo koje države. Ali, naravno, to se ne događa kad su u pitanju članovi HDZ-a. Kraj prošle godine, Kraj prošle godine, u jednom sudskom procesu koji je dosta dugo trajao, pravomoćno je oslobođen jedan naš član. Za njega, kao i za brojne druge HDZ-ovce, presumpcija nevinosti nije važila, posebno na to mislimo u javnom prostoru. S obzirom na ove konfabulacije o HDZ-ovom pravosuđu i učestalom minoriziranju presumpcije nevinosti u javnosti, kako gledate na tu situaciju i da li razmišljate o načinu, postupanju u ovakvim situacijama?

Dakle, uvodno bih istaknuo čl. 28 Ustava RH koji kaže da je svatko nedužan i nitko se ne može smatrati krivim za kazneno djelo, dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja, dakle to je početak i kraj svakoga sudskoga postupka, to vrijedi za svatkoga i svatko tko umanjuje presumpciju nevinosti, koji je osudio osobu prije nego što je i započeo sudski postupak, duboko je narušio i ustavni pravni poredak i to zapravo ruši povjerenje u institucije. Rekao sam više puta i ponovit ću ovdje, ključ promjena u pravosuđu je vraćanje povjerenja u institucije i to ćemo upravo ostvariti vraćanjem, odnosno jačanjem svih institucija, od sudova, državnih odvjetništava, USKOK-a i Ministarstvo pravosuđa i uprave radi na tome planu kroz izmjene zakonodavnog okvira, kroz određene organizacijske promjene, kroz određene razvojne projekte. Ja bih samo istaknuo, evo da će uskoro i ovdje u Saboru doći i izmjene dvaju važnih procesnih zakona, dakle Zakona o kaznenom postupku i Zakona o parničnom postupku, dakle moderniziramo sudski postupak, uvodimo digitalnu tehnologiju, ročište na daljinu, tonsko snimanje, dakle uvodimo nekakve elemente koji će zasigurno doprinijeti ubrzanju sudskih postupaka. Također, aktivno smo u prošloj godini radili na kadrovskom jačanju Državnog odvjetništva i USKOK-a, promijenili smo i koeficijent za financijske istražitelje, istaknuo bih još i podatak da smo u proteklih 5 godina uložili 200 milijuna kuna u digitalizaciju samog pravosuđa, a preko 500 milijuna kuna u infrastrukturu u pravosuđu i to je zapravo temelj i osnova za daljnji napredak i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti dakle idemo daljnje ulaganje u pravosudnu infrastrukturu i digitalizaciju samoga pravosuđa. Dakle radimo zapravo ono što izvršna vlast treba raditi, a to je da osigura pravosudnim djelatnicima i pravosudnim dužnosnicima mogu neometano raditi svoj posao, dakle profesionalno, neovisno, bez ikakvog pritiska na njihov rad. Dakle HDZ-ovo pravosuđe je samo jedna mantra, dakle HDZ nema nikakvog utjecaja na pravosuđe, dakle izvršna vlast je tu samo da osigura uvjete za rad, da osigura dovoljno i financijskih istražitelja i tužitelja u DORH-u i sudaca i sudskih savjetnika i ostalih službenika na samim sudovima i da temeljem toga dakle se stvore preduvjeti da sudovi rade svoj posao, da sude .../nerazumljivo/... da suci sude profesionalno i neovisno, a isto tako da postupaju i tužitelji. Hvala. **Jandroković, Poštovani ministre, zahvaljujem vam na odgovoru. Mislim da treba još posebno neke stvari još tu naglasiti, mada se to već može smatrati određenom poštapalicom, da upravo ovo što ste kazali, sve napore koje poduzima hrvatsko pravosuđe

posebice to se odnosi na one koji odlučuju u pravosudnim predmetima. Da budem potpuno jasan radi se uglavnom o postupcima koji imaju kaznenog pa je stoga odgovornost svakog od tih odgovornost, koji donose donese odluke u takvim predmetima tim veća. Stoga je mislim treba raditi i na dodatnoj edukaciji i od odlučne je važnosti da te osobe prilikom donošenja svojih ili državno odvjetničkih odluka ili drugih odluka ne podliježu interesu odnosno nekakvim medijskim utjecajima i onome što javnost govori jer samo je takvo postupanje garant da ćemo svi imati zakonito postupanje institucije one koje predstavljaju. Idemo sada na 22 pitanje, zastupnica Marijana Puljak postavlja ga predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Puljak, Marijana (Centar)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani premijeru dosta kolega se evo već ovdje izredalo, feticu po feticu evo nadam se, vjerujem da ste već i umorni od tog guglanja i traženja je li tko je sve ovdje demonter je li države i demontira i destabilizira državu koju tako stabilno vodite. Vjerujem da Hrvatska sigurno ne bi bila na dnu EU niti bi 400.000 ljudi napustilo Hrvatsku da evo kad vas oporba ne bi ovoliko napadala. Međutim, evo ajmo na pitanje, moje pitanje vama danas isto tako trebalo bi biti uz HNB i ovu aferu prema kojoj su šefovi zaposlenici HNB-a navodno trgovali dionicama i obveznicama banaka koje nadziru i tako bili u potencijalnoj zlouporabi povlaštenih informacija. Međutim, u međuvremenu smo dobili zastrašujuće i porazne rezultate popisa stanovništva, pa sam vas onda htjela pitati u vezi s time, imate li možda podatak o tome koliko ima članova HDZ-a na funkcijama u nekom ministarstvu, javnom poduzeću ili instituciji koji su iselili iz Hrvatske u proteklih 10 godina. Međutim, istovremeno s time opet smo saznali podatak o tome da postoji inflacija doktorata na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, njihov broj je gotovo isti kao na fakultetu u Zagrebu koji je 3 puta veći, imali smo dakle i cijeli kombi HDZ-ovaca na putu za Osijek, međutim onda smo saznali da obnove nema, a vi i dalje držite na svom mjestu ministra kojem je jedini i najvažniji zadatak bio izvršiti tu obnovu. Zanimalo me dakle što o tome mislite, ali onda smo na internetu vidjeli podatak da HDZ-ovom šefu državne ustanove koji nudi jednoj djevojci posao u zamjenu za seks pa mi se smučilo. Tako da vas zapravo nemam što pitati i odustajem od zastupničkog pitanja. Hvala. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa što nemate pitanje i to je dobro. Onda se vjerojatno nećete ni očitovati jel? Dobro. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo onda na kolegu Peđu Grbina, koji postavlja pitanje ponovo predsjedniku vlade, Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi predsjedniče vlade, uvaženi gospodine Plenkoviću, ja imam za vas pitanje jer postoji jedna tema koje je u ovom trenutku za naše društvo, za ljude prije svega u Zagrebu ali i na Baniji izuzetno bitna, a na koju od vas nismo dobili decidirani odgovor. Prije nekih godinu dana kada smo utvrdili da će Hrvatskoj biti iz Fonda solidarnosti stavljeno na raspolaganje iznos od 5 milijardi kuna vi ste govorili o overbookingu sredstava. Govorili ste o tome kako to neće biti ni izbliza dovoljno, kako će to biti sve potrošeno. 13 mjeseci kasnije to se nažalost, napominjem nažalost nije dogodilo. Zašto nažalost? Jer taj novac nije tu zbog vas, taj novac nije tu zbog mene on je zbog toga da bi se iskoristio da se dio, dio onoga što je stradalo u potresu popravi. Taj novac je tu zbog građanki i građana ove zemlje kako bi se osiguralo da se poprave bolnice, da škole mogu raditi. Međutim ono što je sporno u svemu tome je hoće li Hrvatska biti u stanju povući ta sredstva. I sada imamo vrlo kontradiktorne informacije, vi prije nekoliko dana kažete tražit ćemo produljenje roka, Europska komisija prošloga tjedna kaže rok se ne može produžiti jer u uredbi o osnivaju Fonda solidarnosti jasno stoji 18 mjeseci, to je u slučaju Hrvatske 17.6. Međutim, vaš ministar Horvat kaže rokovi nisu Sveto pismo, vaš politički tajnik potpredsjednik sabora danas kaže pa rokovi se mogu produljiti.

Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Grbin, drago mi je da vi imate pitanja za razliku od kolegice. Ja sam apropo pitanja koje se referiralo na državnu upravu zamolio ministra Malenicu da provjeri malo one podatke koje smo jutros čuli i čini mi se da točnost onih podataka je daleko od istine, ali to će ministar sve pojasniti strukturu, ali neću vas sad s tim zamarati. Što se tiče potresa, obnove, različitih izvora financiranja šteta koje su nastale, da ponovimo dakle prvi potres u Zagrebu nažalost prouzročio je štete veće od 85 milijardi kuna. Drugi potres na Banovini je imao štete veće od 40 milijardi kuna. Ukupno procijenjene štete su 129 milijardi kuna. Kako je ministar Horvat maloprije rekao procjena štete rađena je prema međunarodno verificiranoj tehnologiji stručnjaka koji se s time bave pa čak i uz pomoć Svjetske banke da ne bi to bili neki troškovi koje ne vidimo samo mi, vide ih i oni koji imaju komparativna iskustva. Što se tiče zahtjeva za Fond solidarnosti, on je išao na vrijeme u roku onih 12 tjedana predviđenih uredbom. Sredstva su sukladno procjeni Europske komisije odobrena, 683 milijuna za Zagreb, 319.-'20. milijuna za Banovinu za Banovinu i ta sredstva su tu. Napravljena je cijela institucionalna struktura gdje je sukladno odlukama vlade glavna osoba dakle nacionalni koordinator za taj posao je ministar Horvat, budući da je njegovo ministarstvo Ministarstvo graditeljstva koje se bavi obnovom. Provedbena tijela u domeni Grada Zagreba spomenut ću samo one najkrupnije u smislu nošenja odgovornosti za provedbu projekata su Ministarstvo znanosti za obrazovnu infrastrukturu, Ministarstvo zdravstva za zdravstvenu infrastrukturu, Ministarstvo kulture za sve što ima veze sa baštinom, Grad Zagreb, Grad Zagreb vrlo važno ne samo za nastavljanje projekata pokojnog gradonačelnika Bandića kad je riječ o obnovi škola nego za sve ostalo, za sve ostale troškove infrastrukture kojih ima jako puno i koji sigurno se mogu deklarirati i tu pozivam ove kritičare cijeloga procesa da se uključe i da deklariraju sve što trebaju deklarirati kroz Fond solidarnosti plus ostali resori MUP, civilna zaštita, dio koji treba deklerirati Ministarstvo gospodarstva, energetike itd., uglavnom tih troškova je jako puno. Mi smo sukladno toj istoj odredbi što država može procijeniti da prvotnu filozofiju uredbe koja postoji …/Govornik se ne razumije/…vrati u prijašnje stanje je ovdje besmisleno, dakle vraćat u prvotno stanje zgrade koje su stare i koje bi nakon što bi investirali u njih da ih vratimo u prvotno stanje bez konstrukcijske obnove da nam se ne daj Bože dogodi slučajno ponovno potres one bi pale. To nema smisla, pa smo rekli iskoristit ćemo EUSF do one razine koja će financijski parirati onome što je povrat u prijašnje stanje, a ovo ostalo će ići ili kroz NPOO, kroz Svjetsku banku, kroz Europsku investicijsku banku, Europsku banku za obnovu i razvoj, Razvojnu banku Vijeća Europe ili neki drugi oblik financiranja uključujući proračun ili financiranje od strane domaćih banaka. Što se tiče samoga roka on je u uredbi 18 mjeseci, ali kako je ministar rekao nisu rokovi sveto pismo, bitno je objasniti komisiji okolnosti, jedan potres, drugi potres, covid i činjenica da se krenulo uz njihovu privolu

da vi na jednostavna pitanja niste u stanju dati jasan odgovor. Pitao sam vas koliko će od ovih 5 milijardi kuna biti investirano, uloženo do 17.6., vi na to ili ne znate ili ne želite dati odgovor. I jedno i drugo pokazuje katastrofalno upravljanje krizom odnosno katastrofalno upravljanje obnovom. Drago mi je međutim što ste uprli prstom u g. Horvata kao najodgovornijeg kao nacionalnog koordinatora upravo i za to što ni iz Fonda za solidarnost nismo u stanju povući sredstva koja su nam stavljena na raspolaganje, neću reći poklonjena, stavljena na raspolaganje. Drago mi je međutim i što ste na sebe preuzeli odgovornost jer ste izrekli ono što smo od vas htjeli čuti da ćete i dalje inzistirati i tražiti da se taj rok produlji. Ukoliko se taj rok ne produlji očekujem od vas, osobno od vas da za to što ste više puta najavljivali za šta vam je bio dovoljan navodno samo jedan telefonski poziv ako se to ne dogodi da ćete za to preuzeti odgovornost. I zadnja stvar da ne ostane samo na kritici. Imam vam jedan konstruktivan prijedlog kako ubrzati obnovu koja stoji, a taj prijedlog je u svaku od onih 10-tak tisuća, nekoliko 10-taka tisuća zgrada, u svaku od onih nekoliko 10-taka tisuća zgrada koja su stradale u potresu stavite jednog Frku-Petešića i u tom slučaju za obnovu neće biti frke jer vidimo kako kad se hoće,

Zahvaljujem predsjedniče HS, poštovani predsjedniče vlade, dame i gospodo, ministri, kolegice i kolege. Poštovani ministre Banožiću, iza nas je uspješna 2021.g., godina u kojoj imamo ja bih rekao i neočekivani visoki gospodarski rast i dobru turističku sezonu, al ujedno i godina u kojoj ste vi potpisali ugovor za nabavku višenamjenskih borbenih zrakoplava Rafal 4. generacije koja je značajan doprinos modernizaciji naših oružanih snaga. Međutim, mi smo danas na početku '22.g., mene zanima kakvi su planovi, koji su programi, koje aktivnosti i ciljevi koje ste si zacrtali za ovu tekuću godinu koju bi trebalo ostvariti glede daljnje modernizacije oružanih snaga, inače poboljšanja materijalno financijskog stanja pripadnika oružanih snaga? Hvala. Izvolite ministre odgovor. izvrsne gospodarske pokazatelje, ali isto tako i jedan daljnji proces u kojem bi se razvijala HV. Taj proces, s njim ćete biti upoznati na vrijeme ovdje u HS, prije svega kroz dva dokumenta koja će se ovdje donijeti na glasanje. Prvi je dugoročan plan razvoja oružanih snaga RH, strateški dokument koji u sebi će sadržavati sve one smjernice koje su u odnosu na pozitivne zakonske i strateške smjernice koje u ovom trenutku imamo u RH ali isto tako jedan alat projekata koji će prije svega biti prioretizirani u suradnji sa Glavnim stožerom o svim onim potrebnim budućim ulaganjima za iduće desetogodišnje razdoblje sa određenim financijskim projekcijama. Dakle, on će dobiti svoju težinu prije svega u jasnim nositeljima, jasnim izvorima financiranja, jasnoj dinamici upravo kako bi se izbjegla situacija kao što je to bilo prethodnih 20 godina da puno puta se mijenjaju pravci po pitanju modernizacije ulaganja i određenih vojnih lokacija što se definitivno danas odražava na sustav da imamo znatno veća ulaganja ili isto tako propušteno vrijeme za realizaciju određenih NATO specifičnih ciljeva. Pored njega, tj. definitivno je strategija obrane koja je donesena 2002. godine, strategija je u sebi osim ovih pozitivnih propisa sadrži i analizu raspoloživosti Oružanih snaga sukladno sadašnjim izazovima, ali i svim onim izazovima koji prije svega proizlaze iz geopolitičkih situacija, sigurnosnih situacija u kojoj se nalazi Republika Hrvatska u njenom okruženju. Nastavno na to idemo dalje u ulaganja projekata koji su započeli, vi ste spomenuli višenamjenske borbene avione gdje ćemo isto tako izvršiti daljnja ulaganja sukladno ugovoru koji je potpisan sa Republikom Republikom Francuskom, odnosno francuskim Ministarstvom obrane izvršavanje obaveza, a to je u ovoj godini prije svega odlazak naših zrakoplovnih tehničara, inženjera na daljnju obuku u Francusku i pripremu isto tako infrastrukture u kojoj će biti smješteni budući avioni. Također idući mjesec bi trebali doći i prvi helikopteri sa kojima prelazimo sa istočne na zapadnu tehnologiju. Riječ je o dva Black Hawka za koje smo u ovom trenutku u potpisivanju ugovora za prvi parkirni hangar. Isto tako provodimo proceduru vezano je za radionički servis i hangar koji bi trebao biti pred kraj ove godine realiziran ili eventualno 2023. godine početkom. se ulaže u infrastrukturu za projekte koji su već započeti u Ministarstvu obrane, ali isto tako stvaramo privatizaciju projekata koji se odnose i na smještajne objekte Hrvatske vojske i na sve one smještajne objekte koji su vezani prije svega za daljnji razvoj, modernizaciju i opremanje Hrvatske vojske ali isto tako na one NATO specifične ciljevi koji nam stoje kao Republici Hrvatskoj. Među njima tu su i borbeno vozilo pješaštva, ali isto tako razgovaram dalje i o sustavu protuzračne obrane, isto tako radarskim sustavima, isto tako sustavima bespilotnih letjelica i sve ono što je potrebno za jačanje kopnene vojske. Nadalje, tu su projekti koji su vezani za Hrvatsku ratnu mornaricu, završetak obalnih oklopnih brodova, ali isto tako planova u međuresornom dijelu prije svega sa drugim ministarstvima gdje vidimo da se može isfinancirati još toga za Hrvatsku ratnu mornaricu, odnosno obalnu stražu i na taj način održali i Hrvatsku ratnu mornaricu. Ovakav jedan pristup rekao sam bit će jasan kroz strateški dokumenat, ali isto tako kroz upoznavanje svih saborskih zastupnika na koji način će se dalje ulagati u Hrvatsku vojsku za idućih 10 godina. **Begonja, Josip (HDZ)** Zahvaljujem. Zadovoljan sam odgovorom poštovani ministre. Ja vjerujem da i ova godina će biti jednako uspješna, odnosno uspješnija u gospodarskom smislu nego prošla i u pogledu turizma i općenito gospodarstva. Dobro je ulagati u modernizaciju materijalno-tehničkih sredstava Oružanih snaga, naravno i u materijalno-financijske probleme rješavati samih pripadnika Oružanih snaga kako bi borbenost bila na višem nivou, kako bi RH bila i dobar partner u okviru NATO pakta. Hvala lijepo. 25 pitanje zastupnica Mirela Ahmetović postavit će predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade. Još prije 4 mjeseca, točnije 15. rujna upozorila sam na rast cijena potrošačkih dobara i energenata i pitala sam ministra gospodarstva i održivog razvoja gospodina Tomislava Ćorića što Vlada planira učiniti kako bi hrvatskim građanima i gospodarstvu ublažila udar koji iz toga slijedi. Ministar je rekao da Vlada prati rast cijena i da će pravovremeno reagirati i učiniti sve da poduzetnici i građani budu zaštićeni. Danas evo iz mjeseca u mjesec svjedočimo porastu cijena i dalje 3,8%, 4,8%, u prosincu 5,5%. Što zima više stišče, što hladnoća više stišće to cijene više rastu. Europska je komisija zato 13. listopada 2021. godine ponudila članicama EU set mjera koje mogu iskoristiti kako bi zaštitili svoje gospodarstvo i građane. Hitnu potporu dohotku za kućanstva, državne potpore za poduzeća, ciljana smanjenja poreza. Niz je zemalja članica EU i još prošle godine uvelo neku od konkretnih mjera iz ovog paketa – Mađarska, Španjolska, Francuska, Italija, da ne nabrajam. Moje pitanje vama je koje mjere, kada i za koji kontingent poduzetništva i kućanstva namjeravate poduzeti? Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Ahmetović. Što se tiče cijena energenata ili plina, struje prije svega ali i naftnih derivata najprije da stavimo u kontekst situaciju u Hrvatskoj i usporedbu sa nekim drugim zemljama. Dakle zašto se uopće ovaj rast cijena energenata reflektira na cijeli lančani slijed reakcija. imamo poremećaj u sustavu lanaca opskrbe, imamo sukladno tome različitu situaciju oko ponude i potražnje. Sada je potražnja velika, oporavak globalni to dinamizira. Cijene su narasle, plin je narastao nekoliko puta u odnosu na cijenu po kojoj su ga nabavljali distributeri ranije. To se sve reflektira naravno i na cijene struje. Hrvatska za razliku od drugih članica Unije, a svi imamo različite situacije kada je riječ o kućanstvima nije vidjela rast cijena struje. Naši građani, obitelji, kućanstva nisu još doživjeli rast cijena struje. To znate svi na računima koje imate niti će ih doživjeti do 1. travnja. Ista je stvar i sa cijenom plina. Određeni poslovni subjekti koji nisu imali ugovore gdje su imali zajamčenu cijenu srednjoročnu imaju porast cijena plina, to znaju možda i mnogi koji ovdje sjede. Međutim to je više pitanje njihove odgovornosti u sklapanju vrste ugovora sa distributerom. Vlada ne samo da prati nego intenzivno surađuju Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva pa u ovom konkretnom slučaju Ministarstvo rada, ali i neke druge neovisne institucije poput HERA-e kako da napravimo paket mjera koji će se u biti sastojati od tri elementa, ovaj prvi ću staviti kao nulti ukoliko idući tjedan procijenimo da će ići dalje rast cijena naftnih derivata, ponovo ćemo donijeti uredbu limitirat cijenu za sve osim Premium goriva, dakle to je prva mjera. Ove druge se baziraju na tri skupine mjera, jedna je nastaviti sa naknadama za socijalno ugrožene, vama je poznato da postoji ta naknada, nju koristi otprilike oko 64.000 kućanstava, iznos je 200 kuna dakle da se pomogne trošak režija onima koji imaju najmanja primanja, a to je godišnje oko 100 do 115 milijuna kuna. Mi ćemo u slučaju povećanja cijena za kućanstva podići tu naknadu, dakle to je prvo za one koji su socijalno najugroženiji. Drugi element koji nam je na raspolaganju je uloga HEP-a i kada je riječ o cijeni struje i kada je riječ o cijeni plina. U situaciji da ovih aktualnih 13 drugih distributera na ta 33 ili 34 distribucijska područja ne budu u stanju isporučivati plin svojim korisnicima uvijek se možemo osloniti na ključnu kompaniju u 100%-tnom vlasništvu, a to je HEP i tu ona i tu ona može koristeći mehanizme i svoj portfelj preuzimajući dio toga na svoja leđa dati doprinos da smanji udar na građane. Treći element je ulazak u ono što se zove PDV koji je danas na struju 13%, na plin je i uz sve kalkulacije donijeti paket mjera koji će maksimalno ublažiti udar na građane, a onda sukladno tome i na gospodarstvo. Evo to bi vam bio rekao i vaš prijatelj ministar Ćorić da ste njega pitali. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa. Sudeći po iskustvu sa ministrom Ćorićem kojem su smiješna i moja pitanja i pitanja građana RH jer se posljednji put na to smijao, a evo četiri mjeseca se pokazuje da sam u pravu jer mu cijenu stalno rastu, a ni vi ni vaš prijatelj ministar Ćorić ništa po tome ne radite. Drago mi da sam vama postavila pitanje. Kad govorite o rastu cijene plina, ne raste jer je on reguliran, ne obmanjujte javnost, reguliran je do 1.4. samo zbog toga ne raste. Di je premijeru ono pojeftinjenje plina izgradnjom LNG-a, di je sigurnost opskrbe? O čemu pričate? Obmanjujete javnost čitavo vrijeme i to na vrlo, vrlo bahat način. Što mislite da će građani jesti struju i plin, o tome pričate? Pa građani bez obzira na to da li porasla cijena struje ili ne, da li porasla cijena plina ili ne plaćat će porast cijena osnovnih namirnica. Za vas to nije bitno jer vi za to imate. Kažete da je Hrvatska jednako pogođena kao i sve zemlje EU, ma da, zar nismo se mi upisali u kartu svijeta kao vrlo veliki i važan igrač u plinsku kartu svijeta? Kako to da je sad Hrvatska pogođena jednako kao i sve zemlje EU? Naknade za socijalno ugrožene, kažete da ćete nastaviti s njima. Pa najbolje da ih ukinete. Pa s čijom zdravom pameti se vi igrate? Premijeru Premijeru razmislite o vašim odgovorima, razmislite i o vašem načinu nastupanja u ovom Saboru jer vam dionice padaju, ne samo u javnost, nego i u vlastitoj stranci. Čini se da moja usporedba sa Sanaderom i nije baš takva utopija kako ste mislili onda kad sam vam to izrekla. Idemo dalje, 26. pitanje zastupnica Nikolina Baradić postavit će ministru zdravstva Viliju Berošu. Izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče HS-a. Poštovani predsjedniče Vlade, ministrice, ministri, poštovani ministre Beroš. S obzirom da je došlo na činjenicu da je došlo do preklapanja 4. i 5. vala korona virusa trenutno u 5. valu je 1.800 hospitaliziranih pacijenata, a njih 220 na respiratoru, a broj novo zaraženih varira od 5 do 10.000 dnevno. Stoga moje pitanje za vas je kakva je trenutno situacija u bolnicama, jesu li bolnice i dalje preopterećenje te imaju li dovoljno resursa za liječenje svih pacijenata zaraženih covidom i onih koji to nisu? Odgovor poštovanog ministra Vilija Beroša. Prije odgovora konkretnog odgovora na vaše pitanje rekao bih vam aktualni epidemiološki trenutak kao što ste vjerujem već i čuli danas smo sa brojem novo zaraženih postavili opet neslavni rekord, ih 10.427 od 20.292 učinjena PCR testiranja, međutim isto tako imamo i 5.590 pozitivnih na brzim

hospitaliziranih 1.796 bolesnika što je četiri manje nego jučer, međutim jučer je bilo 37 više nego prethodni dan. Ali ipak možemo primijetiti da je ta dinamika pada hospitalizacije prisutna odnosno u ovom trenutku nam je najvažnije da nemamo povećani broj hospitaliziranih s obzirom na porast broja novozaraženih. S obzirom da na neki način izlazimo iz tog vremenskog okvira u kojem broj hospitaliziranih prati porast porast broja novozaraženih vjerujem da će ovo biti dobar znak, poglavito kada sagledavamo u kontekstu vrhunca drugog vala koji je bio 20.12.2020. godine kada smo imali 2.976 hospitaliziranih odnosno vrhunaca četvrtog vala 29.11.2021. godine kada smo imali 2.598 hospitaliziranih. Dakle, današnjih 1.796 je znatno manje nego tada. Međutim, kao konkretan odgovor na vaše pitanje reći ću vam kao i dosada da nastojimo pratiti epidemiološke trendove, nastojimo se brzo prilagođavati i dio kapaciteta orijentirati prema Covid-19 pozitivni bolesnicima, međutim uvijek dio kapaciteta ostavljamo za one naše vulnerabilne skupine i pružanju uobičajene zdravstvene zaštite. Ta jedna fleksibilnost i brzi prijelaz garantira nam kao i do sada u svim valovima na neki način adekvatan zdravstveni odgovor. Ponosan sam što do sada se nije desilo niti u jednom trenutku da je nekom od bolesnika zahvalio respirator, da nije mogao biti primljen, pa čak i sada kao što ste rekli u trenutku u trenutku preklapanja četvrtog i petog vala svjedočimo povećanom opterećenju pojedinih zdravstvenih ustanova recimo kao u Splitu gdje kao zdravstveni sustav pokazujemo solidarnost pa smo tako osigurali 18 sestara koje su otišle u Split. Isto tako prošli tjedan je Zadar tražio 3 nova respiratora, promptno ih je dobio. Dakle, na taj način mobilizirajući i ljudstvo i materijalno tehničku opremu odgovarali smo i dosada, odgovarat ćemo i u budućnosti na sve ove velike zahtjeve koji su pred nama. Ono što nadalje treba reći u kontekstu dolaska nove varijante odnosno omikrona da je on potpuno jasno jako zarazan, da se brže širi, međutim u ovom trenutku se čini da ne uzrokuje teže kliničke slike što bi u kontekstu stjecanja općem imuniteta populacije moglo biti jako dobro. Međutim, nema nam druge nego kao i do sada iz dana u dan pratiti epidemiološku situaciju i nalaziti odgovarajuće odgovore na one elemente koji su pred nama.

koji svaki dan spašavaju ljude iz ralja smrti s čime se jako teško nositi. Spomenuli ste u svom odgovoru kako je vidljivo da se kvalitetnim upravljanjem krizom, da smo osigurali stabilnost zdravstvenog sustava koji se nije urušio zbog pandemije, a sada je odgovornost na svima, pa i zahvalnost i poštovanja prema onima koji su podnijeli najveći teret da budemo odgovorni, cijepimo se i omogućimo djelotvornu borbu protiv pandemije. 27 pitanje će postaviti poštovana zastupnica Romana Nikolić, ministru pravosuđa i uprave dr. Ivanu Malenici. Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Poštovani ministre Malenica, već mjesecima svjedočimo korupcijskom aferi u Kutini oko kupovine gradskih vijećnika i to od strane samog gradonačelnika Kutine koji je nakon otkrivanja afere putem audio zapisa jedino što je napravio dobro to se ispisao iz HDZ-a. Nad potpredsjednikom gradskoga vijeća USKOK provodi izvide zbog zapošljavanja sina u Eko Moslavini čija je cijena bila podizanje ručice za gradski proračun. Predsjednik gradskoga vijeća također je upleten i razotkriven iako je dao ostavku na mjesto predsjednika gradskoga vijeća, on i dalje ostaje na tom mjestu, nije kažnjen adekvatno za ono što je učinio već je suprotno od toga čak i nagrađen mjestom u nadzornom odboru i jednom, jednom od gradskih firmi. Tko je onda u ovoj cijeloj situaciji najviše kažnjen? Kažnjena je jedino direktorica Eko Moslavine koja je još prošle godine u srpnju USKOK-u prijavila kaznena djela trgovanja navedenih osoba i zbog čije je hrabrosti zapravo i razotkriven cijeli taj koruptivni lanac u Kutini, u gradu u kojem ste vi na vlasti. Sve me ovo nekako podsjeća na slučaj gospođe Ankice Lepaj, žene velikoga srca i još veće hrabrosti koja nas je jučer nažalost zauvijek napustila. Gospođa Lepaj ostat će zapamćena kao netko tko je zbog svoje savjesnosti i odgovornosti postala žrtva HDZ-ovih sramotnih progona. A vaša stranka se često hvali da se svim snagama bori protiv korupcije. Jeste li vi možda slučajno krivo formulirali poruku jer meni se zapravo čini da se vi borite za korupciju. Ako ipak i dalje tvrdite da se borite protiv korupcije zanima me hoćete li na ovome primjeru pokazati kako to u praksi te kako, da li ćete kazniti one koji su koristili svoj položaj za stjecanje osobne koristi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog ministra Malenice. Hvala lijepa uvažena zastupnice na postavljenom pitanju. U više navrata i predsjednik vlade, ali i ja osobno smo istaknuli da je borba protiv korupcije nešto na čemu kontinuirano radimo i u tom smjeru idu izmjene niza zakona, a isto tako idu u smjeru i jačanja pravosudnih institucija koje rade i koji su uključeni u sve te procese prije svega i Državno odvjetništvo RH ali i USKOK. ali i USKOK. O radu tih institucija u ovom konkretnom slučaju ne mogu govoriti, dakle postoje i provode se određeni izvidi koji su tajni, dakle tijela postupaju, no spomenuo bi drugu stvar, to je Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti tzv. Zakon o zviždačima. Dakle, istaknuo bi da smo mi još 2019. među prvi, među državama članicama EU donijeli taj zakon, uspostavili elemente odnosno okvir za zaštitu prijavitelja nepravilnosti i upravo smo sada u izmjenama toga zakona i dodatnom jačanju toga okvira i zaštite samih prijavitelja nepravilnosti. Evo sljedeći tjedan, krajem slijedećeg tjedna taj zakon će doći ovdje u Hrvatski sabor i vidjet ćete zapravo kako ova vlada, kako Ministarstvo pravosuđa i uprava, uprave jača zakonodavni okvir, štiti zviždače i time zapravo pokazuje svoj cilj dakle da koliko je to god moguće iskorijenimo korupciju, da zaštitimo tzv. zviždače. Tako da evo pričekajte slijedeći tjedan i vidjet ćete zapravo Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je prošao javno savjetovanje i vidjet ćete zapravo kako ova vlada štiti zviždače i kako omogućava prijavu nepravilnosti i jačanje kanala prijave nepravilnosti i isto tako sve ostale elemente borbe protiv korupcije? Hvala. Romana (Nezavisni)** Zahvaljujem. Naravno da nisam zadovoljna sa odgovorom jel odgovor je bio šablonski. Koliko je ozbiljna situacija da postoji zapravo zaista osnovana sumnja u kaznena djela i dolazi informacija odnosno aktualnom gradonačelniku do daljnjega je određen pritvor. Kako vi i dalje tvrdite da se borite protiv korupcije ja ću vam pokušat pojasniti kako bi to zapravo trebalo izgledati i čudim se što mi niste mahali s onim svojim antikorupcijskim dokumentom, ali vas razumijem jer očito i sami znate da je i jedino što je mrtvo slovo na papiru. A što se tiče najavljenoga Zakona o zviždačima, on je sve samo što ne štiti prijavitelje. Klub Socijaldemokrata već ga je proučio. Poštovani ministre, protiv korupcije se bori tako da se oštro kazne oni koji su zlouporabili svoju moć s ciljem da sebi ili nekome svom protupravno osiguraju ono što im ne pripada ili ono što ne zaslužuju vrlo oštro tako da drugima više ne padne na pamet pomisliti na korupciju, a kamoli da ju učine. Protiv korupcije se ministre ne bori tako da se osoba koja je ukazala i prijavila kaznena djela da je se ušutka, diskriminira i šikanira. Protiv korupcije se pogotovo ne bori tako da se tzv. zviždačici uskrati pravo na rad, otkaže Ugovor o radu kao što se to dogodilo u Kutini. Kakvu vi poruku zapravo šaljete građanima dok kažnjavate one koji su zločin prijavili, znate kako? Šutite i gledajte korupciju i nepravdu jer ako ju prijavite vi ćete ispasti još veći zločinac. Gospodo draga, ukoliko nastavite s ovakvom vašom politikom borbe protiv korupcije jedino što možemo očekivati je povećani broj korupcijskih afera i još veći pad broja stanovnika RH jer zaista je ljudima više biti dio elitističkoga i nepravednoga društva za koji ste vi i vaša stranka zaslužni glavom i bradom. Slijedeće pitanje postavit će poštovani zastupnika Ivan Ćelić potpredsjedniku vlade i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovane ministrice i ministri, svoje pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade RH i ministru i ministru unutarnjih poslova dr. Davoru Božinoviću. 12. siječnja je Europska komisija zatražila jačanje mandata Agencije za droge i tom prigodom je povjerenica za unutarnje poslove Europske komisije Ylva Johansson istaknula da trgovina drogom ostaje najveće kriminalno tržište u EU. Organizirani kriminal droge je multinacionalni problem koji potiče korupciju i ubojstva, banda su sve vještije u distribuciji ilegalnih droga, ali i u proizvodnji tvari koje tek treba kategorizirati. Svjedoci smo kako je prošloga tjedna hrvatska policija u provedenoj zahtjevnoj akciji zaplijenila u luci Ploče rekordnu zapljenu 220 kg heroina i 62 kg kokaina. dobrih rezultata u domeni sprječavanja kriminaliteta droga zanima me kakvi su rezultati policije u otkrivanju kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminala posebice ratnih zločina,

i na mogućnosti da par rečenica na aktualnom satu posvetimo i radu hrvatske policije. Mi znamo da policija i policijski službenici dolaze u javni prostor, a to je tako u demokracijama, i kada se naprave nekakvi propusti u radu, pa to dobije puno puno veći odjek od onoga što su rezultati, a rezultati kad govorimo o 2021.g. hrvatske policije su da imamo 16,7% manje ubojstava u Hrvatskoj, sva su razriješena, da je 10,2% manje kaznenih djela razbojništva, također sa visokim postotkom razriješenosti, najvećim u zadnjih 10.g., a slično je i kad govorimo o teškim krađama 13,6%, porast kaznenih djela koja spadaju u domenu tzv. tamnog kriminaliteta gdje zapravo dolazi do izražaja taj istraživački rad policije, pogotovo kad imamo u vidu organizirani kriminal o čemu ste i vi govorili je 11,6%, 37,6% je povećan broj otkrivanja krijumčara ljudi, dakle hrvatska policija je u prošloj godini uhitila danas već vjerojatno i 9 stotina krijumčara koji na ilegalan način žele transferirati ljude koji nemaju pravo ući u RH kroz teritorij RH. o korupciji tu ste spomenuli, a i nastavlja se na prethodno pitanje 69,5% je veći udio podnesenih kaznenih prijava korupcijskog karaktera u odnosu prije, a kad govorimo o ratnim zločinima 100%, dakle 101 kaznena prijava za ratne zločine. Dakle, to su rezultati koji su neusporedivi, mi ih uspoređujemo sa posljednjih 10.g., ali ja bih kazao i na puno dulje razdoblje. E sad kad govorimo o tome što su rezultati uključujući i ove zaplijene droga koje su rekordne, kokain je rekordan 790 kg prošle godine, heroin je rekordan 270 kg isto i za sintetičke droge, marihuana je standard preko tone zapljene, tu se radi prije svega o jednom sveobuhvatnom pristupu, jednoj stalnoj edukaciji, ulaganju u te ljude koji daju jedan ogroman obol ja bi kazao i stabilnosti pogotovo u ovim teškim vremenima Covid krize. Samo usporedite ponašanje Hrvatske policije kako je riješila sigurnosno bez ikakvih tenzija sve izazovne situacije u usporedbi sa drugim europskim policijama, dakle vidimo te snimke dnevno na televiziji. Dakle, ovo je dobar i hvala vam na tome trenutak i mogućnost da odamo priznanje tim ljudima, ali i da naglasimo i nastavak i edukacije i opremanja koje je neusporedivo kad govorimo o novcima koji se ulažu u razvoj Hrvatske policije u odnosu na bilo koje razdoblje u prošlosti. Evo, hvala. odgovorom. Dakle, problem migracija, ali i problem kriminaliteta droga je visoko na agendi EU i i možemo sigurno reći da je Hrvatska po tom pitanju sigurna zemlja da nema otvorenih narko scena kao što je u nekim zapadnoeuropskim gradovima situacija. Na kraju moram iskazati i zadovoljstvo što ste vi imenovani za predsjednika Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga. Mi koji se bavimo tom problematikom očekujemo što skorije donošenje nacionalnog strateškog okvira za suzbijanje svih oblika ovisnosti i ono što je vrlo važno dakle da je ovaj put umjesto pojedinačnih strategija gdje su različiti resori nastojali na svoj način rješavati taj problem sada imamo objedinjenu dakle strategiju za sve oblike ovisnosti bilo one klasične, bilo ove nove ovisnosti, a ovisnost o kockanju je sve veći i veći javnozdravstveni, ako hoćete i sigurnosni problem. Tako da se nadamo da će uskoro doći do realizacije i donošenja nacionalne strategije i posljedično tome donošenje akcijskih planova za suzbijanje svih oblika ovisnosti. (HDZ)** Idemo sada na 29 pitanje, zastupnik Siniša Hajdaš Dončić postavit će ga predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo predsjedniče sabora. Poštovani Andrej Plenkoviću prije svega sve najbolje u Novoj godini, a sada poštovani predsjedniče vlade Hrvatska je kupila 12 aviona, francuski predsjednik je došao u Zagreb, avioni su preletjeli reći ću Markov trg, popili ste nadam se pjenušac, a ne šampanjac i zapravo ostalo je pitanje negdje visiti u zraku koliko zapravo taj posao RH košta. Dakle, prvo se spominjao iznos od 999 milijuna EUR-a pa je on porastao na 100 miliona EUR-a više i na kraju smo došli do iznosa od milijardu i 200 milijuna EUR-a po zadnjim podacima koji su bili dostupni. E sad, što mene zanima, pošto ste vi predsjednik stranke koja je reći ću osuđena za jedan dio za političku korupciju i kao što se spominjalo u medijima i što je istražilo francusko povjerenstvo reći ću ili komisija ili agencija za suzbijanje korupcije također neku nabavu aviona od strane Indije i nekakve fakture koje su išle Francuska – Indija dakle javno objavljen podatak, mene vam zanima jedna stvar, zašto vi taj ugovor dakle ne objavite hrvatskim građanima da oni znaju koliko zapravo je novaca potrošeno, za što je taj novac potrošen, mislim ja to govorim zbog vas, zbog transparentnosti zbog vas samih

i vašim kolegama, ali ću prije nego što odgovorim na ovo pitanje ipak se malo osvrnuti na vašega predsjednika stranke nekada isto tako suspendiranoga kao i vi koji nije tada od strane prethodne varijante SDP-a bio izbačen nego samo suspendiran. Onda ste došli vi i veliki socijaldemokrati, sofisticirani, skloni dijalogu, otvoreni, tolerantni, snošljivi onda ste ih izbacili kroz prozor 18 čak. Toliko da jedna vaša bivša kolegica kaže da je gotovo ružno sjediti tu među vama. To je vaš acquis kao inače poznatoga prijavljivača Povjerenstvu za sukob interesa. To ću vam ponavljat dok ste živi, namjerno to radim. Zašto ovo govorim? Jer smo sad slušali intervenciju gospodina Grbina koji krene pristojno, kulturno pa čak i supstantivno interesantno i onda završi na predstojniku ureda gospodinu Frki Petešić onda najedanput 2 metra i 10 se pretvori kako kaže jedan komentator sada koji ne smije više na RTL u liliputanca, sitničav, bezvezan, nebitan, zlonamjeran gori od Bernardića što nije lako, što politički nije lako. taj, ta jedna sinteza tolike netalentiranosti političke koja dolazi sa vaše strane ona je, meni gotovo da vas je žao, ali dobro to je što se tiče Grbina. Što se tiče vaše kolegice Ahmetović, zamislite vi ovo, načelnica Omišlja koja je gotovo rukama demontirala izgradnju LNG terminala koji Hrvatskoj nakon 40 godina osigurava diverzifikaciju opskrbe plinom i energetsku sigurnost i autonomiju sada dođe meni imputirati pazite na kraju gdje se ona brine za cijene plina, cijene struje, cijeni energenata, sve joj lijepo objasnimo, ona završi još sitnije i gore od Grbina na Sanderu, ne Anti nego na Ivi.

koju god hoćete vaših kolega. Tužba, morao sam nešto reći jer mi je nekako gotovo pa dosadan aktualni sat, barem kad je riječ o pitanjima oporbe. Što se tiče, zamislite pazite vi vašega researcha na Googlu Indija, Francuska, Sarkozy neka istraga, vi g. Hajdaš Dončić sada idete direktnom aluzijom na koruptivne radne između predsjednika hrvatske Vlade, da, da, da nemojte kimat glavom i predsjednika Francuske. Dakle, bivši suspendirani potpredsjednik SDP-a optužuje francuskog predsjednika koji je sad tamo u izbornoj kampanji, valjda da je došao ovdje dati recimo meni mito, a ja sam ga onda primio i onda smo napravili deal pustili dva Rafala da lete i onda smo mi dignuli šampanjac i to je to. Jeste vi normalni? Da li vi znate g. Hajdaš Dončić što je sadržaj tih ugovora? Jeste li bili na Odboru za obranu kad je ta tema prezentirana svima? Ne znam jeste li bili, možda niste. Da ste bili vi bi kao g. Vidović bili sretni i za. Ja ću predložiti ministru Banožiću da vas pozove sve u Ministarstvo obrane da pogledate to pa da onda sukladno vašem nahođenju puštate na portale tipove naoružanja koja će svaka …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… država u našem ozračju rado saznat što u ugovoru piše. Hvala vam lijepa. Imamo nekoliko povreda Poslovnika, prvi je kolega Glavašević. Izvolite. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala g. predsjedniče Sabora. Povrijeđen je između ostaloga čl. 238., a i onda onaj članak koji govori o važnosti toga da se govori o temi. Predsjednik Vlade ako ga možete zamoliti je trebao ako je želio replicirat kolegici Ahmetović trebao je to raditi u vrijeme nakon što mu je ona postavila pitanje, samo da ga upozorite da se ipak treba držati teme. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Glavašević, imali smo situaciju već sličnu ovoj prošli puta, dakle kada je u pitanju replika onda mora se odgovoriti zastupniku odnosno zastupnici koji je replicirao. Kada je u pitanju ova vrsta rasprave predstavnik Vlade može odgovarati na način na koji želi i onda imate završne dvije minute da zastupnik ili zastupnica kaže šta o tome misli, dakle može se koristiti vrlo grubim riječima i to se često događa. Ne dajem opomene, pa tako ni ovoga puta nema nikakvog razloga da opomenu. Postoji rasprava, postoji forma, svako se u njoj snalazi najbolje što može. E dobro. Hoćemo li dalje onda sa povredama Poslovnika? Izvolite kolegice Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS-a. Povrijeđen je Poslovnik čl. 238. premijer se nije držao teme jer on odgovora na zastupničko pitanje kojeg je postavio kolega Siniša Hajdaš Dončić. Premijeru, sa takvim iskustvom u diplomaciji političar takvog kalibra da ga jedna debitantica poput mene može tako ubosti i iznervirati? Baš mi je žao. Što sad da vam kažem? Ništa. Još kolegica Glasovac, izvolite i vi. Hvala lijepa. Ja smatram da je pak povrijeđen čl. 14. u kojem piše da svaki zastupnik ima pravo postavljati pitanja predsjedniku Vlade i članovima Vlade samim time na odgovor premijera izraziti svoje zadovoljstvo odnosno nezadovoljstvo. Ovakvim izvrgavanjem znači da odgovarate drugima kroz tuđe odgovore na pitanja zastupniku uskraćujete pravo da on izrazi svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo. Ja razumijem da je premijera iznerviralo ovo pitanje o avionima, možda da proglasite malu stanku malo da se premijer rifreša jer Laki je očito malo nervozan. Dobro, ajde sada ste se malo i zadovoljili, malo ste pokušali tu pokušali ste malo sada iskoristiti ove povrede poslovnika da biste i vi replicirali, ali dobro. Ništa, idemo dalje, pa će sad kolega Hajdaš Dončić. **Hajdaš Dončić, Siniša zapravo odgovora, pa možda i postaju neke stvari danas jasne ono što je vaš prijatelj iz Ministarstva vanjskih poslova, a sadašnji predsjednik Zoran Milanović rekao da ste u afirmativnim godinama pili ovaj kako smo rekli gusti sa šlagom umjesto GP-a tak da mi je sve jasno u profilu i vašem ponavljanju jedne te iste teze. Ali ajmo sad na samo sam pročitao što piše, dakle malo mi je jasno ovo ponavljanje, stalno se ponavljate sa jednom te istom pričom, pa dosadni ste već s tim, ali možete i dalje do kraja mandata. Zanimljivo mi je to promatrati, gusti sa šlagom to je to. Ajmo sad ovako, dakle vaša Vlada skriva zapravo po tome na što se troše milijarde i vaš prijatelj kojeg sad nema zapravo prijatelj od vaše prijateljice Gabrijele, trenutno je otišao ovdje, u jednom čudnom odgovoru dakle odbija pokazati ugovore saboru, čak ne građanima, pozivajući se na to pazite na što, da je sabor treća strana. Koja je vaša strana g. Plenkoviću? Vjerojatno prva strana, a to je francuska zbog vaših daljnjih međunarodnih ambicija itd. Dakle, molim vas i pismeno tražim da dostavite ugovore saboru, dakle zbog hrvatske javnosti, zbog hrvatskih građana. Živio gusti sa šlagom.

sve vas lijepo pozdravljam i svoja pitanja upućujem g. ministru Fuchsu. Poštovani ministre, evo u drugom tjednu smo početka drugog polugodišta i situacija sa velepošasti covida-19 nije nimalo dobra. Sad zapravo sa sigurnošću možemo reći da covid nije karijes kako neki sveznadari to vole nazvati. S obzirom da imamo visoke brojke preko 7.000 učenika koji imaju covid ili su u samoizolaciji i negdje oko tisuću profesora, što kanite učinite ako bi se situacija pogoršala jer znamo da nije dobro održavati sustav ako svakodnevno iz sustava ispadaju i učenici i profesori? Što se mene tiče i mog osobnog stava ja sam za nastavu licem u lice dok je god to moguće, ali isto tako moramo sagledati situaciju kakva je i donijeti adekvatne odluke. I moje drugo pitanje za vas isto životno jako važno je Zakon o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi. S obzirom da je zakon mijenjan desetke puta mislim da nije moguće tumačiti pojedine članke na način da morate imati desetke izmjena, pa vas ja molim, vas i vaše suradnike u ime pedesetak tisuća prosvjetnih djelatnika da prihvatite prijedlog i da se krene u izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju

sadašnjeg stanja što se tiče pandemije covida u obrazovnom i školskom sustavu mogu reći da brojke rastu, to je činjenica. Rastu jednako tako kao i brojevi u općoj populaciji. Negdje smo otprilike ja nemam, dnevno se mijenjaju brojevi ali negdje smo oko deset tisuća pozitivnih učenika. Mogu jednako tako reći naravno i čitav niz nastavnika i nenastavnog osoblja što je između ostaloga i jedan od prilično bitnih faktora u održavanju pojedine škole u njezinoj funkcionalnosti. Ali još uvijek smo na 50% škola u kojima nemamo niti jednog učenika koji je pozitivan. Mi ćemo i dalje nastaviti sa onim što je Vlada i do sada radila, a to je držala škole otvorenim. Vidite da se pristup upravo takvom držanju otvorenih škola do zadnjeg trenutka pokazuje i u svim ostalim zemljama koje su itekakav lockdown primjenjivale u početku i sad stoje na stanovištu da su škole apsolutno zadnje što se treba zatvarati. Mi moramo naravno štititi starije naše sugrađane ali moramo itekako još više misliti na ove generacije koje dolaze. Ne možemo ih i to je ključ cijele priče kojim se mi rukovodimo u ovom trenutku uz naravno uvažavanje svih mogućih sigurnosnih mjera i u direktnoj komunikaciji, suradnji sa i Ministarstvom zdravstva, ali jednako tako i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo pa smo u zadnjih par dana relativno nedavno počeli razgovarati o tome da li se nešto može napraviti po pitanju samoizolacija upravo učenika jer zbog jednog pozitivnog nam čitavi razredi odlaze u samoizolacije. uzevši u obzir onaj podatak od malo prije da imamo škole sa jednim, odnosno dva do pet zaraženih da čitavi razredi odlaze u samoizolaciju mislim da tu treba nešto napraviti. I po tom pitanju ćemo naravno i dalje raditi. Škole će odlaziti on line onog trenutka kada se nastava u njima ne bude mogla održavati, ali nekakvog generalnog zatvaranja škola u ovom trenutku mislim da neće biti. Nadam se da će pandemija uskoro krenuti silaznim putem. O vašem drugom pitanju, pitate me za Zakon o odgoju i obrazovanju. Da, to je zakon iz 2008. godine koji je do sada ako se ne varam mijenjao nekakvih i to su bile vatrogasne mjere kada se željelo ispraviti u nekom trenutku, pa su onda mijenjani pojedini članci. On više nije adekvatan, nije dobar i upravo zbog toga je i u plan donošenja zakonodavnih aktivnosti između ostaloga uvrstilo ovaj zakon i na njemu se intenzivno radi, radi vrlo široka, velika radna skupina. Tu su i predstavnici lokalnih osnivača, dakle lokalna uprava i samouprava mislimo da će taj zakon biti stavljen u javnu raspravu negdje u 6 mjesecu po našim predviđanjima. Evo hvala. Zahvaljujem poštovani ministre na odgovoru. Evo ja sam zadovoljan, međutim želim ovdje isto tako izraziti zadovoljstvo koje imaju prosvjetari s obzirom da je ova Vlada ispoštivala one odluke koje su bile, odnosile su se na materijalne dohotke za razliku od prijašnjih Vlada koje to nisu učinile. I mislim da bismo trebali podržati i dalje taj entuzijazam prosvjetnih djelatnika uz suport Vlade i vas kao ministarstva i da se doista s obzirom da imamo sad i novce iz europskih fondova oporavka, da se iskoristi da se naprave i škole, da se može raditi u jednoj smjeni. Samim tim dobit ćemo široku podršku građana u Hrvatskoj, a mi se ionako zalažemo za zemlju znanja i mislim da imamo silno puno entuzijasta u sustavu odgoja i obrazovanja i treba to nagraditi, vrednovati i nastaviti dalje ovako. Mislim da mi to možemo i nemojmo razočarati bar nismo do sad, nemojmo razočarati prosvjetare kao što su to razočarale prethodne Vlade sa zabranom zapošljavanja, sa zabranom napredovanja, sa zamrzavanjem plaća itd. Hvala vam lijepa. Sada je na redu 31 pitanje zastupnica Renata Sabljar Dračevac postavlja ga ministru zdravstva Viliju Berošu. Izvolite. **Sabljar-Dračevac, Renata (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedniče, poštovani premijeru, ministrice, ministri, uvažene kolegice i kolege. poštovani profesore Beroš, ministre zdravstva Republike Hrvatske 10427. 10427 samo na PSR testu Ovo je nekontrolirana stihija. Je li sada sazrelo vrijeme za raspuštanje Stožera i formiranje novog? Izgubljena je svaka kontrola. Što namjeravate poduzeti? U sjeni pandemije korona virusom odvija se još jedna pandemija. Europska pandemija, odnosno pošast zloćudnih bolesti. Europska organizacija za rak izvijestila je kako zbog korona virusa u zemlja EU nije obavljeno predviđenih 150 milijuna onkoloških pregleda, a na žalost više od milijun građana neće dobiti pravovremenu dijagnozu. Na žalost zbog pandemije koronavirusa godinama ćemo bilježiti rast smrtnosti od raka jer će se bolest otkrivati tek u podmakloj fazi. Hrvatska nešto više od godinu dana ima Nacionalni strateški okvir, okvir protiv raka, pa me zanima je li se, je li se steklo, stvorilo povjerenstvo za praćenje Nacionalnog strateškog okvira protiv raka, koje su planirane aktivnosti i mjere predviđene u 2020.? Obzirom na činjenicu da pacijentima nije moguće jednaki pristup zdravstvenom sustavu kao što je to bio prije pandemije,

pitanje je utemeljeno i sam govorim da nakon što prođe ova pandemija, a vjerujem da će uskoro proći slijede nam dvije nove pandemije odnosno epidemije, a to je epidemija onkoloških bolesti i epidemija poremećaja mentalnog zdravlja. na oba plana. Ukoliko ste pratili moj rad onda ste sigurno detektirali da su osnovana dva povjerenstva upravo za evaluaciju navedenih problema, onkološkog problema i problema sa mentalnim zdravljem tijekom pandemije. Ljudi rade, sastaju se i daju određene prijedloge. Međutim, počeo bih s onim što ste rekli da ovaj broj novozaraženih pokazuje slom stožera mjera itd., to vam nije tako. Ako pogledate širenje novog soja omikrona vidite da u svim zemljama na svijetu i u Europi novi soj se brzo širi, uzrokuje povećani broj novozaraženih. Svjedočimo i zemljama koje imaju znatno restriktivnije mjere od Hrvatske, međutim ni tamo rezultata tih mjera nema. Sretan sam i ponosan na naše balansirane mjere koje omogućuju s jedne strane zaštitu zdravlja ljudi, a sa druge strane ekonomske tijekove. Možete biti sigurni da ćemo u kontekstu bilo kakve promjene djelovanja virusa i epidemioloških kao i kliničkih okolnosti nove varijante promijeniti strategiju što radimo od početka ove pandemije. Prema tome, ne bih se složio s vama da je došlo vrijeme za raspuštanje stožera, čak dapače mislim da su naše mjere utemeljene i da su naši rezultati dobri. Prilagođavamo se iz dana u dan novim elementima, kao što ste vidjeli prošli tjedan promjeni paradigme i strategije testiranja jer smo uočili da povećan broj novozaraženih zahtjeva više PCR testiranja, stoga smo odgovorili na mogući način znanstveno i stručno utemeljen, a to je povećanje broja brzih antigenskih testiranja i kada smo gledali tko bi to mogao uradit onda je potpuno jasno da smo se orijentirali prema jedinom elementu u zdravstvenom sustavu koji je to mogao napraviti, a to je sustav primarne zdravstvene zaštite i ja vjerujem da će oni napraviti i svima zahvaljujem zdravstvenim radnicima svemu onom što su napravili do sada. Kada je riječ o onkološkim bolestima vi svjedočite i sami da sam možda pre dva mjeseca poslao upit svim zdravstvenim ustanovama da li su liste čekanja povećane i da li rade adekvatno na zbrinjavanju vulnerabilnih odnosno onkoloških bolesnika, ali i drugih kroničnih bolesnika jer je naša namjera u ministarstvu bila ukoliko postoje pokazatelji da je to insuficijentno angažirati dodatne privatne potencijale. Međutim, upravo odgovor zdravstvenih ustanova je bio da u ovom trenutku nema poremećaja u obavljanju pregleda bilo kakve vrste. Znači nema povećanja lista čekanja, čak dapače djelatnostima ministarstva i povezivanjem informatičkih sustava e-listi čekanja, e-naručivanja, centralnog sistema naručivanja jer radimo na smanjivanju liste čekanja. To ćemo i napraviti. Kada je riječ o Nacionalnom strateškom planu borbe protiv raka ponosan sam što smo ga iznjedrili. Isto tako reći ću vam da je osnovana radna skupina koja radi na izradi akcijskog plana glede provođenja Nacionalnog strateškog okvira borbe protiv raka, ali isto tako reći ću vam da smo u tom kontekstu osigurali sredstva iz NPOO-a u vrijednosti preko 600 milijuna kuna za nabavu one dijagnostičke i terapijske opreme koja je nužna za suvremeni tretman raka u RH. Prema tome, poduzete su aktivnosti na nekoliko istovremeno planova i elemenata da bi adekvatno odgovorili na ono što slijedi, a to je doista povećani broj onkoloških bolesnika jer moramo ipak konstatirati da je dostupnost zdravstvene zaštite na neki način otežana zbog epidemije, ali isto tako postoji određeni strah kod naših građana, stoga još jednom apeliram na sve da se odazivaju pregledima i preventivnim programima. **Jandroković, Nisam zadovoljna sa vašim odgovorom jer iz njega vidimo, u biti nisam zadovoljna sa sadržajem odgovora. Iz njega vidimo da akcijski planovi se tek sad nešto skupine radne organiziraju umjesto da smo već debelo u tome i da već radimo po svakom pojedinačnom pojedinačnom akcijskom planu prošlo je preko godinu dana. Bez obzira na tu implementaciju koja loše stoji ovim putem vas i vaš tim pozivam na tematsku sjednicu saborskog Odbora za zdravstvo uoči Svjetskog dana borbe protiv raka na kojima ćemo detaljno govoriti o implementaciji mjerama iz Nacionalnog strateškog okvira protiv raka, a poseban naglasak ćemo staviti na pitanja kao što su kakva je skrb za onkološke bolesnike tijekom pandemije, kako se oni liječe i je li porasla smrtnost. Ministre, očekujemo odgovor i očekujemo vas na toj sjednici. Što se tiče samog dijela covida dok mjere ne budu ujednačene, za sve jednake, dok stožer ne postane dosljedan i vjerodostojan i dalje ćemo imati poplave zaraženih, teško bolesnih i umrlih, najgore mi je upravo to jer samo jučer preminulo je 55 naših građana. To je jedan autobus. U drugim uvjetima mi bismo proglasili, znači da nam se desi to sa autobusom, mi bismo proglasili Dan žalosti, al to nije jedan dan, pogledajte koliko mjeseci umire preko 50 ljudi. Dakle, nešto se mora stvarno poduzeti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** 32. pitanje zastupnik Davor Ivo Stier postavit će ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, izvolite. Hvala g. predsjedniče, kolegice i kolege, članice i članovi hrvatske vlade svjedočimo eskalaciji tenzija između zapada i Ruske Federacije, doista jedna neviđena eskalacija možda nije se to dogodilo praktički od kraja hladnoga rata i zato svoje zastupničko pitanje postavljam ministru vanjskih i europski poslova. Ministre bili ste na različitim sastancima u različitim formatima na ovoj temi, dakle i u europskim institucijama i u NATO, OESS-u, a nedavno ste bili i u Moskvi na sastanku sa ministrom Lavrovom. Zato moje pitanje je kako procjenjujete daljnji tijek ove vrlo ozbiljne situacije i kako Hrvatska naravno u okviru naših mogućnosti, ali i kao članica EU i NATO-a planira pridonijeti deeskalaciji dakle smirivanju stanja i očuvanja mira i sigurnosti na europskom kontinentu. Hvala lijepa uvaženih gospodine zastupniče Stier, evo vi ste bili zadnji put prije 5 godina kao ministar vanjskih poslova u Moskvi, naravno s pravom ste konstatirali upravo tu jednu, dakle međunarodni aspekt i promjenjivu narav geopolitike, ali i u zadnje vrijeme jednostavnost koja eskalira upravo u Istočnoj Europi gdje iskazujemo jednu veliku zabrinutost, znači jedna nesigurnost i zapravo neizvjesnost. Prije 10-tak dana bilo je doista puno susreta. 7. siječnja imali smo NATO konferenciju ministara na kojoj smo raspravljali ruski prijedlog o budućnosti europske sigurnosne arhitekture, posebno u prosincu mjesecu, 10. siječnja već su se dogodio dijalog između SAD-a i Ruske Federacije, 12. siječnja NATO vijeće i Ruska federacija, 13. siječnja je bilo stalno vijeće OESS-a sa, razgovor o Rusiji a mi smo isto unutar EU imali …/nerazumljivo/… neformalno vijeće, neformalni sastanak ministara vanjskih poslova u Francuskoj u Brestu gdje smo također raspravljali o situaciji, nezavidnoj situaciji u Istočnoj Europi, gomilana naoružanja sa ruske strane. Tada sam najavio i svoj odlazak u u Moskvu koji je bio zapravo dogovoren prije 4 ili 5 mjeseci. Naravno s jedne strane tu imamo bilateralni trenutak koji je povoljan i pragmatičan i s druge strane međunarodni aspekt koji je vrlo važan. Tada sam na tom vijeću, na neformalnom vijeću najavio svoj odlazak u Moskvu s porukom kako želim promovirati deeskalaciju, pozvati ruskog kolegu dakle na smirivanje, na dijalog, na razgovor, uložiti zapravo sve one diplomatske napore i sve one instrumente pravne, međunarodno pravne kako bismo zaustavili eskalaciju koja je evidentna. I naravno da situacija koja je sada ona sigurno može imati negativne implikacije na kompletnu sigurnost u Europi. Moj put bio je Hrvatska prizna teritorijalni integritet Ukrajine, da želimo imati sporazum, poštivati sporazum o kontroli naoružanja, da Hrvatska ima, dijeli europsko jedinstvo ali ima dvotrećni pristup, s jedne strane znači sankcije koje su uvedene, a s druge strane afirmirati i poslati zapravo sve one vrijednosti i poruke otvorenih kanala komunikacije, dijaloga, promovirati mir, stabilnost jer zapravo koji nema cijenu. Hrvatska vrlo dobro zna iz prije 30 godina imamo to iskustvo i znamo cijeniti mir, stabilnost, sigurnost, a naravno moj odlazak je bio gore upravo isto tako kako bih, kako bismo razgovarali o obilježavanju 30 obljetnice međunarodnog priznanja RH. Znači ono što je zapravo bitno, bitno je štititi zajedničke europske vrijednosti i to je poruka. Ja ću sada na vijeću za koji dan izvijestiti o svom boravku u Moskvi, njemačku ministricu već sam izvijestio gospodina Borela tako da to predstoji sada. Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala predsjedniče. Ministre, zadovoljan sam što se nastavlja sa tim izravnim kanalom komunikacije sa Moskvom jer je Ruska Federacija važan geopolitički čimbenik za europsku sigurnost, pogotovo je za nas važno što se tiče jugoistočnog dijela Europe i našeg najbližeg susjedstva, ali isto tako sam zadovoljan što Hrvatska ulazi u takav dijalog kao članica EU, kao članica NATO-a, dakle kao članica političkoga zapada jer zapad nije samo jedna civilizacijska kategorija, on je doista i jedan i geopolitički kontekst, dakle savez između SAD-a i Europe. Mi znamo koliko to savezništvo i sa SAD-om je bilo za nas bitno i '95. i kasnije pa sve do danas. Naravno Europa pa tako i Hrvatska mora graditi svoje kapacitete, imati svoj glas, postići svoju kao što se kaže stratešku autonomiju, a ta strateška autonomija nije nasuprot SAD-u, nije udaljavanje od SAD-a nego naprotiv to je zapravo jačanje tog saveza između Europe i Amerike i Hrvatska naravno u tome treba dati svoj doprinos, a i sama graditi na taj način svoje kapacitete u vanjskoj i sigurnosnoj politici. Stoga mi je zadovoljstvo što hrvatska Vlada na taj način gleda geopolitičku realnost, na taj način djeluje i djelovat će u narednom razdoblju. Hvala 33 pitanje sad će zastupnik Marin Piletić postaviti to pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova EU, Nataši Tramišak. Izvolite. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče, ministrice, ministri, uvažene kolegice i kolege davno je bila veljača 2017. godine kada je Andrej Plenković sazvao sjednicu Vlade Republike Hrvatske u gradu Sisku. Na toj sjednici u Sisku donoseći odluke, smjernice i promovirajući projekte Sisačko-moslavačke županije, jedinica lokalne samouprave Vlada RH pokrenula je više od 2 milijarde kuna investicija u Sisačko-moslavačkoj županiji puno prije potresa, puno prije poplava. Prošle godine između Božića i nove godine ista Vlada na svojoj sjednici donijela je program društvene i gospodarske revitalizacije Sisačko-moslavačke županije 15,3 milijardi kuna kako piše u ovome dokumentu. Poštovana ministrice Tramišak molim vas meni, ovom Domu ali i hrvatskoj javnosti objasnite koji su ključni ciljevi ozbiljne politike Vlade koja želi revitalizirati i gospodarski ali i društveno Sisačko-moslavačku županiju u trenutku kada trpimo strašne posljedice nakon razornog potresa 29. prosinca 2020. godine. Ali isto tako da i nama i javnosti, a ponaosob svim poduzetnicima koji nas slušaju bilo da su registrirani u Sisačko-moslavačkoj županiji ili van nje objasnite što to znači ja ću reći pomalo magične brojke 60, 70, 75. **Jandroković, Samo isključite mikrofon. Možete nastaviti. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Može. Hvala vam. Dakle pitanje programa demografske društvene gospodarske revitalizacije Sisačko-moslavačke županije ponukani štetom velikog razmjera koji je napravio potres u prosincu 2020. godine Vlada RH donijela je ovu odluku o izradi ovakvog strateškog dokumenta. Osnovni i glavni cilj je naravno osim otklanjanja i ublažavanje šteta koje je učinio potres i daljnji rad na razvoju cjelokupne Sisačko-moslavačke županije. Situacija na području Sisačko-moslavačke županije je nešto što nije samo potres učinio već ima izrazito ispod prosječne rezultate i u smislu i svoje gospodarske i ekonomske aktivnosti. Utvrđujući same smjerove za rad na ovom konkretnom programu određene analize koje su napravljene ukazale su na to da je najvećim dijelom razlog ove slabe ekonomske i gospodarske aktivnosti monolitna struktura gospodarstva. Ono što najveći fokus ima ovog programa, a to su upravo mjere, ciljevi i aktivnosti usmjereni rastu zaposlenosti, promjeni gospodarske strukture gospodarstva, zelenoj i digitalnoj tranziciji, dakle većoj stopi zaposlenosti i kvalitetnijim radnim mjestima. Kako bismo to ostvarili naravno na raspolaganju nam je i sredstva iz fondova EU, sredstva iz državnog proračuna. Već smo određene aktivnosti tamo i pokrenuli. Potpisane su određene odluke. Konkretno više od 500 milijuna kuna Vlada RH je i tijekom prošle godine putem različitih resora usmjerila usmjerila na različite aktivnosti na područje Sisačko-moslavačke županije. Kvalitetni i konkretni primjeri nalaze se upravo kod vas i u gradu Novskoj, posebno evo projekt koji se već više puta istaknuo, spomenuo a to je projekt poduzetničkog inkubatora Pismo i ovaj novi strateški projekt koji imate u planu a to je kampus gaming industrije. Svakako na takvim projektima trebamo raditi ne samo u Sisačko-moslavačkoj županiji nego i u drugim dijelovima Hrvatske. Evo vjerujem da ćemo svi zajedno i međuresornom suradnjom razviti taj projekt do kraja ovog programskog razdoblja i pokazati da itekako propulzivne industrije može imati i Sisačko-moslavačka županija. …/Govornica se ne razumije./… fond je nešto što nam donosi, odnosno fond za pravednu tranziciju ove veće intenzitete potpora na području Sisačko-moslavačke županije i dodatnih 100 milijuna eura eura ulaganja koje će biti usmjerene na kompletno restrukturiranje samoga gospodarstva. 60% potpora za velike poduzetnike, 70% za srednje i 75% za male. Nakon što se odobre operativni programi i usvoji ovaj Fond za pravednu tranziciju to će jedino imati Sisačko-moslavačka županija u RH, ali isto tako to su i najveće maksimalne moguće stope državnih potpora za poduzetnike u bilo kojoj državi članici EU. Tako da Tako da evo meni je zadovoljstvo i zahvaljujem svima vama koji ste surađivali sa Ministarstvom regionalnog razvoja na izradi ovog programa ukupne vrijednosti 15,3 milijarde kuna očekujemo izradu akcijskih planova na godišnjoj razini od svih naših ministarstava i odmah već krenuti sa realizacijom i provedbom istih. Još jednom zahvaljujem i svima koji su sudjelovali u radnoj skupini uključivši i sve saborske zastupnike iz šeste izborne jedinice i posebno vama jedinicama lokalne samouprave koje ste prema nama komunicirali vaše strateške projekte. Hvala svima. **Jandroković, Hvala lijepo ministrice. Mi smo i 2017. rekli jedno veliko hvala Vladi na ovih dvije milijarde kuna koji su omogućili da obnovimo stotine kilometara cesta, da izgradimo središnji bolnički bolničku, objedinjenu bolnicu isprike dakle ovdje u Sisku. Kada smo pokrenuli izgradnju dakle poduzetničkih inkubatora, svega onoga što je Vlada pokrenula. Jednako tako hvala govorimo i na ovome donesenom programu ali molimo i vapimo da zaista se sve procedure, javni pozivi ubrzaju, što prije raspišu kako bi i poduzetnici mogli koristiti. Dakle, nikad veće intenzitete potpore za ulaganje na području Sisačko-moslavačke županije ne samo oni poduzetnici koji već djeluju na području naše županije, nego svi oni koji žele investirati. nikada do sada nismo imali. Pitanje hoćemo li ikada više nakon, dakle ovog programskog razdoblja imati. Jednako tako molim i predsjednika Vlade koji je najavio da će dakle evaluirati provedbu ovoga programa zajedno sa svim ovim dionicima koje je ministrica malo čas spomenula. Hvala lijepa. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovana ministrice. Vi ste u cilju upoznavanja turista s našim destinacijama i sa boljim upravljanjem u cilju za bolje upravljanje kapacitetima pokrenuli projekt hrvatski digitalni turizam koji je trebao trajati šest godina i dva mjeseca, tj. do srpnja 2020.g. Tada je rok dovršetka iz nepoznatih razloga produžen do sredine 2021.g., a nakon toga je produžen do 1. veljače 2023.g. Vezano uz to moje je pitanje, koji ciljevi projekta do sada nisu ostvareni i kojih rezultata provedbe još uvijek nema te koje su posljedice kašnjenja tog projekta? Napomenuo bih da produženje rokova na projektu je odobrava onaj isti SAFU koji je gledao kroz prste gospođi Žalac u vrijeme kad je bila ministrica i koja je prema procjenama Ureda javnog tužitelja EU oštetila hrvatski proračun i EU za 13,4 milijuna kuna, a podsjetit ću i na to da na projektu za e-turizam rade oni isti ekskluzivni dobavljači koji su radili i za gospođu Žalac. Napominjem svima da bude jasno da su to podaci koji su dostupni na službenim stranicama Vlade i na stranicama javnih poduzeća u vlasništvu RH. Pitanje Pitanje vezano uz to, jeste li o tome obavijestili premijera i Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu i koje ste i kakve naputke dobili od premijera i vijeća? I na kraju, u ministarstvu imate Sektor za strateško planiranje, imate Sektor za pravne poslove, a vi ste raspisali natječaj za nabavu usluge izrade Strategije razvoja održivog turizma i raspisali ste natječaj za praćenje usklađenosti poslovnih procesa koje vi provodite sa zakonima koje vi donosite u vašem ministarstvu i to ste platili 306.000 kuna. Molim vas da mi odgovorite radi li se o nesposobnosti ljudi koje ste zaposlili ili …/Upadica predsjednik: Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče Pavić. Dakle, kao što ste vjerojatno i upoznati Hrvatska je sada u procesu kroz NPOO uspjela izboriti za resor turizma 2,2 milijarde bespovratnih sredstava kuna koje će se upravo usmjeriti u tranziciji samog resora turizma što znači u zelenu i digitalnu tranziciju. Upravo će digitalizacija … jedan od ključnih aspekata same tranzicije turističkog sektora i upravo u tom cilju su raspoređena sredstva što kroz javnu turističku infrastrukturu, a što kroz privatni resor. Za javnu turističku infrastrukturu je usmjereno negdje oko 930 milijuna kuna što će biti iskoristivosti isto i za zelenu i za digitalizaciju, a preostatak sredstava je upravo usmjeren u privatni resor. Ono što nam je bitno da se iskoriste sva ta sredstva i upravo zato smo raspisali i zahvaljujem svima koji su se odazvali na dionice diljem Hrvatske, po našim gradovima gdje smo uključili sve dionike u turističkom sektoru i objasnili sve što su kriteriji i zelenog i digitalnog i na taj način da imamo što kvalitetnije projekte koji će usmjeriti biti usmjereni na što boljem razvoju samog turističkog sustava. Ono što je naš cilj je upravo razvoj cjelogodišnjeg turizma na kontinentu, isto tako i na obali i upravo u tom smjeru će se i raspodijeliti sredstva i što je cilj bolje transparentnosti kao što ste sami spomenuli će se svi javni pozivi biti na javnom savjetovanju ranije dakle usuglašeni sa cijelim turističkim sektorom. Nama je cilj naravno da imamo cjelogodišnji turizam, da razvijamo lječilišni turizam kao posebne oblike turizma isto kao i ekološki turizam, kao aktivni turizam, a naravno i kulturni turizam. I kao što sam rekla sama turistička diversifikacija turističkih proizvoda koji će se omogućiti kroz zeleno, ali i kroz digitalizaciju turističkih projekata. Hvala. Izvolite očitovanje. Samo ću vas podsjetiti da ste do sada na projektu e-turizam odnosno hrvatski digitalni turizam koji je bio kao jedan od najvažnijih projekata potrošili preko 30 milijuna kuna do sada i jedan od podprojekata na tom projektu je bilo između ostaloga i praćenje baza podataka odnosno … za te baze podataka. Sad ću potvrditi i vas i premijera i javnost da ste u planu oporavka i otpornosti u periodu od 2022.-2025.g. predvidili daljnje unapređenje tog sustava u sklopu e-turizma. U tom ste planu sami konstatirali da je potrebno dodatne napore uložiti u razvoj njegove nadogradnje i razvoj njegovih usluga jer između ostaloga citiram „postojeće baze podataka nisu dovoljno razrađene i ne postoji analitički alati koji bi omogućili učinkovito upravljanje razvojem turizma“. S obzirom da ste na to samo za taj posao potrošili 8,5 milijuna kuna, pitam vas na što ste ih potrošili s obzirom da to po vašoj konstataciji nije dobro? Dokle smo došli? Nadalje, u tom istom planu ste predvidjeli da ćete potrošiti dodatnih 39 milijuna 999 tisuća i 47 kuna za nadogradnju tog sustava. Što ćete sad raditi? Imali ste iste poslove koje ste odrađivali na projektu, nekoliko natječaja su vam potpuno isti, dostupno na stranicama Narodnih novina, potpuno isti. Što su oni radili? Imate možda nekakvo izvješće? Ako nemate ovdje znam da nemate ja ću vam postaviti to zastupničko pitanje pa ću vam zamoliti da mi date izvješće o tim poslovima koji su tamo odrađeni. Mislim da je na pomolu afera Softver verzija 2022.

Rezultate vašeg upravljanja covid krizom vidimo svaki dan, obaramo rekorde u broju novozaraženih, prema broju umrlih nažalost 9. smo u svijetu, odluke koje je donosio stožer bile su kontradiktorne, nisu se primjenjivali na sve, oni su ih sami kršili. Sada po novome brojim građanima uskraćena je mogućnost da dođu do covid putovnice na temelju preboljenja zbog toga što čekaju u redovima po dva tjedna, kada dođu na red zapravo više nisu ne mogu ostvariti covid putovnicu koja im daje sva prava koja im treba dati, ne ovu nekakvu našu verziju, ne mogu dobiti bolovanje za ostanak kod kuće sa svojom djecom, puno je tu problema. No, ja ću svoje pitanje usmjeriti na jedan drugi sustav, sustav koji je u cijeloj ovoj Covid krizi, za razliku od Vlade i Stožera poprilično odgovoran i predan, a to su zdravstveni radnici. Naši zdravstveni djelatnici u bolnicama već 2 godine žive, rade u potpunoj, punoj mobilizaciji. Mobilizirani su na liječenju pacijenata od oboljelih od Covida-19, nezadovoljni su, iscrpljeni su, opterećeni su administracijom i ne liječe oboljele od Covida samo anesteziolozi, infektolozi, epidemiolozi, nego su svih profila liječnici zapravo primorani brzinski se educirati kako bi mogli dati svoj doprinos. Međutim, vi njihove prijedloge ne slušate kada vam nešto sugeriraju nego stvari lomite preko koljena. Jednako tako, niste slušali ni naše prijedloge, da im se povećaju znatnije dodaci na plaće kada rade s pacijentima od Covida, da im se iz proračuna izdvoje sredstva za psihološku pomoć. Znači kod nas kronično nedostaje liječnika i medicinskih sestara, a ova situacija ih još više potiče na odlazak. Moje pitanje vama glasi, što će se dogoditi ako naši zdravstveni djelatnici u još većem broju krenu napuštati Hrvatsku i odlaziti u zemlje koje drže do svojih zaposlenika? Hoćete li se u tom trenutku osjetiti odgovornim za to? **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Glasovac, meni je drago da vi ovako citirate „Maratonce“, simpatično, pratite filmove iz nekog drugog, sad već točno prije 40-ak godina, ali budući da je to jako simpatično, pohvaljujem, čisto ovako komentar, s obzirom na vašu intervenciju i prilazak u pomoć g. Dončiću kojem netko drugi očito smišlja fore i neke lažne informacije plasira kao istinite pa ih onda on takve lažne ovdje i ponavlja, pa mu to poručite da mu to nije nimalo simpatično, a toliko se uznervozio da ta smiješna spika o nervozi ne znam kome može proći, valjda samo vama koji želite tako nešto vidjeti. Što se tiče Covida i što se tiče uloge zdravstvenih djelatnika, uloga zdravstvenih djelatnika, liječnika, medicinskih sestara, bolničkog osoblja, svih uključenih u upravljanje zdravstvenim sustavom u koroni je bila nevjerojatna u pozitivnom smislu. Ljudi daju sve od sebe već 2 godine, bore se sa najvećom pandemijom zadnjih 100 godina, štite naše građane, nastoje zaštititi one najugroženije, starije, štite i oni koji se nisu cijepili, one koje su se cijepili, nastoje smanjiti negativne posljedice ove pandemije u Hrvatskoj. Činjenica da su oni taj posao radili najčešće bez da pitaju kakvo je radno vrijeme, bez da pitaju koliko je sati, bez da promisle da je, da li će uskočiti nekome tko je eventualno ispao iz stroja zbog izolacije ili zbog bolesti, napravili su posao koji izaziva divljenje svih nas. Ja im još jednom u ime Vlade na tome zahvaljujem, to kažem kontinuirano kad god dođem u bilo koju zdravstvenu ustanovu, bili smo prije nekoliko dana u KBC-u Split i upravo to smo i poručili i ravnatelju i svim djelatnicima. Istodobno poboljšanje materijalnog položaja, pa i plaća ljudi koji rade u javnim službama, bila je naša želja, naša obveza, nešto u što smo krenuli u ovom mandatu za razliku od vremena kada se godinama nisu dirale osnovice za plaću, mi smo je, mi mi smo podigli plaće u državnim i javnim službama za 18%. 18%, to se nije jako dugo dogodilo, tu činjenicu ne treba možda hvaliti, ali ne treba ju baš niti zaboraviti ni ignorirati, to prije jednostavno nije bilo tako. Mi smo dali i posebne dodatke koji se odnose na Covid, sve u okvirima ovoga što radimo, a to je trošak od više od 40 milijardi kuna Covid krize. 40 milijardi je bilo nastalo novih troškova bilo propuštenih prihoda za državni proračun. To je rezime. A istodobno nikada nije došlo u pitanje funkcionalnost zdravstvenog sustava i zato mislim da i ministar, a i svi mi moramo učiniti daljnje korake da im zahvalimo na ovome što rade, da ih zadržimo u Hrvatskoj, bilo da su liječnici, bilo medicinske sestre, kako bismo imali dovoljno ljudi da ovakav izazov kao što je korona, ali i sve druge zdravstvene aktivnosti možemo nesmetano osigurati i to ćemo raditi. A ja još jednom evo, na kraju ovog aktualnog sata, pozivam sve one koji se nisu cijepili da se cijepe, da daju svoj mali doprinos široj zdravstvenoj sigurnosti jer na taj način će biti lakše i zdravstvenim djelatnicima o kojima vi govorite i koje vjerujem cijenite i poštujete i podržavate kao i mi. Hvala vam lijepo. Poštovani premijeru, ispričavam se, ja mislim da uopće niste shvatili moje pitanje. Ja sam pitala što ćete učiniti kako biste zadržali liječnike u Hrvatskoj, a vi meni pričate kako eto, plaće su im rasle, sve je lijepo, sve cvjeta. Međutim, hajmo sad ovako. Mislite da je ugodno tim zdravstvenim djelatnicima dok oni tamo rade, kak ste rekli, bez radnog vremena, ne bi li spašavali živote, gledati vaše slikanje s jednim uređajem za detektiranje Covida koji nabavlja bolnica Fran Mihaljević za 3 milijuna kuna, da bi onda 72,7 72,7 milijuna kuna vratila jer je nabavljala samo od te tvrtke PCR testove. To je na pomolu još jedna nova, nova afera. Ja vam govorim o sljedećem, demografi godinama, godinama upozoravaju na to da Hrvatskoj slijedi sivi scenarij. Nitko ih ne sluša. Ja vas pitam, čujete li vi glas Komore koja je u prosincu 2020. g. rekla da će do kraja 2025. g. iz Hrvatske otići, što iseliti ili otići u mirovinu, negdje oko 2007 liječnika? To je 20% ukupnog broja liječnika u ovom trenutku u Hrvatskoj. I to nisu samo mladi liječnici. Prosjek liječnika koji su u prosincu 2020. godine tražili ispisnicu njih 950 je 46, to su ljudi koji imaju iskustvo, koji imaju znanje. Što ćemo mi učiniti da njih zadržimo, a u ovom trenutku ne činimo ništa. Odlazak ljudi iz zdravstvenog sustava ugrožava zdravstveni sustav, a vi i vaš ministar ne radite ništa da to spriječite nažalost već očito potičete raspad javnozdravstvenog sustava kako biste ga u nekoj lažnoj i lošoj reformi mogli privatizirati. Ja vam u ovom trenutku kažem, mi vam to nećemo dozvoliti. procjena je do 14 i 15 aktualno prijepodne, pa ćemo onda napraviti stanku od 15 minuta. U 14 i 30 išao bi slobodni govor i u 15 i 30 bilo bi izvješće predsjednika vlade sa sastanaka Europskog vijeća. Znači 15 i 30. Idemo sada dalje 36 zastupničko pitanje, poštovani kolega Stipan Šašlin postavlja ministru mora, prometa i infrastrukture, Olegu Butkoviću. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovane ministrice i ministri hrvatske Vlade, moje pitanje je upućeno ministru mora, prometa i infrastrukture gospodinu Butkoviću, a odnosi se odnosno vezano je za izgradnju koridora 5C u Baranji. Naime, znamo da je vlada ovaj koridor odnosno ovaj autoput stavila kao prioritet svoj u izgradnji u ovome mandatu i doista on kao takav je trenutno jedan od najvećih infrastrukturnih projekata ne samo u Osječko-baranjskoj županiji nego i u cijeloj istočnoj Hrvatskoj, vrijednosti je ova trasa od 17,5 kilometara negdje oko 443 milijuna kuna. Kao što je vidljivo na terenu ovih dana doista dinamika i radovi na ovoj trasi od Halastice do Belog Manastira odvijaju se jako dobro. Ono što mene zanima odnosno što bih postavio pitanje ministru i ako nam možete objasniti pitanje, dinamiku i rokove izgradnje odnosno dovršetka i onog ostalog, preostalog dijela od 5 do Mađarske granice jer znamo što će taj koridor sve skupa značiti za ukupan gospodarski razvoj ne samo Baranje nego i cijele Osječko-baranjske županije odnosno povezivanje sa RH i sa Srednjom Europom. Izvolite ministre odgovor. jedan od prioriteta, prometnih prioriteta Vlade RH i mi ćemo u ovoj 2022. godinu osim završetka Pelješkoga mosta sa pristupnim cestama otvoriti i novoizgrađenu dionicu autoceste na 5C koridoru od Osijeka do Belog Manastira uključujući i obilaznicu Belog Manastira koja nije projekt Hrvatskih autocesta i projekt na 5C koridoru, nego je projekt Hrvatskih cesta negdje 85 milijuna kuna bez PDV-a tako da ćemo zajedno sa novoizgrađenom dionicom Osijek – Beli Manastir koja uključuje već izgrađenu dionicu most Halasica – Osijek sa mostom koji je dug 2,5 otvoriti i ovih preostalih 17,5 kilometara do Beloga Manastira. Točno ste rekli negdje oko 500 milijuna kuna s PDV-om to investicija Hrvatskih autocesta koja se financira uz pomoć EBRD-a i HABOR-a, znači uz pomoć međunarodnih kreditnih institucija i našeg i našeg HABOR-a. Ono što nam je ostalo tih 5 kilometara do Mađarske granice za što očekujemo raspisivanje natječaja jer budući da se to projektira i da smo dogovorili i sa Republikom Mađarskom i spojnu točku to se, to je u ovom trenutku u fazi izrade projektne dokumentacije. Mi ćemo u 2023. krenuti gradnju tih preostalih 5 kilometara tako da bi negdje 2024. godine sa krajem mandata ove vlade imali svih 88 kilometara izrađenog 5C koridora kroz RH. I još možda na kraju čisto da spomenem da smo prošle godine otvorili most Svilaj koji je također na 5C koridoru čija je vrijednost investicije oko 170 milijuna kuna, pola mi, pola BiH tako da smo evo što se tiče prometnih projekata danas u Hrvatskoj dobri, oko 25 milijardi kuna se ulaže, ali evo ponavljam 5C koridor nam je prioritet i mi ćemo ove godine otvoriti tu veliku dionicu Osijek – Beli Manastir. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Hvala poštovani gospodine ministre. Doista sam zadovoljan odgovorom, ali ono što je bitnije mislim da su stanovnici Baranje i Osječko-baranjske županije doista zadovoljni i vašim odgovorom i stanjem na terenu jer oni doista prate pozorno izgradnju tog koridora pogotovo kad imaju u vidu i sjete se da je prethodna vlada SDP-a tu istu dionicu preprojektirala na brzu cestu, a danas se evo i ovaj most 3. gardijske brigade u dužini oko 2,5 kilometra i ovih 17 kilometara ceste, autoceste u punom profilu doista mijenjaju kompletnu sliku Baranje i onoga dijela. Evo, hvala vam. Idemo na 37 pitanje, zastupnica Ankica Zmaić postavlja ga ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Josipu Aladroviću. Izvolite. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice, poštovani ministri, kolege i kolegice, pitanje upućujem ministru Aladroviću. Poštovani ministre, pandemija Covid-19 traje već duže od 2 godine, u velikoj mjeri pogodila je i naše živote i naše zdravlje i svakako naše gospodarstvo. Možete li nam objasniti kako je pandemija Covid-19 utjecala na tržište rada u našoj državi, u našoj Hrvatskoj te koje aktivnosti i mjere je Vlada RH poduzimala da se ublaži utjecaj pandemije. Hvala. **Jandroković, Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zastupnice kada govorimo o pandemiji i tržištu rada odnosno u ekonomskom smislu već smo mogli u izlaganjima prije svega predsjednika Vlade čuti koliki je ukupan trošak pandemije. Kada samo na tržište rada to preslikamo praktički govorimo o trećini troška, jer više od 12 i pol milijardi kuna smo implementirali samo u očuvanje radnih mjesta do sada. Na početku pandemije zapravo nam se dogodio jedan šok na strani ponude odnosno potražnje na tržištu rada, jer smo imali pad od 25000 osiguranika zapravo u 11 radnih dana. Međutim, Vlada je vrlo aktivno i vrlo intenzivno reagirala i sa 12 i pol milijardi kuna očuvala tržište rada, dapače i poboljšala ga. Jer kada pogledamo podatke koje možemo vidjeti sa krajem prošle godine imamo 35000 osiguranika više nego 2020. odnosno 26000 osiguranika više nego 2021. godine. Kada gledamo ovih prvih 18 dana u mjesecu siječnju vidimo također pozitivne pokazatelje i osobno sam siguran da će ova godina biti najbolja što se tiče tržišta rada od osamostaljenja Republike Hrvatske. Da bi se to dogodilo dodatnih milijardu kuna smo odlučili investirati u mjere aktivne politike zapošljavanja, predstavili smo ih krajem 2021. godine. Bit će provođene kroz cijelu 2022. godinu, gdje očekujemo da ćemo na taj način dodatno kreirati radna mjesta. Mi smo izašli iz faze očuvanja radnih mjesta prema fazi kreiranja radnih mjesta i u tom ekonomskom oporavku, ali i društvenom oporavku s obzirom da se radi o samom tržištu rada siguran sam da ćemo imati i vašu podršku. paralelan cilj uz očuvanje tržišta rada i očuvanje, odnosno povećanje prihoda, odnosno dohotka i poprilično sam siguran da ciljeve koje smo si postavili iz te perspektive ćemo ispuniti i u sljedećem razdoblju. Hvala vam. **Jandroković, Zahvaljujem ministre. Zadovoljna sam vašim odgovorom i zahvaljujem se osobno i vama i vašem ministarstvu i Vladi RH koja je pravovremeno uspostavila i aktivirala sve mehanizme i mjere kako bi se očuvala radna mjesta u ovo izazovno vrijeme pandemije. 38. pretposljednje pitanje zastupnik Emil Daus postavlja ministru zdravstva Viliju Berošu. Izvol8ite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora, poštovani ministre. Krajem prošle godine u javnom savjetovanju bio je Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, doživio je velike kritike, praktički pljusku struke i šire javnosti i kritike su se odnosile prvenstveno na to da će se tim prijedlogom sustav još više centralizirati i urušiti do sad dostignute standarde, zapravo i nadstandarde u nekim područjima. Sa jednog od takvih područja i sam dolazim. I predviđa se jedna uravnilovka koja će oslabiti jake, umjesto da ojača one slabije dijelove sustava. I s obzirom da se u javnosti u zadnje vrijeme pojavljuju svakakve priče o tom prijedlogu zakona molim jasan vaš jasan i nedvosmislen odgovor što će biti s njime, odnosno da li će se takav prijedlog zakona pojaviti u saborskoj raspravi kao takav ili ste uvažili kritike iz javnog savjetovanja. I ujedno bih iskoristio prigodu još jedno pitanje do kada će građani Umaga, Buja, Novigrada, zapravo cijele Bujištine biti diskriminirani, odnosno kada će se potpisati napokon bilateralni sporazum sa Republikom Slovenijom. Mislim da je i sam premijer ga bio najavio o korištenju Opće bolnice u Izoli za hitne slučajeve za pacijente s tog područja. Radi se ovdje o spašavanju ljudskih života, a život u Bujama, Novigradu, Umagu, cijeloj zapravo gornjoj Bujištini koji gravitiraju bliže Izoli. Znate o čemu pričam, jednako vrijede kao u Duborvniku, Osijeku, Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, pa molim ako mogu dobiti odgovore na ta pitanja. Hvala. **Jandroković, Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine saborski zastupniče. Niste u pravu kada ste rekli da je prijedlog zakona bio u javnom savjetovanju. Apsolutno ne. Ono što se dogodilo da su određene informacije sa sastanaka radne skupine koja radi na prijedlogu zakona izišle nekontrolirano u javnost izazvale određene dvojbe što svakako nije dobro, jer su izvađene izvan konteksta, izvan cjelovitosti određenih prijedloga koje predlažemo. Stoga strpite se još neko vrijeme dok radna skupina ne završi sa svojim poslom, dok ne izdefinira konačni prijedlog zakona koji će doći u Hrvatski sabor i o kojem ćete moći tada glasati. Do tada ne bih ništa komentirao, neka ljudi rade svoj posao. Mnogi su elementi osim centralizacije

2020. postojao određeni INTERREG europski projekt između Republike Hrvatske i Republike Slovenije sa uključivanjem Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i bolnice u Izoli. Međutim, kao takav imao je niz elemenata koji su bili prijeporni tipa ograničenja rada Opće bolnice u Izoli, tipa ograničenja starosne dobi, upućivanja pacijenata, tipa ograničenja onih stanja patoloških koji su hitna, a koji bi se mogli uputiti tamo. Nadalje tipa plaćanja plaćanja zdravstvenih usluga što nije važno. Stoga nakon analize navedene problematike za koju priznajemo da postoji poglavito u kontekstu ljetnih mjeseci kada veliki broj stranih turista slovenskih građana, hrvatskih građana i naravno našeg stanovništva je u tom području mišljenja smo da je to moguće riješiti jedino međunarodnim bilateralnim sporazumom između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Slovenije da sva ova navedena dvojbena pitanja riješimo na adekvatan način. Kao što znate, vjerujem da znate Ministarstvo zdravstva je 17. studenog uputilo, prošle godine uputilo takav zahtjev Ministarstvu zdravstva Slovenije. Oni su ga proučili, podržavaju ga i sad čekamo proceduru slovenske Vlade o usvajanju istog što bi bio odgovor na ove izazove koje ste vi naveli. I mislim da je to pravi put rješavanja sa naglaskom na sva ona otvorena pitanja i disfunkcionalnosti koje su bile ranije prisutne ovakvim dogovorom, a temeljem komunikacije nacionalnih osiguravatelja u Hrvatskoj, Sloveniji mislim da se mogu riješiti na najbolji mogući način. Evo, hvala vam lijepo. Hvala na odgovoru. Da, ali treba rješavat čim prije, čim brže. Što se tiče onog prvog dijela bez obzira u kakvom formatu je izašlo u javnost izašao je u javnost prijedlog zakona ili elementi tog zakona. A ja ću samo podsjetiti da zašto se digla zapravo struka i oni koji razumiju o čemu o čemu se radi, centralizacija nije dobra u sustavu zdravstva na taj način, to vjerojatno se slažemo. Zavod za hitnu medicinu Istarske županije znate i vi dobro pred 10 godina kad je osnovan samo sedam sanitetskih vozila je dobio, danas ih ima 28, od toga 10 s crash testom, pomogla Istarska županija sve gradove, svi općine Istarske županije. HZZO pokriva samo 75% potreba za plaćama, a sve ono drugo što je preko toga uključujući edukaciju i opremu, božićnice, regrese plaćaju opet općine i gradovi Istarska županija. 2020. bili su dobili nagradu za najbolje organiziran zavod u RH, a Hrvatska hitna pomoć u globalu je uz Francusku se pokazala se u ovoj pandemiji najučinkovitija i to je za pohvalu. Znači da treba sustav kao takav održati. Možemo pričati o Specijalnoj bolnici „dr. Martin Horvat“ jel znam da pomogne i ministarstvo, ali i čijoj je ingerenciji, grad Rovinj svi se trude znate i sami što radi g. Rade tamo i da dolazi to zapravo … u specijalnu bolnicu 21. stoljeća. A što se tiče Bujštine znam da imate razumijevanje, ali moramo čim prije to riješiti jer ponavljam ljudski životi na Bujštini jednako vrijede kao u cijeloj Hrvatskoj ne znam dal imate podataka, znate da je sad Istarska županija popisala zadnjih dva mjeseca prošle godine od 1.11. ugovor sa samom bolnicom i da plaća troškove, bila su tri slučajeva, jedan infarkt, jedan moždani udar i jedna teška prometna nesreća, sve su uspjeli spasiti hvala Bogu i hvala njima na kraju krajeva i svi su izliječeni i dobro su. Da nije uskočila županija vi dobro znate jer vam je to struka kakve bi posljedice od toga bile. Zato nam je hitno potreban bilateralni sporazum sa Republikom Slovenijom. Hvala. I idemo zadnje pitanje poštovani kolega Darko Klasić postavlja ga ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću. Izvolite. **Klasić, Darko (HSLS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a. Uvaženi ministri, poštovane kolegice i kolege. Pred RH su velike mogućnosti korištenja novčanih sredstava iz različitih eu fondova, da bi ispunili obavezu i ciljeve za reciklažu i oporabu odlaganja otpada nužno je da veći gradovi poput Zagreba, Osijeka i Splita konačno započnu realizirati cjeloviti sustav gospodarenja otpada na ovom području. To posebno naglašavam Grad Zagreb koji proizvodi više od četvrtine ukupnog otpada koji nastaje u RH i projekte koji su u visokoj fazi gotovosti, a radi se o Bioplinskom postrojenju za obradu biootpada u Novskoj, Centra za gospodarenje otpadom na Resniku i Sortirnici otpada na Žitnjaku. Napominjem da su sortirnice i bioplinsko postrojenje nominirani za sufinanciranje iz Financijskog mehanizma NPOO-a te da za ova dva projekta te da za ova dva projekta i uključujući i Centar za gospodarenje otpada može se dobiti više stotina milijuna kuna iz EU. Također podsjećam kako su za tri centra Piškornica na Sjeverozapadu Hrvatske, Babina gora za Karlovačku i Lužno razdoblje za Dubrovačko-neretvansku županiju prispjele ponude gotovo dvostruko veće od procijenjenih vrijednosti nabave što je zaustavilo njihovu realizaciju. Zbog važnosti ovih projekata za RH molim vas molim vas informaciju, da li Vlada na temelju razgovora sa Gradom Zagrebom i ostalim županijama koji još nisu izgradili svoje centre da li ima plan B ukoliko se navedena postrojenja ne bi izgradila ili ne bi izgradila na vrijeme, a kako bi se izbjeglo plaćanje penala koja bi Hrvatsku u tom slučaju teško mogla izbjeći?

a nastavno na vaš uvodni dio izdvojila je u proteklom razdoblju izdvaja značajna sredstva za uspostavu jednog kompletnog sustava gospodarenja otpadom na razini naše zemlje. S obzirom na zatečeno stanje do 2017.g. moram priznati da smo u nekim dijelovima tog sustava krenuli zapravo iz početka. Rezultati u proteklih nekoliko godina ukazuju prije svega na povećanje odvajanja što je bio i primarni cilj s obzirom da zapravo cijeli sustav kreće na kućnom pragu, ali isto tako i uspostavu čitavog niza dijelova infrastrukture, tu prije svega mislim na odnosno na infrastrukturu za odvajanje, samim time, a onda i reciklažna dvorišta odnosno sufinanciranje izgradnje vozila, sufinanciranje edukacije u konačnici sufinanciranje i izgradnje sortirnica što isto tako u tijeku na nekoliko lokacija u RH kao i konačno sufinanciranje i izgradnje centara za gospodarenje otpadom. Imali smo priliku ove godine vidjeti otvaranje odnosno puštanje u probni rad Centra Bikarac Šibensko-kninska županija, 2022.g. donijet će otvaranje isto tako odnosno puštanje u probni rad uvjeren sam i Biljana donjih Zadarska županija, da neki centri odnosno njihova izgradnja dovedena je pred izazov prije svega zbog pristiglih ponuda i upravo zbog toga na tim lokacijama išlo se u ponovno otvaranje natječaja odnosno ponovnu provedbu natječaja za radove. Voditelji centara su u dogovoru sa ministarstvom tako postupili. Što se tiče specifične pozicije Grada Zagreba koji ste naglasili u svom pitanju, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u više navrata proteklih mjeseci imalo priliku razgovarati s predstavnicima Grada Zagreba, konkretno s g. gradonačelnikom i njegovim suradnicima iz Zagrebačkog Holdinga odnosno Čistoće. Grad Zagreb u ovom trenutku još uvijek nema do kraja definirane sve planove s obzirom na vrlo izdašne iznose koji bi pratili i financiranje i bioplinskog postrojenja koje ste naveli na dislociranoj lokaciji u Novskoj kako i sortirnice odnosno centar za gospodarenje otpadom. Međutim, ono što smo jasno dali do znanja Gradu Zagrebu je da će RH s obzirom na njegovu važnost koja nije malo više od jedne četvrtine, ona je malo više od jedne petine 21%-tni Zagreb sudjeluje u količini miješanog komunalnog otpada u RH. RH tu smo vrlo jasni sufinancirati izgradnju svih racionalnih realnih troškova svih centara koji su planirani širom RH, pa tako pa tako isto tako i ovog u Gradu Zagrebu. Financijske omotnice koje nam pri tom stoje na raspolaganju, njih je nekoliko jedna je Operativni program Konkurentnost i kohezija za postojeće projekte koji su već u tijeku 2014. 2021. - 2027. omotnica izgleda nešto drugačije i u pravilu je definirana odnosno usmjerena na sufinanciranje recimo to tako posebnih kategorija otpada odnosno reciklaže odnosno sortiranja, ne na miješani komunalni otpad. Upravo zbog toga dio sredstava iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti ćemo usmjeriti upravo u sufinanciranje centara koji će biti fazirani očito neki od njih s obzirom da njihova izgradnja još nije krenula i u konačnici zato ćemo isto tako prenamijeniti dio omotnice iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dakle, konačna poruka svi projekti centara za gospodarenje otpadom jer su potrebni RH bit će sufinancirani od strane RH. Da Da li ćemo prema Europskoj komisiji u jednom trenutku unatoč našim aktivnostima koje su proteklih nekoliko godina bile vrlo, vrlo značajne i rezultirali su zapravo jako velikim iskorakom u jednom trenutku biti prozvani i za potencijalne penale, to ćemo vidjeti. Mi ćemo učiniti sve da to ne bude tako.

na lokalnoj samoupravi i proučavajući ove podatke zamijetio sam značajna odstupanja na razini lokalne samouprave zato bih vas i samo podsjetio da do 2023. moramo potrošiti novac namijenjen sektoru gospodarenja otpadom iz postojećeg operativnog perioda u kojemu je bilo na raspolaganju više od pola milijardi EUR-a baš da riješimo problem otpada. Ono dodatno što je otežavajuće su okolnosti što u novom operativnom razdoblju do '27. godine EU više ne želi financirati ono što smo trebali izgraditi kroz novce koji su nam već stavljeni na raspolaganje, a mi nismo uspjeli to potrošiti. Još jednom napominjem da ovdje najznačajniju ulogu igra zapravo pitanje gospodarenja otpadom u svim većim gradovima gdje su oni nažalost podbacili, vidim da je država bila tu suport, ali nažalost gradovi nisu iskoristili značajno te mogućnosti. Evo posebno i Grad Zagreb, sami ste napomenuli da vam nova gradska uprava još nije predstavila niti plan gospodarenja otpada, '23. nam je isto doslovno na vratima. Mislim da će rješavanje pitanja gospodarenja otpadom u Zagrebu teško to riješiti, a da će RH o tome u cjelini zavisiti da li je ispunila svoje obaveze. Stoga mislim kako bi neuspjeh gospodarenja otpadom samo u Zagrebu i preostalim većim gradovima Hrvatske na kraju morat će platiti svi građani građani RH zbog neuspješnosti lokalne vlast. A kako bi se to izbjeglo molim vas ministre da hitno intervenirate i kroz odgovarajuće rješenje prevenirate ovakav razvoj događaja i da što više zapravo utječete na tu lokalnu samoupravu da se pokrenu s mjesta jer nažalost dosta toga stoji u mjestu i ne rješava se. Neki gradovi su svijetli primjer, ali nažalost velika većina je zapela u birokratskim problemima. Hvala i vama, ovime smo došli do kraja aktualnog prijepodneva, samo jedna informacija. U skladu s odredbom Članka 144. Poslovnika Hrvatskog sabora obavještavam vas da je u 10. sazivu Hrvatskog sabora ukupno postavljeno 585 zastupničkih pitanja u pisanom obliku, a odgovoreno je na njih 534, stoga temeljem Članka 144. Poslovnika pozivam vladu odnosno članove vlade koji nisu dostavili odgovore u roku da isto učine u roku od 8 dana. Kao što sam i najavio sada ćemo napraviti kratku stanku. U 14 i 30 bit će slobodni govori odnosno iznošenje stajališta klubova i zastupnika, a nakon toga u 15 i 30 izvješće predsjednika vlade o sastancima Europskog vijeća. Hvala.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice, poštovani